Poštovane zastupnice i zastupnici dobro jutro. Nastavljamo s radom, prva točka danas: - Konačni prijedlog Zakona o kazalištima, drugo čitanje, P.Z. br. 407. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava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 Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom promislili i kako bismo zamolili ministricu i suradnike da još jednom prije izglasavanja ovog zakona i prije same rasprave promisle o situaciji u kojoj se baletni umjetnici i članovi Ansambla Lado po izglasavanju ovog zakona u tom trenutku po odredbama novog zakona stavljaju u mirovinu. Naime, višekratno su jedne jedni i drugi ukazivali na probleme tog trenutnog umirovljenja kako stručnog tako i osobnog ljudskog. S jedne strane postoji realna mogućnost da će se u visokom postotku i balet Zagrebačkog HNK našeg nacionalnog kazališta pa tako i Folklorni ansambl Lado naći sa bitno manjim članom članovima ansambla dok Baletna škola nije u mogućnosti nadoknaditi toliki tj. proizvesti toliki broj članova kao niti ne postoji toliki broj članova Lada koji bi mogli nadomjestiti. S druge strane postoje ljudi koji će biti trenutno umirovljeni koji su računali na duži staž, na kasniju mirovinu, koji imaju kredite, koji imaju djecu i koji će se naprosto naći u jednoj situaciji koja će biti izuzetno teška. Čekali smo ovaj zakon, mislim da nam nije o glavu i ne treba toliko žuriti i molimo ministarstvo i osobno vas gospođo ministrice da još jednom promislite i da se u prijedlog ovog zakona uvrste i prijelazne odredbe u tom smislu. Zahvaljujem.

isto tako kako bi još jednom upozorili na promjene u kojima se intendanta ovim zakonom ako se usvoji ovakav kakav je bez prihvaćanja amandmana koje ćemo podnijeti, dakle intendanta od sada bira izvršno tijelo ne predstavničko, isto tako članove Kazališnog vijeća bira izvršno tijelo, gradonačelnici, načelnici ne više predstavničko tijelo. Isto tako o radu kazališta dakle izvještaj o radu kazališta podnosi se upravnom odjelu samouprave, lokalne i regionalne samouprave ne više predstavničkom tijelu na taj način se od javnosti sklanja rasprava o radu kazališta. Dakle, upozoravamo da je to loše, upozoravamo da javnost više neće imati uvida na to na kraju krajeva kako se i troši proračunski novac i da svakako pozivamo evo, pozivamo ministricu da prihvati amandmane koje će ispraviti tu nadamo se grešku u ovom prijedlogu zakona. Hvala. Stanka je odobrena. Sada je na redu kolega Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedniče Sabora. Za ovaj zakon slobodno možemo reći važnije je tko će biti ravnatelj nego kakva će biti predstava, važnije je tko će provoditi nabavu u kazalištima i trošiti novac nego kakva će prava imati glumci, kazališni djelatnici. I ono što je cilj zapravo ovog zakona je zadržati sve ministričine ljude, zabetonirati njihovu poziciju i na taj način se još jednom potvrđuje negativna selekcija u kulturi koja i rezultira time da je kultura i kazališna djelatnost svake godine u Hrvatskoj sve niže i niže. Osim što se ovim zakonom narušavaju radnička prava kazališnih umjetnika, ravnatelji i intendanti dobivaju prekomjerne ovlasti i to na neki način utječe na to da politika direktno utječe na njihova imenovanja i na njihov rad, to je nešto što je neprihvatljivo. Od HZD-a naravno da smo na to navikli, od HDZ-a naravno da to možemo očekivati, ali dat ću vam nekoliko recentnih primjera iz grada Zagreba. Primjerice smjenjuje se ravnatelj Zagrebačke filharmonije koji je dobro radio svoj posao da bi se na njegovo mjesto postavila politička podobna osoba iz stranke Možemo. Također u umjetničkom paviljonu smijenjena je ravnateljica da bi došla jedna gospođa koja čak nije ni muzeolog koja je knjižničarka, znači nemam ništa protiv toga nego kojoj je glavni domet bio organizirati izložbe u izlogu svoje knjižnice, to je nažalost negativna selekcija u kulturi u gradu Zagrebu, da ne govorim o tome da se u upravna vijeća u gradske institucije u gradska kazališta imenuje rodbina, sestre, prijatelji, kćerke istaknutih članova funkcionera gradske vlasti što definitivno ne može pridonositi boljem stanju u kulturi. Stoga apeliram da se ovako loš zakon koji će dodatno

Dobro jutro predsjedniče. Pa upravo ovo što je sada kazao kolega Bernardić ukazuje da su sve te anomalije koje se događaju u gradu Zagrebu i loše kadroviranje pod upravljanjem Možemo se događa zbog postojećeg zakona kojega treba promijeniti. I ovaj zakon kojega danas donosimo je zapravo poboljšica svega onoga što nije bilo u redu. Pojačava se transparentnost, ulazi se u cjeloviti prijedlog donošenja zakona koji će napraviti poboljšice na svim razinama prije svega po pitanju upravljanja i ovlasti i to puno jasnijim odredbama tko upravlja i tko odgovara. Isto tako sa ovim zakonom i zbog toga i tražim ovu stanku se ukazuje tko i na koji način se rješava financiranje kazališnih družina i kazališta. Zbog toga je potrebno ovaj zakon donijeti kako bi se izbjeglo ovakve situacije koje se događaju u gradu Zagrebu na koje je opravdano kolega Bernardić ukazao. Dakle nered koji se događa, događa se zbog lošeg zakona kojeg mi danas mijenjamo, a ne da bismo zadržali ovaj zakon kako bi dalje mogli haračiti po Zagrebu. Stanka je odobrena. Sada će stanku obrazložiti kolegica Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom razmotrili ovaj katastrofalan Prijedlog zakona o kazalištima. Ovo zapravo nije Zakon o kazalištima koji trebaju služiti publici, ovo je zakon koji, gdje nam se zapravo kadrovska politika servira kao jedina kulturna politika. Kazališna vijeća ovim zakonom ostat će i dalje jedna beskorisna kulisa za kadroviranje. Gradonačelnicima dajemo apsolutističke ovlasti, a isti ti gradonačelnici će imati mogućnost upravljanje javnim ustanovama u ovom slučaju kazališta, outsorcati samo jednoj privatnoj osobi, ovom ili onom intendantu bez ikakvog demokratski raspravljenog strateškog usmjerenja, kao dijela nekakve kulturne politike. Umjetnike će se ovim zakonom osuditi na doživotni prekarni odnosno rad na određeno vrijeme, a starije i ravnateljima nepoželjne ili intendantima nepoželjne umjetničke radnike bacit će se na ulicu. Kazalište se ovim zakonom dodatno baca u ralje politizacije, centralizacije i dedemokratizacije što je apsolutno neprihvatljivo za ove hramove kulture koji bi zapravo trebali biti sve suprotno. To bi trebali biti centri otvorene misli, trebali bi služiti građanima, trebali bi zapravo biti mjesta i demokracije i dedepolitizacije i potpune decentralizacije. Jadno, bijedno i međutim od HDZ-a ništa neočekivano po uzoru na onu Staljinovu da je kadrovska politika osnove svake politike, potpuno razočaravajući zakon. Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Ovaj konačni prijedlog zakona na žalost je doseg ovog ministarstva, odnosno pokazatelj njihove nesposobnosti. Struka je rekla svoje prilikom savjetovanja u prijedlogu prvog čitanja, ništa se nije promijenilo, gotovo ništa. Saborski zastupnici su ovdje ukazivali na sve probleme tijekom tok prvog čitanja, rasprave odnosno u Hrvatskom saboru. Također se nije napravilo apsolutno ništa kako bi se poboljšao ovaj zakon u ovom ovaj zakon u ovom konačnom čitanju. A praksa koju vidimo ove Vlade oko centralizacije moći je sasvim sigurno jedan nastavak koruptivnih trendova Andreja Plenkovića i njegovih ministara. Praksa je da se donose zakoni kada se ima ideje za promjene sustava na bolje, kada se ima nekakva vizija. U ovom slučaju radi se o rušenju Zakona o kazalištima iz 2006. godine i rješenjima koja su još pogubnija za djelatnost od onih koja su bila na snazi do danas. Ova ekipa koja je u sjenama ministarstva klapala ovaj zakon nema ni ideje, ni vizije osim staviti sve u ovlasti u ruke podobnih pojedinaca Ministarstva kulture i medija, odnosno u ovom slučaju ministrice Obuljen Koržinek. Područje kazališta se i nakon trideset godina dodatno dezintegrira a na štetu izvrsnosti i u korist amaterstva. Na žalost to je sudbina kazališta pod palicom ministrice Obuljen Koržinek i Andreja Plenković. Ima li još zainteresiranih za stanku? Ne. Onda ćemo nastaviti u 9

Pozivam sada kao što sam i najavio poštovanu ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek da predstavi Konačni prijedlog Zakona o kazalištima. Ministrice, izvolite.

i ja ću pokušati u ovoj, uvodnom izlaganju skrenut pažnju na one najvažnije segmente ovog Zakona, međutim, dozvolit ćete mi kao ministrici koja uvijek osobno dolazi branit svoje zakone, da uvodno još jednom izrazim, pa mogu reći, svoje razočarenje što ponovo već u ovim uvodnim izlaganjima moramo slušati teze koje se ne nalaze u ovom Konačnom prijedlogu zakona. Voljela bih da raspravljamo o onome što je ovdje napisano, ali evo, ako je takva, takva atmosfera i takav pristup, ja ću pokušati još jednom ponoviti što zaista piše u zakonu. Radi se o cjelovitom prijedlogu zakona koji je sačuvao ono sve što je bilo dobro u dosadašnjem zakonu, a izmijenili smo ono što je bilo zrelo za promjenu ili je tražilo promjenu, a sve s ciljem unaprjeđenja kazališne djelatnosti. Najvažniji segmenti odnose se na jasnije upravljanje, preciznije financiranje, uspostavu mehanizama čvrste suradnje, programske suradnje kazališta, unaprjeđenju u dokumentiranju kazališne djelatnosti, posebno kad govorimo o neovisnoj sceni i ono što je najvažnije, značajno unaprjeđenje statusa umjetnika, kako svih kazališnih umjetnika koji, za razliku od dosadašnjeg zakona gdje su čekali 20 godina na prvi ugovor na neodređeno vrijeme, sada mogu dobit taj ugovor na neodređeno vrijeme za 4 godine, tako i baletnih i plesnih umjetnika, o čemu ću detaljnije govoriti u pregledu zakona. Dakle ono što bih posebno istaknula su i neke razlike koje smo unijeli u prijedlog između prvog i drugog čitanja, dijelom i temeljem vaše rasprave ovdje u ovom visokom Domu, ali moram naglasiti da smo jedan veliki broj primjedaba usvojili i nakon javne rasprave pa bih posebno zamolila ako je moguće, da ono što je bilo u javnoj raspravi, a što je uneseno u zakon, da nam se ne postavlja postavlja kao teza da se to još nalazi u zakonu ili da primjedbe nismo prihvatili. Unaprijedili smo u određenom dijelu definicije kazališne djelatnosti, definicije kazališta, uredili način organiziranja kazališta, naravno da se najveći dio ovog Zakona odnosi na javna kazališta i uređuju se svi postupci i procedure za javna kazališta, privatnim kazalištima se ostavlja velika fleksibilnost i u odabiru pravne osobe u okviru koje će funkcionirati, ali postoji institut očevidnika kazališta gdje zapravo Ministarstvo ima ulogu nadzirati jesu li svi uvjeti iz ovog zakona poštovani kad govorimo o osnivanju i djelovanju kazališta i između prvog i drugog čitanja unijeli smo u čl. 9 u tom smislu i određeni mehanizam kako se može izbrisati iz očevidnika ono kazalište koje ne zadovoljava zakonom propisane uvjete. Spomenula sam i pitanje dokumentiranja svega onoga što se zbiva u kazalištima, posebno u neovisnim kazalištima, to je čl. 12 st. 2 i tu smo u intenzivnom razgovoru i sa predstavnicima kazališta i sa predstavnicima teatrološke struke kako bi se uspostavio jedan dobar mehanizam i sustav prikupljanja i čuvanja dokumentarnog i arhivskog gradiva. Što se tiče upravljanja, dakle jasnije su odvojene funkcije intendanta od funkcije kazališnog vijeća, ja ovdje moram istaknuli i zbog ovoga što smo čuli uvodno, dakle ministar kulture u RH ima utjecaj na slovom i brojem imenovanje dvaju ravnatelja, to je ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, intendant i ravnatelja LADO-a. Svi ostali ravnatelji su u nadležnosti lokalnih samouprava, a u odnosu na prvo čitanje, mi smo izbrisali i onu odredbu po kojoj je ministar naknadno potvrđivao intendante nacionalnih kazališta, ja sam vrlo jasno i otvoreno ovdje u prvom čitanju rekla da ni sama nemam jasno definirani stav. Jednim dijelom to je bilo dobro, jednim dijelom to nije bilo dobro. Poslušali smo što većinski nekako je bilo mišljenje struke i izbrisali smo tu odredbu. Dakle uopće ne stoji da bi bilo ministar ove ili one vlade, pogotovo ove ili one stranke mogao imati nakon donošenja ovog Zakona bilo kakav veći utjecaj na imenovanje bilo kakvih ravnatelja. Ponovit ću slovom i brojem, ravnatelja, ravnatelj odnosno intendant HNK u Zagrebu i ravnatelja LADO-a su oni na čije imenovanje utjecaj ima ministar odnosno ministrica kulture i medija. Uredili smo pitanje imenovanja zamjenika, mandate, mandate pomoćnika intendanata, izbrisali potvrdu u čl. 18, definirali smo da ravnatelje i intendante imenuju izvršna tijela, to je konzistentno sa onim kako se biraju ravnatelji nacionalnih institucija i svih ostalih institucija u kulturi. Ne mogu nikako prihvatiti tezu i ne razumijem od kud teza da bi se s tim na neki način ugrožavao volja građana. Dakle gradonačelnici su izravno izabrani, imaju legitimitet, a pitanje je dobre prakse i ništa u ovom Zakonu ne zabranjuje niti onemogućuje da se i predstavničkim tijelima daju na razmatranje i izvještaji i sve teme za koje se smatra da o njima treba raspravljati. Jasnije su razdvojene funkcije kazališnog vijeća u odnosu na ravnatelje, s tim da je uvedena odredba između prvog i drugog čitanja o praćenju i ostvarivanju programa, da kazališno vijeće prati ostvarivanje programa i njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje, to je bila sugestija tijekom prvog čitanja. Referirala bi se, što se tiče kazališnog vijeća i na jedno pitanje o kojem je bilo dosta rasprave oko toga, oko te stručne spreme članova i članica kazališnog vijeća, dakle naše je mišljenje, a to smo, sjetit ćete se, predlagali i u svim drugim zakonima koje smo donosili pred ovaj visoki Dom, da jednostavno za tijela upravljanja treba podizati neku razinu ipak kompetencija, dakle postoji cijeli niz tijela u kojima se mogu reprezentirati stavovi svih zaposlenika, međutim, ako netko treba nadzirati rad osobe koja je ravnatelj i mora ispuniti jako puno kriterija da bi postala ravnatelj, onda smatram da je onda u redu da i osobe koje nadziru tako izabranu osobu imaju adekvatnu stručnu spremu. Ne stoji teza da djelatnici, npr. tehnike ili baleta u kazalištima ne bi imali visoku stručnu spremnu, postoji veliki broj njih koji maju visoku stručnu spremu. Uređeno je pitanje imenovanja i razrješenja, uvjeti kada se to može ili ne može napraviti. Posebno je definirano pitanje koje se znalo događati kada osnivači do kraja ne ispune svoju financijsku obvezu u smislu plaća i materijalnih troškova i onda se dogodi da ste vi, npr. na kraju godine je ustanova formalno u minusu, a stvarno nije na to mogla utjecati jer je ovisilo o transferima od strane osnivača da se to ne bi moglo instrumentalizirati za neželjene smjene. Što se tiče nacionalnih kazališta, tu bih posebno istaknula čl. 28 st. 2 i obvezu koju uvodimo o međusobnoj suradnji, stvaranju koprodukcija i poticanju gostovanja. Mi smo to već materijalizirali kroz projekt K-HNK, konzorcij nacionalnih kazališta, ove godine preko 550 tisuća eura je već uloženo, imali smo već duplu koprodukciju Zagreba i Rijeke, krenula su sva gostovanja, prodavat će se kao posebne pretplate, jako je već sada puno pozitivnih učinaka ovog projekta i vidim ga kao jako važnu i ostavštinu ovog mandata Ministarstva kulture i medija. Što se tiče sredstava za rad, ono što je važno je da su definirana produkcijska sredstva, kao i obveza osnivača za osiguranje produkcijskih sredstava, a isto tako, Ministarstvo se obvezalo na višegodišnje financiranje prema mandatni, mandatnom razdoblju intendanata i očekujemo da će na sličan način i gradovi početi osiguravati sredstva na mandatno razdoblje ravnatelja jer ako se ravnatelja imenuje za neki program, onda je normalno i očekivano da ta osoba zna s kakvim sredstvima može Što se tiče kazališnih umjetnika, meni je žao da se bez obzira što, kao što ste vidjeli u javnosti, niti jedna udruga između prvog i drugog čitanja, niti jedan pojedinac nije apsolutno ništa rekao kontra ovog Zakona, sada ponovo plasira teza da je ovaj Zakon kontra kazališnih umjetnika, to jednostavno ne stoji. Do sada, umjetnici nisu mogli dobit ugovor na neodređeno vrijeme do razdoblje od 16 odnosno 20 godina, sada mogu nakon 4 godine. Ja ne mogu shvatiti tezu da bi to za umjetnike bilo nepovoljnije, što se tiče baletnih ansambala, svi koji bave se ovom djelatnošću znaju, posebno balet HNK-a, bio je zadnjih godina ugrožen i činjenicom da jedan veliki broj baletnih umjetnika nije više mogao umjetnički djelovati, zadržavali su se u kazalištu, nije se moglo angažirati mlade umjetnike, postavilo se pitanje budućnosti naše škole za balet, klasični balet s obzirom na nemogućnost primanja mladih umjetnika u angažman i mi smo uspjeli u suradnji s drugim resorima riješiti upravo onako ovo pitanje kako su to tražili baletni umjetnici. Dakle na javnoj raspravi smo imali jedan model, oni su se jako protiv toga pobunili i riješili smo model na način da smo omogućili odlazak u mirovinu pod najpovoljnijim uvjetima koje hrvatsko zakonodavstvo predviđa za one koji koriste tzv. beneficirani radni staž odnosno staž osiguranja s povećanim trajanjem. To se odnosi i na baletne ansamble i na ansambl LADO s tim da naravno ostaje opcija da se može raditi i na 4 sata, dakle na pola radnog vremena nakon tog razdoblja ili se može odlučiti umjetnik za vaučer i za prekvalifikaciju. Kao što sam rekla u prvom čitanju, očekujem, i tako imamo i signale da će umjetnici koji su blizu mirovine ili su stekli uvjete za mirovinu većinski će iskoristiti tu mogućnost, međutim, iz razgovora s mlađim umjetnicima, vidimo da oni vide veliku mogućnost u toj, tom modelu vaučera i da u jednom trenutku svoje karijere odluče se za neko obrazovanje, bilo visoko obrazovanje ili neki drugi oblik obrazovanja i nastave bilo u toj profesiji kao pedagozi, koreograf ili nešto slično ili se odluče za neku potpuno drugu profesiju. Jako mi je drago da HNK koje je bilo čiji je bilo čiji je ansambl bio najviše ugrožene, anticipirajući rješenja iz ovog zakona i u dogovoru s nama osnivačima dakle i sa ministarstvo i sa gradom Zagrebom već je raspisalo iskaz interesa i imamo više od 500 baletnih umjetnika koji su već iskazali interes da dođu na audicije, međutim ono što je jako važno stekli su se uvjeti da se potpiše ugovor sa školom, Baletnom školom da se zapravo najboljim studentima, najboljim đacima omogući stipendija i ulazak u Ansambl HNK. Mislim da smo na ovakav način poslije dugo godina stagniranja zapravo dali jedan poticaj kako bi se što više mladih osoba dječaka i djevojčica upisivalo u baletnu školu, odlučilo za tu karijeru i da imaju neku perspektivu da će moći biti angažirani. Na kraju ponovila bih još jednom, ovaj zakon je prošao vrlo široku javnu raspravu. Uvodno nisam rekla, a to nam se stavljalo vrlo negativno na dušu u prvoj raspravi, dakle puno puta se dignula teza da smo mi skrivali radnu skupinu koja je radila na ovom zakonu pa ću ponoviti još jednom. Dakle, članovi i članice radne skupine koji su radili na ovom zakonu bili su g. Pucar kao predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika, g. Blažević kao intendant HNK, gospođa Dora Ružjak Podolski kao intendantica Dubrovačkih ljetnih igara, g. Leo Jakovina tada u funkciji ravnatelja Baleta HNK u Zagrebu i g. Marko Torjanac. Međutim, budući da je tekst zakona od trenutka kad ga je prihvatila radna skupina do trenutka kad smo ga dali u javnu raspravu doživio užasno puno izmjena, a dogodile su se kroz kontakt i razgovore sa strukovnim udrugama, dakle HDDU Hrvatsko društvo baletnih umjetnika i Hrvatska udruga glazbenika i Sindikat djelatnika u kulturi nismo niti u jednom trenutku komunicirali da je tekst koji je upućen u javnu raspravu bio tekst koji je usvojila radna skupina. Ali ponavljam nismo skrivali njihova imena, međutim tekst koji su oni utvrdili značajno je izmijenjen već prije upućivanja u javnu raspravu, o tome sam govorila u prvom čitanju govorim evo i sad da možda otklonimo barem dio rasprava koje idu u tom smislu. Uvjerena sam da ovakvim cjelovitim prijedlogom zakona koji čuva ono najkvalitetnije što smo imali u dosadašnjem zakonu, ali koji donosi izmjene u onim područjima u kojim je bilo potrebno gdje smo jasnije definirali upravljanje, gdje smo preciznije definirali financiranje, uspostavili blisku suradnju između nacionalnih kazališta i značajno unaprijedili položaj umjetnika, dakle uvjerena sam da stvaramo preduvjete za puno kvalitetniji i rad kazališta u sigurnijem okruženju, naravno na dobrobit kazališnih umjetnika i na dobrobit publike zbog koje uostalom sve to i radimo. Evo hvala g. predsjedniče. Zahvaljujem ministrice. Idemo sa replikama, sad ću vam reći točno koliko ih ima, 21 replika. Prvi je na redu kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Kazališna djelatnost je od interesa za RH i obavlja se kao javna služba. Prošle godine je pokrenut postupak smjene intendanta Marina Blaževića u Rijeci i Srećka Šestan u Splitu na prijedlog Kazališnog vijeća HNK Ivana plemenitog Zajca, gradsko vijeće je donijelo odluku sa 19 glasova za smjenu, 10 protiv smjene razrješenje je trebalo biti 31.10., a početak rada novog vd intendanta je trebao biti 1.11. odnosno prvaka riječke opere Bojana Šobera. Nastavno ministarstvo to nije prihvatilo, Marin Blažević je dalje intendant. Molim vas da li će intendant Marin Blažević dočekati kraj mandata u prosincu ministrice. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam g. zastupniče. Ovo je pitanje naravno za osnivača oni će odlučit o tome ko će biti intendant, ja sam iskoristila zakonsku mogućnost koju sam u tom trenutku imala, nisam prihvatila smjene intendanata u Rijeci i Zagrebu koji su se po našoj procjeni dogodile suprotno zakonu. Drago mi je da je između prvog i drugog čitanja u riječkom slučaju donesena presuda kojom je sud potvrdio da sam bila u pravu, isto će se dogodit sigurna sam i u Splitu. U međuvremenu u Splitu je intendant izabran u zakonom propisanoj proceduri, ja sam kao što sam najavila i potvrdila, održali smo već dva radna sastanka imenujem ga i za ravnatelja Splitskog ljeta. Svakog ravnatelja kojeg osnivači izaberu u zakonom propisanoj proceduri ministarstvo će

vezano uz čl. 39. st. 3. znači to je prekvalifikacija u drugu profesiju o tome smo govorili i prošli puta i to sam vas isto pitala, međutim Naravno, uvaženi su i

toliko osjetljivo i želimo čuti razmišljanje svih dionika. Naravno da nikad do kraja apsolutno svaki i svaka osoba na koju se zakon odnosi neće biti dokraja zadovoljna jer svatko ima i neka svoja partikularna viđenja i interese, ali zadovoljna sam da smo oko ovog zakona sa svim ključnim udrugama postigli široki konsenzus uključujući i sindikat i strukovne udruge. Vrlo je lako vidjeti koliki je broj njihovih primjedbi iz javne rasprave usvojen i koliko se tekst ovog zakona kroz raspravu promijenio što mi daje za nadu da će zakon ispunit svoju funkciju i doprinijeti unaprjeđenju kazališne djelatnosti u Hrvatskoj. **Jandroković, Poštovana ministrice, evo drago mi je da ste prihvatili prijedlog da se briše potvrda imenovanja i razrješenja od strane ministra i to da se kazališnom vijeću vrati ovlast da prate izvršenje programa. Dakle, s tim izmjenama se slažemo i evo pozdravljamo ih. A ono s čim se ne slažemo kao što sam govorila je prebacivanje ovlasti s predstavničkog tijela na izvršno, ali evo neću govoriti samo o izboru intendanta i kazališnog vijeća već o tome da se godišnja izvješća o radu i poslovanju kazališta ne raspravljaju više na predstavničkom tijelu nego na upravnom odjelu. Dakle, točno je ne zabranjuje se u zakonu, ali nema ni izričite dozvole, čim nema odnosno upute da se to radi, čim to nema propisano u zakonu to se neće ni raditi. Na taj način će zapravo javnost neće imati uvida u rad poslovanja i poslovanje kazališta. Evo, hvala. Hvala vam gospođo zastupnice, a ja se s vama tu ne slažem. Evo dajete dobar primjer, vi imate neke veze sa izvršnom vlasti u Splitu i dajte primjer kad se donese ovaj zakon i stavite na raspravu na vaše gradsko vijeće i daje to primjer i drugima, pa ćete vidjeti da se može. Ono što se ne može propisat zakonima ne može se propisat politička kultura. Dakle, tko brani, evo u Zagrebu stavite sva, sve na raspravu na vašu gradsku skupštinu, pa tko to brani, pokažimo, ne može sve pisat u zakonu. Dakle, nikakvog problema nema ja ću sigurno razgovarat evo i s gradonačelnicima iz moje stranke i sugerirat im da oni svojim primjerima pokažu što je demokracija i što je politička kultura.

pozdravljam upravo predložene izmjene u organizaciji i financiranju kazališta te jasnije razgraničenje ovlasti intendanata, ravnatelja i kazališnog vijeća, ali često možemo čuti komentare kako Hrvatska ima preveliki broj nacionalnih kazališta. Ali s obzirom da Hrvatska baštini tradiciju kazališnog života u brojim hrvatskim gradovima tako smo ponosni i na naše otočno Hvarsko kazalište koje je jedno od prvih komunalnih kazališta u Europi. Tako da u Hrvatskoj djeluju još i 4 nacionalna kazališta koja imaju 3 ansambla, dramu, operu i balet i za svaku pohvalu je upravo da ste se vi snažno angažirali da kroz ovaj Zakon o kazalištima zapravo nudite rješenja kako bi i u samoj raspravi ste kazali bolje povezali nacionalna kazališta i veći broj …/Upadica: Hvala vam./… razmjena Hvala vam. Slažem se da ponekad možda izgleda to kao teret na lokalnoj, na lokalnim ali onda kad idete pogledati koliku dobrobit donosi kazalište i uopće kulturne institucije za život zajednice onda vjerujem da svaki grad je ponosan kad ima svoje kazalište i želi ga unaprjeđivat. Kroz naše programe i financiranja i koprodukcija i distribucije povezivanja festivala trudimo se doprinijeti da taj kazališni život u što većem broju naših gradova bude na takvoj razini da građani mogu participirati u kazališnom životu, da ne bude to rezervirano samo za najveće gradove i evo nadam se da tu oko toga svi dijelimo nadu da će tako biti i dalje. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Ministrice kad kazalište nije slobodno, kad kultura nije slobodna onda nije slobodno niti društvo, pa ja u ovom zakonu iščitavam istu onu intenciju koju ima i vaš šef Andrej Plenković, a to je ušutkavanje svijesti i savjesti ovog društva i provođenje diktata i volje izvršne vlasti. U tom smislu one kritike iz oporbenih redova iz prvog čitanja vi niste uvažili niti u najmanjoj mogućoj mjeri. U suštini sve je ostalo isto. Velika centralizacija i politizacija kazališta u rukama izvršne vlasti. To ne može biti dobro. A kada govorimo o nezavisnoj sceni niste

Hvala vam, ja sam nekako u napasti da postavim pitanje gdje ste vi to pročitali, u kojem članku, ali suzdržat ću se od toga jer vjerojatno mi nećete ni odgovoriti pa ćete ponovit to pretpostavljam i u svojoj pojedinačnoj zajednici, raspravi pa mogu samo reći da u ovom tekstu zakona nema nigdje diktata izvršne vlasti, nema nigdje centralizacije ili politizacije, a sasvim sigurno dajemo mogućnost i kroz naše prioritete financiranja nezavisnoj sceni da participira u kazališnom životu. Potiču se koprodukcije između javnih kazališta i neovisnih kazališta, povećali smo financiranje kroz zakladu Kultura nova financiramo njihov rad tako da, evo kad bi znala zapravo na koji ste se članak referirali mogla bi nešto i odgovorit ovako ću se zadržat. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo predsjedniče. Gospođo ministrice, pa od jutros smo svjedoci nevjerojatne situacije u kojemu najveći dio oporbe govori isključivo samo o 2 članka, a to je način imenovanja intendanata i direktora. Jedino što ih zanima je zapravo kadroviranje. Gospođa Rauša, Urša Raukar je lijepo govorila o pravima kazališnih djelatnika i to je ono što je zapravo cijeli smisao ovog zakona. I na tome treba odati priznanje. Najveći dio njezinih primjedbi ste ovdje i usvojili. Mene zapravo zanima Članak 31. koji vrlo jasno, a to ste maloprije i kazali regulira i obuhvaća mandatno razdoblje intendanta kao okvir za financiranje od strane ministarstva odnosno od strane lokalne samouprave koji su mu to osnivači. I to je ključni trenutak. Volio bi da nam osvijetlite tu stvar, a ne da se bavimo nečim što kolege uopće nisu pročitale, a to je kadroviranje kojima daju prefikse koji su potpuno nepostojeći koji ne pišu u ovome prijedlogu zakona. **Jandroković, Hvala vam gospodine zastupniče, da sigurnost financiranja nešto je što je neobično važno za područje kulture. Mi smo uveli zakonom o financiranju mogućnost višegodišnjeg financiranja. Ustanove za koju je nadležno Ministarstvo kulture financiramo na novi način i drago mi je da su to prihvatile i jedinice lokalne samouprave. Ovdje jasno preciziramo da ćemo ravnatelje financirat odnosno stvarat obvezu za mandatno razdoblje, ali možda je ovo prilika da spomenemo još jedan problem, a to je da većina jedinica lokalne samouprave iako smo u sredini veljače još uvijek nije objavilo rezultate svog financiranja. I to je, osim gradova Dubrovnika, Karlovca, Osijeka i Rijeke veliki gradovi ni Pula, ni Sisak, ni Slavonski Brod, ni Split, ni Zagreb itd., ni Varaždin nisu dosada objavili rezultate financiranja

Zahvaljujem. Poštovana ministrice na području RH djeluje 5 nacionalnih kazališta i 32 javna kazališta, među ostalim imamo i privatnih ali neću se sad osvrnuti na njih. Smatrate li da ste ovim zakonom adekvatno odgovorili na potrebe svih naših javnih kazališta jer primjedbe koje dolaze s terena kažu da se stječe dojam kako je ovaj zakon rađen prvenstveno radi 5 nacionalnih kazališta i na taj način se smatra kako se zanemaruje ravnomjeran razvoj kazališta u cijeloj RH. Šta kažete na to? **Jandroković, Ovaj zakon samo neke dodatne, dakle on definira zagrebačko nacionalno kazalište kao središnju nacionalnu kuću i tu postoji nekoliko članaka koji uređuju izbore jer je tu ministarstvo suosnivač. Za ostala nacionalna kazališta uvodimo ovu obvezu većeg financiranja zato i jesu nacionalna kazališta ovo je dodatno ulaganje od 550 tisuća eura koje će se povećavati je …/Govornica Što se ostalih kazališta tiče ovdje se uređuje temeljni sustav, dakle način upravljanja, financiranja, a mi kroz program javnih potreba u kulturi onda sufinanciramo djelatnost, programsku djelatnost tih kazališta. U tome smo konzistentni, stabilni, rastu stalno sredstva i evo to je ono što je i uloga Ministarstva kulture i medija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana ministrice, poštovani predsjedniče sabora, pa evo ja ću pitati oporbu, članak, zakon ima 23 stranice, gdje piše, koji članak da će biti političko kadroviranje izvršne vlasti. Koji je to članak? Stignete do pojedinačnih rasprava pročitati detaljnije ako niste, pa kažite jer baš u Članku 18. stavak 4. i 5. micano je i potvrda ministrice za intendanta. A ono što bi vama ministrice htio čestitati, dugo godina smo i mi raspravljali o pravima umjetnika, o vaučerima, o prekvalifikacijama i zadovoljstvo mi je da ste to ovime donijeli u sabor zajedno sa svim stručnim udrugama. Pa dajte još jedanput naglasite šta je dobro za umjetnike u ovom zakonu po pitanju i mirovinskih prava i radnih prava i zašto evo nemao bunu ni jedne strukovne udruge, ni jednih pojedinaca kada očito ima nešto i dobro za pojedince …/Upadica: Hvala vam gospodine zastupniče, istina je i dok ste vi bili u Ministarstvu rada s vama i vašim suradnicima tražili smo rješenja. Moram priznat 2006. godine kad je izmijenjen zakon zapravo tu je napravljena možemo reći i najveća pogreška i od tad se počeo stvarati taj problem da se ansambli nisu mogli zanavljati brzinom kakvom je potrebno da bi se sačuvala umjetnička izvrsnost. Dobro smo poslušali mišljenje udruge, bila sam na dva vrlo emotivna sastanka na kojem je bilo više od 100 baletnih umjetnika i oni su većinski poslali poruku da im je najvažniji taj, to rješavanje pitanja staža sa produljenim produljenim trajanjem. Riješili smo to pitanje, znamo iz razgovora sa baletanima oni zapravo se spremaju u tu mirovinu zasluženu i sa dignitetom …/Upadica: Hvala vam./… a otvaramo mogućnost za mlade umjetnike. Prije iduće replike pozdravimo svi zajedno učenike i učenice Srednje škole iz Novske. Dobro došli u Hrvatski sabor. A sada bih zamolio kolegu Raspudića, izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Kako ne bih ponavljao ono što su kolege već iznijele kao ključne primjedbe zakonu osvrnut ću se samo na jedan detalj koji jako dobro ilustrira odnos predlagatelja zakona prema oporbi, prema konstruktivnim oporbenim prijedlozima i onome što se moglo čuti od zainteresirane javnosti. Naime, povodom prvog čitanja dobronamjerno sam vas upozorio na st. 2. čl. 3. u kojem se nalazi jedna, jedan sramotan pleonazam, naime tu se govori kako će kazališta, citiram, poticati stvaralačku inovativnost, te jamčiti angažman kreativnih stvaratelja i stručnjaka, Budući da latinski creo creare znači stvarati, kreativni stvaratelji bi bili neki stvarateljski stvaratelji. Lijepo sam zamolio da se ta sramotna besmislica kojoj nije mjesto ni u kakvom zakonskom tekstu, pogotovo onom koji dolazi iz Ministarstva kulture,

Hvala vam. Gospodine Raspudiću, uvaženi zastupniče, teško bih sada ušla u raspravu bez obzira na neka skromna znanja i o latinskom i o lingvistici u raspravu o tome, pa evo pogledat ćemo vaš amandman, ne iščitavamo to kao što vi iščitavate. Želimo reći kao što to imamo u nekim drugim zakonima kao princip da javne institucije moraju angažirat one najbolje i najkreativnije u društvu. Velika je uloga javnih institucija u angažmanu osoba koje djeluju kao samostalni umjetnici, tako da i financiranje javnih institucija stvara mogućnost angažiranja koga, upravo takvih najkreativnijih pojedinaca u društvu. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice, nedvojbeno je da su poslovi kazališnih umjetnika, posebno poslovi radnog mjesta baletnog i plesnog kazališnog umjetnika poslovi koji imaju obilježje teškog fizičkog rada. To za posljedicu ima oštećenje zdravlja i smanjenje radne sposobnosti, posebno nakon njihovog 40.g. života. Ja vas molim za potrebe naše javnosti, za potrebe kazališnih umjetnika da još jednom pojasnite da li ovim prijedlogom zakona ovo pitanje njihovog statusa bolje se rješava u odnosu na postojeći zakon iz 2006.g. i ako vam vrijeme dopusti, da li ukupno ponuđena rješenja ovim zakonom osiguravaju bolju funkcionalnost kazališnih ansambla? Hvala. Nina (HDZ)** Hvala vam. Kao što smo rekli sasvim ste u pravu, to ima obilježja vrlo zahtjevnog rada i jednostavno naša biologija ljudskih bića je takva da poslije nekog vremena i nekih godina neke oblike rada jednostavno više ne možemo realizirati i u tom smislu ovo je na tragu, ovo rješenje je na tragu najboljih praksi koje imaju i druge europske države koje zapravo kontinuirano ulažu u svoje baletne ansamble, dakle to su nekako dva puta ili umirovljenje pod povoljnijim uvjetima ili tranzicija u neku drugu disciplinu. Mi smo odlučili u zakonu otvorit mogućnost i za jedno i za drugo, dakle dostojanstvena mirovina u trenutku kad više ne možete doprinositi ili u skladu sa generalnom politikom naše Vlade o što duljem zadržavanju na tržištu rada možda neka nova karijera za one umjetnike koji to odluče. izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče HS. Uvažena ministrice, evo iz onih uvodnih traženja stanki čuli smo otprilike gdje su po oporbi određeni problemi koji se ne daju iščitat iz ovog zakona, ali okej. Jedna od stvari koja će se dogoditi donošenjem ovog zakona je ta da će dio plesnih umjetnika steći uvjete za odlazak u mirovinu po ovom najvišem izračunu kojeg se, do kojeg se moglo doć, što mislim da je izuzetno pravedno i pravilno postavilo se pitanje da li će pojedini plesni ansambl, pojedine nacionalne kuće doći u problem sa umjetnicima, razmišlja li ministarstvo već sada o tome na koji će način riješiti taj možda nedostatak umjetnika kad se dogodi njihovo umirovljenje?

i ne mogu doći do ugovora o radu, a s druge strane evo podatak iz zagrebačkog HNK, preksinoć mi je to rekla intendantica, oni su raspisali najavu za audiciju za angažman, dakle moraju angažirat umjetnike od 1.9., u 10 dana su dobili 550 prijava iz cijelog svijeta, za, to je 10 dana, još mjesec dana je otvoren natječaj. Ali ono što je ključno, šaljemo poruku ugovorom sa Baletnom školom za mlade hrvatske umjetnike da će za njih biti mjesta u angažmanima. Pad interesa za pohađanje Baletne škole izravno je vezan s činjenicom da godinama, posebno u zagrebačkom HNK nismo mogli angažirat…/Upadica predsjednik:

prethodno Zakon o kazalištima je dopuštao snimanje kazališta kao institucije javnih i privatnih i trgovačkih društva u privatnom sektoru i umjetničkih organizacija kao nekakav treći sektor, no zanima me vaše opravdanje i razlog za uvođenje drugih pravnih osoba u sustav, posebice s obzirom na to da se time narušava zaštita same profesije koja bi trebala biti ključna misao vodilja prilikom stvaranja ovog zakona. ljudi koji nemaju apsolutno nikakvu stručnost u kulturi, u kazalištima će moći za 10 kuna odnosno pardon euro i pol po novome osnivati kazališta, gdje je tu zaštita profesije, gdje je taj profesionalizam kojem se stremi? Ovo je zapravo jedna potpuna amaterizacija kulture i kazališta.

to vam je članak 9. u kojem se definira što je potrebno za upis u očevidnik kazališta i tamo se kaže da je tu potrebno rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje kazališta, kazališne družine i kazališne kuće, te rješenje o upisu u sudski ili drugi registar. I vi i ja možemo otvoriti trgovinu, nazvati je kojim god imenom želimo, ali ako želite osnovati kazalište, upisat ga u upisnik i da može biti, funkcionirati kao kazalište postoje vrlo jasno propisani uvjeti i to nema veze nikakve sa pravnom osobnošću te pravne osobe koju ste si vi odabrali. Dakle, vi morate imati profesionalne umjetnike da biste imali kazalište. To je jasno da ne može biti jasnije napisano u ovom zakonu. Samo treba malo dalje od ovog članka doći do članak 9. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice, evo slažete se da je zakon bio nužan s obzirom da datira iz 2006. I što je ovdje pozitivno on se bavi sa umjetnicima, znači riješiti probleme koji su se nagomilali a za one ljude koji su neposredni izvršitelji. A ovo da se centralizira ja ne znam od kuda to ljudi mogu zaključiti. Iz ovog svega ako imamo da vrtiće imenuje izvršna vlast, da u muzejima izvršna vlast. Sad kazalište odjednom problem. Ja vama predlažem da to riješite i sa knjižnicama, jer ispada da bi sad mi trebali sve jedan zakon donijeti u Sabor i da Sabor bude to tijelo. Ako je gradonačelnik dobio 51% da bi mogao obnašati tu funkciju, pa ja mislim da on ima veću snagu nego gradsko vijeće, a pogotovo kad mi znamo da u gradskom vijeću netko dobije dva ili tri posto i na osnovu toga sudjeluje u određenoj vlasti. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala vam gospodine zastupniče. Mi smo pratili način funkcioniranja na lokalnoj razini, konzultirali smo se s brojnim gradonačelnicima kao što je to uvijek u mom slučaju i pozicije, dakle one stranke kojoj vi i ja pripadamo i drugih stranaka. Tu nikad ne radim razliku. većinski mislim da svi oni koji obnašaju vlast na lokalnoj razini podržavaju ovakav model. Osobno smatram da treba o ustanovama u kulturi, o ravnateljima ustanova o kulturi raspravljat uvijek s dignitetom vodeći računa o njihovim rezultatima, onome što daju zajednici pa će onda biti manje smjena, politiziranja, vaših, naših itd. Važna je kazališna umjetnost i dobrobit u kulturi. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Evo kolega Pavić je sad baš otišao, a htjela sam mu reći da pogleda članak 19. stavak 1. i članak 23. stavak 2. koji propisuju da i ravnatelja i kazališno vijeće bira izvršno tijelo, tj. jedan čovjek što naravno jest centralizacija i naravno otvara vrata politizaciji. Ali neću o tome. Htjela bih vas poštovana ministrice ponovno pitati sa ansambl Lado konkretno. Ja pozdravljam beneficirani radni staž, svi se s time slažemo i to pozdravljamo. Međutim, u Ladu sada trenutnim umirovljenjem četvero ljudi odmah odlazi. U vrlo kratkom periodu odlazi evo dobila sam od njih podatke četvrtina, pa čak i trećina ansambla. Na zadnjoj audiciji se javilo samo petero ljudi za razliku od baleta. Pa u tom smislu ja zagovaram u ime struke, vjerujte nije moja osobna ideja, to prijelazno razdoblje. Evo možete to komentirati. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala vam. Lado je zadnjih deset godina primio 9 učenika Škole za klasični balet i odjel za narodne plesove. Prošle godine samo dva učenika. Koliko ja znam i vi ste bili osobno ili ste još uvijek članica odbora te škole, pa valjda vam je u interesu da djeca koja se školuju mogu se angažirati. Zašto ja ne znam kako smo stvorili tu tezu da se neće zapošljavati? Naravno da se neće zapošljavati, da neće birati tu profesiju mladi ljudi ako vide da nema mjesta u kazalištima. Dakle, ja uopće ne vidim od kud ta teza, osim možda partikularnog interesa jedne ili dvije osobe koje ne žele otići u mirovinu. Ako Lado bude imao potrebu i ne bude se mogao popuniti ti će ljudi moći nastaviti raditi na četiri sata. Tu nikakvog problema nema. Nikakvog! **Jandroković, Gordan Hvala. Poštovana ministrice zamoljena sam da vam postavim jedno pitanje od predstavnika baletnih umjetnika. Njihovo pitanje glasi: Zašto članak 47. predviđa postupno smanjenje mirovina u određenim postocima, iako je 2014. godine ukinuto smanjenje za najvišu kategoriju mirovine veće od 5000 kuna ili 663,61 eura, a ovdje vidimo da je u članku 47. predviđeno smanjenje mirovine za tu kategoriju za 20%. I zašto se ne briše zapravo taj članak 47. ako znamo da se ove godine nastavlja sa postupnim smanjenjem mirovine, odnosno da je planirano od strane Vlade povećanje kroz ovu godinu 5% plus pet posto. Evo to je njihovo pitanje, molim vas odgovor. **Jandroković, Hvala vam. Dakle, ono što ja mogu odgovoriti s obzirom da naravno nisam stručnjakinja za radno pravo, niti za mirovinski sustav, da su odredbe ovog dijela zakona usklađene sa drugim zakonima, a da je za baletne umjetnike uspostavljen režim najpovoljnijeg odlaska u mirovinu koje predviđa hrvatsko zakonodavstvo. Dakle, ono što je na stolu kao prijedlog u ovom drugom čitanju najpovoljniji je model koji predviđa hrvatsko zakonodavstvo. Meni je to drago jer smo time pokazali da cijenimo doprinos baletnih umjetnika. Kolegice Murganić, izvolite. Povreda Poslovnika, kolegice Glasovac, izvolite. kako ste omalovaženi molim vas./… Evo objasnit ću. Zapravo imam problem sa ovim omalovažavanjem jer me ministrica uvjerava da je najpovoljnije rješenje to da se baletnim umjetnicima koji imaju primanja odnosno mirovine će imati veće od 5.000 kuna smanjuju mirovine za 20% i stavlja ih se u nepovoljniji položaj u odnosu na sve druge kategorije koje imaju …/Upadica predsjednik: Kolegice Kao potpredsjednica Sabora jako dobro znadete što ste učinili i dobivate opomenu. A imat ćete prilike to u pojedinačnoj raspravi ili u raspravi kluba možete zatražiti stanku, ali već jeste tako da to ne možete imate završnu raspravu, puno prilika. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovana ministrice. Naravno jel ovo je takova tema pa ima tu i glume malo više da ne uvrijedim kolegicu glumatanja, ali naravno ne odnosi se na vas nego na zastupnike naše koji kažu da je ovaj zakon vidi se iz cijele rasprave pa i već do sada pa iz ovih replika ustvari i donosi se samo zbog centraliziranog kadroviranja, naravno HDZ-a i u kazališnim kućama. To što vi naglašavate da sada u ovom konačnom prijedlogu ministarstvo ima nadležnost kod imenovanja svega za dva u dvije nacionalne kuće za intendante što su jasno propisani uvjeti za imenovanje ravnatelja kazališnih vijeća i njihovi odnosi. Naravno to njima ništa ne znači jer oni ne žele istinu, cijelo vrijeme barataju neistinama i …/Upadica predsjednik: Nina (HDZ)** Hvala vam gospođo zastupnice. Uistinu ponekad je teško odgovarati na primjedbe koje se ne nalaze u zakonskom tekstu, ali puno toga je teško u životu pa svi to radimo tako i shvaćam i ovu raspravu ponekad o stvarima koje ne pišu. Međutim, ono što se nikad neću umorit propagirati i zalagati to je politička kultura. Već i po sadašnjem zakonu i sadašnjim zakonima postoji prostor da uvažavamo mandate, da ne smjenjujemo ljude, da s dignitetom promatramo institucije u kulturi pa smo svjedoci u brojnim gradovima u kojima su na vlasti i opcije koje evo ovdje pronalaze stvari kojih nema takvih brutalnih i ničim opravdanih smjena. Ja sam na svojem primjeru pokazala evo sedmu godinu sam ministrica, nikoga nisam smijenila prije kraja mandata,

ovim zakonom ujedno osigurava bolje funkcioniranje kazališta i u smislu upravljanja i u smislu sigurnosti financiranja itd., međutim ujedno se ovim zakonom i unaprjeđuje radno pravni status umjetnika, ali isto tako i mirovinska prava. Zašto to kažem? Zbog toga što se ustvari ovim zakonom ubrzava proces stjecanja ugovora na neodređeno vrijeme zakonom iz 2006. koji je sada na snazi to se može ostvarit tek nakon 16 godina staža, a ovaj zakon daje pretpostavku i mogućnost da se ugovor na neodređeno radno vrijeme ostvari nakon četri godine i to smatram iznimno bitnim i za budućnosti, ali isto tako i za sigurnost egzistencije. Ono što također želim naglasiti jest da se uvodi novo pravo a pro po mirovina koje sada kolegica

Hvala vam g. predsjedniče. Točno je do sada se ugovor na neodređeno mogao dobiti nakon 16 odnosno 20 godina, sada se može dobiti nakon četri godine, to je zaista unapređenje statusa. Ja ne znam kako itko može protumačiti da donosimo tekst zakona koji umjetnicima čini nešto loše ili neka to obrazloži, neka kaže ostavite 20 godina ili ostavite 16 godina. Uz sve ostalo i odlazak u mirovinu i mogućnost prekvalifikacije i veća fluktuacija u ansamblima i mogućnost angažmana samostalnih umjetnika i dugoročnije razdoblje financiranja što svima stvara sigurnost i sigurniji način upravljanja s punom odgovornošću smatram da smo predložili zakon koji će značajno unaprijedit kazališnu djelatnost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministrici, gotovo je s replikama. A upravo vidim da se dogodio jak potres na Krku ili na Kvarneru od preko 5 tako da tako da vidjet ćemo kakve su, da različito za sada govore, ali vidjet ćemo kakve su točno informacije. Nadamo se da nema žrtava i da nema materijalne štete, ali ovo su prve informacije. Izvolite sada, žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne, onda krećemo s raspravama, prvi na redu je kolega Hasanbegović Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. **Hasanbegović, Zlatko Više od šest godina vašega mandata u vezi s pripremom ovoga zakona tresla su se brda rodio se miš, budući da je konačni zakonski prijedlog gotovo istovjetan onom iz prvoga čitanja s nekoliko politikantskih i kozmetičkih izmjena mogu tek parafrazirati svoje glavne teze koje sam izrekao izrekao u raspravi prigodom prvoga čitanja. Umjesto korjenitog zahvata u preživjelo kazališno zakonodavstvo što je bilo očekivanje svake stručne rasprave i debate o tom pitanju u proteklih gotovo 2 desetljeća, iz tajnog kabineta ministrice Obuljen Koržinek i njezina užeg pouzdaničkog kruga, dobili smo kamilica reciklažu postojećeg kazališnog zakona, točnije jednog beživotnog i ocvalog modela. Osim uvođenja nekoliko problematičnih novina i palijativnog, parcijalnog i nedosljednog rješavanja ravnopravnih i statusnih problema tek jednog segmenta kazališnog života, koje naravno, treba riješiti, točnije baletnih i plesnih kazališnih umjetnika koji su putem svojih predstavnika ovo zakonsko rješenje nazvali, citiram, hvatanjem za mrvice bez obzira što je jedan iz tog kruga za odanost nagrađen i kazališne daske zamijenio sinekurom u Ministarstvu kulture i medija. Uz primjedbu da je radnopravna i statusna pitanja načelno moguće urediti drugim zakonima, a ne nužno kazališnim, u kojem imamo i bizarni st. st. 3. iz čl. 47 koji sam po sebi odaje činovnički mentalitet ministrice svojstven službeniku iz zavoda za mirovinsko osiguranje koji u svojoj birokratskoj skučenosti teško može dosegnuti što što bi trebao biti duh, slovo i smisao kulturnog zakonodavstva unutar koncepta državne kulturne politike. Zašto se pred nama našlo ovo zakonsko nedonošče u ovom obliku? Zato, kao što smo istaknuli i u raspravi prigodom prvoga čitanja jer je jedna od njegovih ključnim motivacijskih pozadina i kadrovski meritum, a to dobro znaju svi upućeni, pokušaj spašavanja jedne propale intendanture i s njim povezanih određenih ugovora, mislim na onu riječku, Marina Blaževića, poznatog po stanovitom ideološko egzibicionizmu, ranije u tandemu s već pomalo zaboravljenim Oliverom Frljićem, a što mu je bilo omogućeno kao osobnom pomazaniku ministrice Obuljen Koržinek, nešto poput kazališnog Hrvoja Hribara uhljebljenog putem izravne pogodbe Obuljen Koržinek-Tomašević, Možemo, u zagrebačkom Kulturno-informativnom centru. Sve to naravno i protiv volje članova gradskog vijeća među kojima su bili i oni iz redova stranke kojoj pripada i ministrica kulture i medija. Naime, doseg ovog zakonskog bućkuriša, prigodno ga nazovimo lex Blažević, određeni načinom na koji je porođen. Umjesto da se krenulo putem široke javne rasprave, uključivanja zainteresirane svrhe i svih, kako bi se reklo, birokratskim meta-jezikom, tzv. dionika kazališnog života, ovaj Zakon je izašao iz retorte javnosti nepoznate tajnovite tajnovite pouzdaničke klike unutar koje je već spomenuti Blažević imao ulogu osobnog ministričinog pouzdanika i komesara. S tim u vezi vrijedi zamijetiti stanoviti društveni javni paradoks koji sam po sebi zrcali koncept pacifikacije i eutanaziranja javnog i političkog života svojstvenog vladi mag. Andreja Plenkovića. Naime, donošenje svakog kazališnog zakona od 1991. pratilo je golemo zanimanje stručne javnosti, o tome su se vodila ozbiljne rasprava, lomila koplja, sučeljavala stajališta, što je svjedočilo o stanovitoj kulturnoj i intelektualnoj živosti koje danas nema niti u tragovima. Zašto? Zato što su ozbiljni i kompetentni stručnjaci izgubili vjeru u smisao javnog angažmana i mogućnost promjene u postoećoj političkoj i društvenoj konstelaciji, a glasniji dio ondašnjih kultur-aktivističkih kultur-aktivističkih zanovijetala je u međuvremenu svoje parapolitičke i aktivističke uloge zamijenilo političko-stranačkim u orbiti onoga što nazivamo Možemo!, a koji upravo u ministrici kulturi vide autentičnog jamca ostvarenja svojih ideoloških uobrazilja i različitih sinekuralnih interesa. Zato između prvog čitanja i današnje rasprave u medijima bilo koje vrste nismo mogli pročitati ni slovo o ovom kazališnom zakonu. Zato je Grad Zagreb danas središte neobične kadrovsko-interesne simbioze između jedne jedne lijeve ideološke platforme i Ministarstvo kulture u HDZ-ovoj vladi. Ponovimo, temeljno koncepcijsko pitanje koje treba biti na početku svakog zahvata u kazališno zakonodavstvo i određivanja sadržaja i misije, a što uključuje i pitanje utvrđivanja vlasničkih, osnivačkih prava, kadroviranja, da, kadroviranje je vrlo važno, vi bježite navodno od kadroviranja. Ono je naravno, temelj svake politike i financiranja Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i njegova mjesta i uloge u i uloge u državnoj kulturnoj politici i odnosu prema onome što označujemo regionalnim ili komunalnim gradskim kazalištima. Treba li hrvatskoj državi i kulturi 5 nacionalnih kazališta? Zadovoljava li svih 5 kriterije za taj status, točnije, može li kazalište koje nema sva 3 ansambla imati statut nacionalnog državnog kazališta ili je riječ o praznom pojmu lišenog sadržaja i repertoarnog i umjetničkog kriterija? Podsjećam, primjerice, Njemačka ima 3 državna kazališta, Velika Britanija, npr. 1. O tom temeljnom koncepcijskom pitanju u ovom politički kalkulantski nema ništa, osim što se unosi novum, čl. 29. st. 2. po kojem se HNK u Zagrebu dodjeljuje status tzv. središnjeg nacionalnog kazališta ili matičnog, što je pravna ispraznica lišena bilo kakvog sadržaja, a čime se i priznaje neodrživost ovakvoga modela. Ključni dokaz ispraznosti pojma nacionalnog kazalište dokazuje činjenica da se u konačnom prijedlogu Vlada, tj. Ministarstvo odreklo bilo kakvog utjecaja na imenovanje intendanata osim HNK u Zagrebu, naravno, uz dodatno učvršćivanje gradonačelničke faraonske figure. Zaključno, među ostalim tu je nepotrebno uvođenje višeškolske kvalifikacije za sve članove kazališnih vijeća, npr. problem zastupljenosti tehnike, amaterizacija i debilizacija kazališnog života putem uvođenja tzv. drugih pravnih i fizičkih osoba među osnivače kazališta i posebno bizarna tzv. revizija djelovanja i doprinosa kazalištnih umjetnika, čl. 37-39, čitaj, intendantsko-ravnateljski kazališni prijeki sud kojim se otvara mogućnost dodatnih zlouporaba, obračuna. Ministrice, zamislite kako bi izgledala revizija djelovanja i doprinosa da ju je u HNK u Zagrebu provodila g. Vrgoč, a kako će izgledati sutra kad bi je provodio g. Blažević u Rijeci. .../Upadica: Hvala vam./... Dakle, hvala vam. Idemo dalje. Sada je na redu Klub zastupnika Mosta, dva su zastupnika prijavljena, kolega Raspudić i kolega Miletić. Prvi je kolega Raspudić, izvolite. Kolegice i kolege. U odnosu na prvo čitanje ovog Zakona, čitajući tekst koji je predložen za današnju raspravu, u biti imamo samo jednu značajnu promjenu, a to je, citiram, slijedom rasprave na sjednici HS-a, prihvaćen je prijedlog da se briše potvrda imenovanje odnosno razrješenje intendanta nacionalnog kazališta od strane ministra nadležnog za kulturu. Okej, meni ovo čak budi izvjesni optimizam da se radi o političkoj strukturi u povlačenju, da su svjesni da će dogodine tu biti novi ministar kulture ili ministrica pa koliko-toliko, smijete se, znate da ima istine, u svakoj šali pola istine, pa da se koliko-toliko zabetonira stanje na terenu. Ali strukturno gledajući, ovo je za pozdraviti. Sve drugo ostaje isto pa sam i sam prisiljen ponoviti neke stvari iz prvog čitanja. U objašnjenju, preambuli ovog Zakona piše, Zakon o kazalištima usvojen je 2006. te se od tada nije značajnije mijenjao. Imajući u vidu razvoj suvremene umjetnosti i kulture, obavljanje kazališne djelatnosti potrebno je prilagoditi novim okolnostima i novim uvjetima. Međutim, ovo ostaje na razini floskule, kojim novim okolnostima i uvjetima? Što se to bitno promijenilo od 2006. i globalno i kod nas, kaže imajući u vidu razvoj suvremene umjetnosti i kulture. Dakle da ste nam objasnili kakav je to dogodio se razvoj suvremene umjetnosti i kulture kojeg nije bilo 2002. ili '05., nego eto, nakon 2006., onda bismo mogli razmisliti i o tome što je potrebno mijenjati i što je potrebno poboljšati. Čini mi se da je temeljni problem ovog Zakona startni, što nema nikakvog pregleda cjeline, nema nikakve vizije i ne objašnjava se nikakav smisao novosti koje se uvode ovim Zakonom. Piše tako, osigurava se kontinuitet i razvoj kazališne djelatnosti u promijenjenom društvenom okruženju. Koje je okruženje i što je tu promijenjeno? Ako je namjera bila ojačati poziciju i autonomiju intendanta u smjeru čega ide i ova izmjena u odnosu na prvo čitanje, vjerujući da će se time ostvariti bolji ishodi, to je legitimno stajalište s kojim se mi možemo slagati ili ne slagati, ali onda je trebalo biti dosljedan. Ovako sve skupa ostaje jedan dojam konfuznosti i nedorečenosti. U javnosti je ostalo visjeti to da je ovo lex Blažević, sad smo čuli eksplicitno da je g. Blažević bio u timu stručnjaka koji su kreirali ovaj Zakon, a koji se itekako tiče i njegove pozicije. Kao što smo nedavno imali kandidaturu za člana kojeg ste izabrali Vijeća za elektroničke medije koji u natječajnu dokumentaciju predaje preporuku g. Jandrokovića koji je načelu Sabora koji ga imenuje. Dakle kadija te preporučuje, kadija te odabire ili kadija Blažević priprema ovaj Zakon koji se onda odnosi na samog tog Blaževića. Ono što je tužna činjenica hrvatske kulture i što upada u oči iz tablice koja se nalazi u ovom prijedlogu zakona je kako pada iznos kojim se financira profesionalno kazalište. 2007. to je bilo preko 26 milijuna, a 2019. 19 milijuna. Dakle to je drastično smanjenje. Istaknuo sam već prigodom rasprave u prvom čitanju da 50 godina financiranja profesionalnog kazališta u RH od strane Ministarstva je otprilike isti iznos koji je ukraden u INA-i u jednoj akciji i to naravno na 4. razini odgovornosti. Da je na račun famoznog d.d. leglo 25 godina financiranja profesionalnog kazališta u Hrvatskoj od strane Ministarstva, četvrt stoljeća. O čemu mi govorimo? Takav je odnos prema kulturi i prema kazalištu. Nebuloza u zakonskom tekstu, nisam je slučajno istaknuo. Mene je sram da u prijedlog zakona stoji sintagma kreativnih stvaratelja. Dakle stvarateljskih stvaratelja. Pa zašto onda niste stavili ekspertnih stručnjaka ili zašto ne govorimo, primjerice o emocionalnim osjećajima ili ne znam u finalnom kraju. To je sramotno za bilo koji zakonski tekst, a posebno onaj koji dolazi od strane ministarstva, Ministarstva kulture, to svjedoči da, da imamo posla sa pukim birokratima u kulturi, sa, sa nepismenim ljudima koji ne promišljaju i ne razumiju elementarne stvari. Uložili smo čitav niz amandmana, najprije smatramo da predstavnička tijela trebaju odlučivati, a ne, ne izvršna. Imamo vrlo zanimljivu recimo situaciju u Osijeku gdje je sve na stand by, izvan zakona već mjesecima, ovaj, ovaj zakon. Zatim smatramo da ovo „po pozivu“ treba maknuti iz osnivanja radnog odnosa kazališnih umjetnika, bilo je samo „po pozivu“, pa u ovom drugom prijedlogu je dodan „javni natječaj“, smatramo da „po pozivu“ treba maknut i ostavit samo „javni natječaj“ jer to jamči koliku toliku transparentnost. Također uložit ćemo amandman kojim se u ovaj prostor prekvalifikacije uz plesne umjetnike treba staviti i operne umjetnike koji također mogu izgubiti sposobnost obavljanja profesije za koju su se školovali. Ovaj zakon je loš jer mu nedostaje temeljna vizija i temeljno razumijevanje smisla uopće i cjeline ovih promjena, dakle on je loš, al smo sigurni da ćete ga vi izglasati, pa uložili smo nekoliko konkretnih amandmana za koje se nadam da ćete imati sluha jer oni neće narušiti opću arhitekturu ovog lošeg zakona. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nastavit će sada kolega Miletić, izvolite. Hvala vam predsjedniče HS g. Jandrokoviću, gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovana ministrice sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Treba dodatno jačati kazališne družine i mala kazališta, često su fleksibilniji, brže love i interpretiraju nove tendencije, često lakše otvaraju prostor mladim glumcima, kreativcima i redateljima. Uvažavajući činjenicu da su to tehnički često manje zahtjevne predstave s manje glumaca upada u oči da je produktivnost njihova puno veća nego produktivnost većih kazališta, što bi trebalo imati na umu i to nekako posebno poduprijeti. Kolegica glumica je slala, objavljivala je jutros ili jučer navečer neke, neka videa, pa evo ja otprilike ću je pokušati interpretirati. Kaže da posebno zabrinjava zaštita intendanta koja je izrazito jaka, čak ako je počinio i kazneno djelo, ali isključivo iz djela poslovanja ili ugleda javnog kazališta onda nema pravo na zaposlenje, ali kazneno djelo bilo koje druge vrste nema prepreke i onda glumica u svom videu, poznata hrvatska glumica, govori ako si čistačica hoćeš se zaposliti nitko te ne pita iz kojeg dijela i područja u kojem radiš da nemaš kaznenu prijavu, al ako si intendant može sve je li, pa evo vjerojatno znate jer je viralni video, pa možda malo pogledati i to komentirati. U prijedlogu Zakona o kazalištu ministrice u čl. 16. kaže se da se razrješenjem intendanta od posla istim danom razrješavaju i ravnatelji drame, baleta i opere. No meni se ovdje javlja logično pitanje, je li, ali što ako intendant umre ili ajmo ako podnese ostavku ili ne znam ako bude stavljen u zatvor? U toj opciji predlažem da ravnatelji rade svoj posao još tri mjeseca dok se ne provede izbor ili imenovanje novog intendanta, inače imamo kaos. Ne znam isto tako je li moguće u Zakonu o kazalištu urediti omjer broja umjetnika od administracije, vi ste tu struka, dakle ja to ne znam, ja imam samo neke podatke, pa pokušavam ih onda interpretirati koji je uopće, je li idealan broj umjetnika i ostalih uposlenika pola-pola jer imamo podatke kako u nekim teatrima na 20 umjetnika, dakle na 20 ukupno glumaca, baletana, redatelja, opernih pjevača imamo dvostruko više zaposlenih samo u administraciji, dakle ne pričamo sad o nekom tehničkom osoblju nego čista administracija, dvostruko više, jel je sad, dal je to dobro i koji je to trošak države i u ovom vremenu u kojem jesmo i krize, ne znam evo dakle pa, pa o tom kažem postavljam pitanje i u smjeru dijaloga Osobno ne želim se vraćati na riječki slučaj, ja sam Riječanin je li, to je moje dvorište intendanta gdje je na prijedlog kazališnog vijeća gradsko vijeće zatražilo smjenu Blaževića. Članovi HDZ-a u Rijeci su dakle smijenili Blaževića, glasali su za tu smjenu, SDP jedini ga je tu štitio, vi ste ga uz SDP zaštitili, govorili su je li tada mnogi o tom lex Blaževiću, vi ste rekli ministrice da je sud potvrdio, istina, istina, dakle meni je samo zanimljivo jer sjećam se da kada je ministar Hasanbegović donio suprotnu odluku kao ministar, pa nije htio potvrdit Blaževića, e onda je sud potvrdio odnosno presudio suprotno, onda je opet sud zaštitio tada je li riječkog gradonačelnika odnosno gradsko vijeće odnosno Blaževića, tako da očigledno je li žao mi je to reć al valjda sud napravi kako se namigne je li, bar u nekim stvarima. I ne mogu se oteti dojmu da ovaj zakon kao da je stvarno pisao Blažević, eutanaziralo se gradsko vijeće, ovlasti sve su u rukama gradonačelnika i kazališnog vijeća, moram reć malo čudna demokracija na djelu. Toliko od mene u ovom dijelu rasprave. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada ćemo čuti treću raspravu, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i kolega Milanović Litre, izvolite.

poštovani predsjedniče sabora, poštovana ministrica, ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Nisam ovdje kao stručna osoba, no jesam kao potpredsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Naime, jako puno ljudi koji se bave s kazalištem su mi se javili kada su vidjeli ovaj Konačan prijedlog zakona i ovdje postoji niz problema, prije svega onih koje su već kolege spomenuli, ali jedan kompletan problem koji se tiču same vizije budućnosti kazališta. da ne bi ja govorio evo slušat ćemo sada neke, neke, neke kritike zapravo ljudi koji se bave s kazalištem i u ovom prijedlogu Zakona o kazalištima tijekom prvog čitanja u HS izrečeno je tu niz kritika i prijedloga od strane opozicije od kojih je neznatan broj prihvaćen za ovaj današnji Konačni prijedlog Zakona o kazalištima. sad ovaj obrazac uobraženosti i arogancije kod ignoriranja struke smo mogli vidjeti kod e-Savjetovanja u koje se uključio ogroman broj zainteresiranih stručnjaka, udruga i pojedinaca koji se bave problemima kazališta već godinama. Ministarstvo i fantomska skupina koja danas, evo, izašla na vidjelo u jednom, bar, segmentu je pisala ovaj Zakon i jasno pokazala kako nije spremna ili bolje rečeno, nije sposobna riješiti probleme hrvatskih kazališta. Ovaj Zakon nikada u ovakvom obliku nije trebao doći na raspravu u zapravo ovom Končanom prijedlogu. Prije svega, nazovimo ga ono što ovaj Zakon zapravo i jest, a to je zakon o javnim kazalištima jer ovaj Zakon pretežno se fokusira na odnos između države, javnih kazališta i umjetnika koji rade u tim kazalištima, koji su zaposleni, zanemaruje činjenicu da su većina umjetnika koji se bave kazališnom djelatnošću samozaposleni odnosno slobodnjaci koji nemaju službeni status, ali obavljaju kazališnu djelatnost. Nažalost te osobe ovakvim prijedlogom zakona postaju irelevantne se u biti smatraju nepostojećima. Kao što svi znamo, pandemija koja je bila zadnjih godina, donijela je goleme izazove za umjetnike diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Ministarstvo je za to vrijeme tvrdilo da ne zna točan broj samostalnih umjetnika, koji zbog toga nisu mogli ostvariti naknade ili poticaje koje uživaju institucionalizirani umjetnici. Ovo pokazuje jasan nedostatak razumijevanja i uvažavanja doprinosa nezavisnih umjetnika u našem društvu. Nadalje, ovaj Zakon će donijeti do uništavanja izvrsnosti u kazališnoj industriji jer ne vodi računa o većini umjetnika, kao što sam i rekao. Dokida profesionalnost jer se svatko može baviti kazalištem bez obzira na vještinu i iskustvo. Ovo je zapravo uvreda za glumce i redatelje, pisce i tehničare koji su svoje živote posvetili svom zanatu. Ne možemo zanemariti činjenicu da 5 akademija u Hrvatskoj godišnje iznjedri više od 60 glumaca koje ovih Zakonom čeka crna budućnost. Uskraćena im je prilika da pokažu svoje talente i usavrše svoje vještine u profesionalnom okruženju jer im ovaj Zakon ne pruža potporu i resurse koji su im potrebni za uspjeh. Duboko je zabrinjavajuće i to što Ministarstvo u potpunosti se oglušilo na stručne kritike o nedostacima ovog Zakona, kao što sam rekao. Zabrinutost umjetničke zajednice zanemarena je unatoč njegovim dugogodišnjim iskustvom i stručnošću u ovom području. Štoviše vlast izbora intendanata i članova vijeća je u nadležnosti jedne osobe, odnosno jednog vijeća ili skupštine, što narušava demokratska načela koja bi trebala biti i voditi ovaj proces. Ključno je da imamo pošten i transparentan sustav koji omogućuje svim dionicima da imaju glas u procesu donošenja odluka. Također je zabrinjavajuće što Ministarstvo ovim prijedlogom omogućuje nastavak politike sukoba interesa koji se već dugo godina muči hrvatski kazališni sustav. Sukob interesa koji potkopava integritet i profesionalizam industrije i ključno je da Ministarstvo poduzme odlučne korake kako bi ga riješilo, nastavljajući podržavaj ovaj Konačan prijedlog zakona samo pogoršava ovaj problem i održava sustav koji ne služi najboljem interesu umjetnika ili javnosti. i integritet naših kulturnih institucija stavimo na prvo mjesto, tako što ćemo direktno se pozabaviti ovim problemom i donijeti mjere za sprječavanje sukoba interesa. Moramo zahtijevati da Vlada prepozna važnost neovisnih umjetnika i pruži im potporu koja im je potrebna da napreduju. Moramo se zalagati za sustav koji cijeni profesionalizam, izvrsnost i raznolikost u kazališnoj industriji. No, krenimo redom od čl. 1 zakona koji glasi, ovim se Zakonom uređuje obavljanje kazališne djelatnosti, a osobito osnivanje kazališnih, kazališta i kazališnih družina, ustrojstvo i upravljanje kazalištem i kazališnom družinom, položaj kazališne .../Govornik se ne trebao, ovaj članak bi trebao glasiti, ovim Zakonom se uređuje obavljanje kazališne djelatnosti, a osobito osnivanje kazališta i kazališnih družina, ustrojstvo i upravljanje kazalištem i kazališnom družinom, položaj zaposlenih kazališnih umjetnika i zaposlenih radnika te pitanje od značenja za kazališnu djelatnost jer ovaj Zakon u potpunosti kao što sam rekao, zanemaruje većinu umjetnika koji se bave kazališnom djelatnošću kao samozaposleni, kao samostalni umjetnici odnosno oni koji se bave kazališnom djelatnošću. kazališnom djelatnošću. Jasni problemi postoje i u čl. 6 i 7, dobio sam odgovor od ministrice po tom pitanju, s čim nisam zadovoljan, no prethodno, Zakon o kazalištima je dopuštao osnivanje kazališta kao institucije javnih i privatnih, trgovačkih društava u privatnom sektoru i umjetničkih organizacija u tom 3. sektoru. Nema zapravo opravdanog razloga za uvođenje drugih pravnih osoba u sustav, posebice s obzirom na to da se time narušava zaštita profesije koja je trebala biti ključna misao vodilja prilikom pisanja ovog Zakona. Kada neka pravna ili fizička osoba osnuje kazalište, ona je ta koja odlučuje o repertoaru tog kazališta, odnosno mora donositi umjetničke odluke, izbor umjetnika koji koji su po potrebi, za umjetničko djelo, dakle nosi, neumjetnička osoba donosi te umjetničke odluke. Kako je to moguće? Odakle joj kompetencije za donošenje takvih odluka? I sada imamo mogućnost da kazalište bude osnovano kao trgovačko društvo što je omogućilo različitim mađioničarima da imaju kazalište. No, platili su 20 tisuća kuna kao d.o.o. pri osnivanju te plaćaju PDV na cijenu ulaznice. Ova nova odredba omogućila bi udrugama, zadrugama, j.d.o.o., da osnuju kazališta. Za osnovati umjetničku organizaciju potrebna su dva umjetnika, za osnovati j.d.o.o. jedan čovjek koji ne mora biti ni umjetnik. Svake godine kao što sam rekao, izlazi 60 glumaca na tržište, ali i izlaze i ostale struke koje obavljaju kazališnu djelatnost pa taj broj i raste. Ovaj broj od 60+ je također, bitan za člancima koji se odnose o zapošljavanju. Već nakon prvog četverogodišnjeg ugovora i do sada je neki umjetnik sa samo 42 godine mogao ostati zaposlen do mirovine. Novim prijedlogom se sustav zatrpava još dodatnih 16 godina. Ansambli će postati okoštale formacije u koje će biti sve teže ući, a izvrsnost će ostati po strani. Kako je prvi nacrt Prijedlog Zakona o kazalištima skočio, na njega je skočio sindikat i zaposleni umjetnici ovakvo rješenje je bio način da se ušutka jedina organizirana grupacija umjetnika. I to se uspjelo. Nitko više ne komentira ovaj zakon. Samostalni umjetnici svih vrsta, prekarni radnici nisu povezani, u stalnoj su borbi za preživljavanjem i nemaju ni strukture ni vremena za zajedničku akciju. Udruga u smislu zaštitne profesije je potpuno beskorisna. No, odredba također ne navodi tko bi nadzirao te druge pravne subjekte, kako bi osigurao da angažiraju profesionalne umjetnike i koje bi kazne bile izrečene za nepoštivanje tih uredbi. Umjesto zaštite profesionalnosti, izvrsnosti i egzistencije umjetnika ovaj prijedlog dopušta bilo kome da registrira kazališnu družinu što je skandalozno i apsurdno stanje. Prijedlog da se drugim pravim osobama tako zvanim omogući osnivanje kazališta ne samo da podriva struku već signalizira nepovjerenje u postojeći sustav. Ostaje nejasno što je ministarstvo motiviralo na ovaj prijedlog no on će nedvojbeno zadati i dodatan udarac u hrvatskoj nezavisnoj kazališnoj sceni. S obzirom na katastrofalne demografske i druge čimbenike koji su smanjili tržište te značajan porast broja umjetnika besmisleno je uvoditi druge pravne osobe koje mogu osnivati kazališta. Mora se pronaći ravnoteža između zaštite profesije i poticanja njezina rasta. Ovaj prijedlog ne ispunjava niti jedan od ovih ciljeva, on ne štiti već potkopava i ne promiče rast već ga sprječava. Nastavit ću izlaganje pošto vidim da neću stići kako ne bi ušao u drugu tematiku na pojedinačnom izlaganju. Četvrta rasprava bit će Kluba zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana ministre, ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika SDP-a neće podržati ovaj konačni prijedlog zakona iz pet ključnih razloga. Prvo, jer se ovim zakonom u bitnoj mjeri narušavaju radnička prava kazališnih umjetnika. Umjetnike se ovim zakonom osuđuje na doživotni prekarni rad, a stariji i ravnateljima nepoželjne umjetničke radnike baca na ulicu. Kazalište se ovim zakonom nažalost baca dalje u ralje politizacije, centralizacije i dedemokratizacije. Nadalje, ovaj zakon ne možemo podržati ni zbog toga jer se kroz reviziju umjetničkog djelovanja kazališnih umjetnika po nepoznatim kriterijima koje će odsada donositi samo jedan čovjek omogućuje protuustavna neravnopravnost pojedinih zaposlenika unutar istog kazališta, ali i zaposlenika različitih kazališta u izravnoj međusobnoj usporedbi. Treće, ovaj zakon ne možemo podržati jer u procedurama imenovanje i razrješenja rukovodećih kadrova ovlasti se centraliziraju u rukama uskog broja pojedinaca čime se omogućavaju brojne zlouporabe s pozicije moći te osnažuje izravan i neometan utjecaj politike na kulturu umjesto da osnažujemo one kojima kazalište služi ili bi trebalo služiti da na neki način između ostalog kaže kakvo kazalište želi. Nadalje, ovaj zakon ne možemo podržati jer i dalje kao važnu kariku kadrovskoj transmisiji moći ovaj zakon vidi kazališna vijeća. U zakonu nema ni govora ponovno o nekakvom strateškom promišljanju i o tome da kazališna vijeća postanu mjesta rasprave o ciljevima, usmjerenjima, o programima u kulturnoj politici ili u prijevodu o tome koji je cilj jednog javnog kazališta. Ovaj Prijedlog Zakona o kazalištima isto tako na više mjesta grubo ignorira odredbe Ustava RH i glavnog zakona Zakona o radu u pitanjima u kojima ne bi smio proturječiti glavnom zakonu kada govorimo o trajanju ugovora na određeno vrijeme, broju ugovora na određeno vrijeme koji se mogu potpisati, drugim oblicima rada koji pružaju radnicima nesigurnost, revizijom umjetničkog djelovanja koja može rezultirati otkazima, prisilnim prekvalifikacijama, odlascima u mirovinu itd., itd. Kroz ovaj zakon nam se ponovno kadrovska politika servira zapravo kao jedina kulturna, kulturna politika. I umjesto dijaloga i rasprave o društvenoj funkciji kazališta ovaj zakon preferira nažalost jednostranu odluku pojedinca. Potpunu autokraciju i zapravo koncentriranje moći u rukama jednog čovjeka, taj jedan čovjek bira intendanta, a onda taj intendant zapravo nitko ga ne pita nikakvim strateškim usmjerenjem o tome kakvo kazalište želimo, ne mi kao političari nego oni o čemu, kojima to kazalište služi. On raspolaže i tim kazalištem i novcem građana koji isti to kazalište financiraju bez zapravo ikakve odgovornosti i bez ikakvog strateškog javnog prije svega usmjerenja. što je na sreću moguće jer postoje primjeri kroz Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva gdje smo pokazali da možemo ostaviti po strani nekakve neposredne političko stranačke preferencije i postaviti si zajedničko pitanje čemu ova kulturna infrastruktura služi, što ovim dijelom kulturne politike želimo postići, zanimaju li nas od konkretno kazališta vrhunska glazbeno scenska istraživanja koja će nas predstaviti na renomiranim svjetskim festivalima, treba li kazalište biti pozornica kritike aktualnog društvenog trenutka, treba li kazalište biti ljepši pametniji oblik zabave i druženja, treba li kazalište služiti uključivanju socijalno isključenih ili je obrazovanje u prvom planu ili zapravo kazalište treba služiti svemu tome skupa? Možemo li biti uopće mi kao građani kao političari pitani čemu pojedino kazalište služi ili je to po ovom zakonu ekskluzivni prerogativ stranke na vlasti. Kazališna vijeća u ovom zakonu opet su postavljena jedino i isključivo kao mehanizmi za instalaciju upravljačkih kadrova sa članovima koji se bolje ili lošije uklapaju u interesne mreže u kojima se isprepliću profesijski političko stranačke afilijacije. A kako stvari ne bi izmakle kontroli kako bi se rizik ne izbora gradonačelniku poželjnog kandidata i kako bi se zapravo izabrao gradonačelniku poželjni kandidat predviđa se da u kulturnim vijećima odlučuje što manje ljudi, a s druge strane potiče se da i oni također budu pripadnici neke elite. Otuda deklaracije sve ove potrebne stručne spreme, radnog iskustva, sveprisutne stručnosti za sudjelovanje u vijećima čija bi svrha i narav u osnovi trebale biti demokratske, a neće biti jer se kazališnim radnicima i djelatnicima na ovaj način onemogućuje da kao svoje predstavnike biraju kultna vijeće one odnosno kazališna vijeća one za koje smatraju da će ih najbolje zastupati jer naravno neće zadovoljiti tih milijun uvjeta. Pritom opet zaboravljamo da kazališna vijeća trebaju predstavljati dvije osnovne zajednice. One koji kazalište proizvode što su zapravo svi radnici i oni koji kazalište posjećuju i da bi zapravo kulturna vijeća trebala, kazališna vijeća trebala biti ta koja će potičući njihovu suradnju i isprepletenost donijeti do onog krajnjeg cilja što bi kazalište kao javne ustanove trebale, Nažalost ovaj zakon to ne prepoznaje, ne vidi, a kao najsporniji set odredbi ovog prijedloga zakona vidimo zapravo ovaj dio koji se odnosi na pročišćavanje umjetničkih radnika iz ansambala. U uvodnoj ocjeni stanja službenici ministarstva lijepo prikazuju problem broj jedan hrvatskih kazališta i umjetničkih radnika. Javno financiranje s državne razine se od najvišeg iznosa 29 milijuna kuna 2008. godine smanjilo na 18 milijuna kuna 2017. godine i to ne računajući inflaciju koja je kumulativno i prije aktualnih 12 bila skoro 15% u tom desetljeću. Istovremeno model financiranja umjetničkih akademija ih stimulira na upisivanje sve više studenata iako načelno nismo protiv dostupnosti studija tim mladim ljudima ipak netko bi trebao reći da je sredstva za ostvarenje njihovog prava na rad u umjetničkoj profesiji koju će steći sve manje. Ali sve je to možda napravljeno s jednim ciljem da bismo danas stvorili kontekst problema tzv. fluktuacija umjetničkih radnika gdje se sve veći dio neuspjeha novih ostvarenja pripisuje premaloj fluktuaciji, previše starih pod navodnike balerina i glumica koje sada navodno treba otpustiti u 40-ima ili Ovaj prijedlog zakona također skicira i proceduralnu infrastrukturu te strašne higijene restrukturiranja kazališta što je zapravo nedopustivo, kazališne umjetnike koji za razliku od brojnih nisu na ugovorima na određeno ili nekim drugim nesigurnijim oblicima rada, nego imaju tu sreću da imaju ugovore na neodređeno vrijeme, za njih se propisuje da svake 4 godine mora biti provedena revizija njihovog umjetničkog djelovanja i doprinosa kako bi se utvrdilo jesu li i dalje sposobni umjetnički djelovati i doprinositi. To je zaista kao da je ovaj prijedlog zakona pisao netko 40.-ih godina 20. stoljeća. I ovu reviziju će provoditi naravno nekakvo stručno tijelo prema propisanim kriterijima čiji sastav, način rada i zadaće nemamo u ovom zakonu, ali će ih određivati a tko drugi nego intendant. Naravno, kako to biva u Hrvatskoj uvijek postoje naši ljudi odnosno kazališni umjetnici koji djeluju u javnom kazalištu i redovito sudjeluju u provedbi predviđenog repertoarskog plana sukladno ugovoru o radu koji neće podlijegati reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa. Ponovno imao dvostruke kriterije i mogućnost ozbiljne manipulacije i obračuna s određenim umjetnicima. To je besmislica, zbog toga jer se to kosi direktno sa Zakonom o radu jer ako netko ne poštuje ugovor o radu, može, što znači u prijevodu može, a neće raditi onda nije potrebna nikakva komisija samo je potrebno primijeniti Zakon o radu. Međutim, evo ova zakon kaže ako to stručno tijelo ne znamo po kojim kriterijima, to će određivati jedan čovjek, utvrdi da kazališni umjetnik nije sposoban umjetnički djelovati i doprinositi e onda kreće kafkijanski od prekvalifikacije do kada ljudi, najviše opet žene već budu slomljene i bolesne, otpremnine u mirovine. Tako da sve u svemu mali pomaci su učinjeni između prvog i drugog čitanja u ovom zakonu međutim, nedovoljni da bismo ih mi podržali. Pokušat ćemo kroz određene amandmane utjecati još na finalni izgled zakona. Ne gajimo nade da ćemo uspjeti u tome da vas uvjerimo da to trebate mijenjati i nažalost sve, svi putevi vode ka tome da ovakav štetan i nazadan zapravo zakon za sva kazališta nećemo podržati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica Nina Obuljen Koržinek. Izvolite. Hvala vam. Uzela sam riječ potaknuta ovom zadnjom rečenicom da ne gajite nadu da ćete me uvjeriti, a ja gajim nadu da će u nekom trenutku saborski zastupnici pročitati ono što piše u zakonu, pa komentirati ono što piše u zakonu, a ne konstrukcije koje u zakonu ne pišu. Narušavanje radnog prava kazališnih umjetnika, ako su dosada se zapošljavali nakon 20 godina na neodređeno vrijeme, a sada nakon 4 godine ja bih voljela da mi netko tko je iz Socijaldemokratske partije objasni kakvo je to narušavanje prava. Dosada nakon 20, evo vam tu kolegice Gamulin pa će vam reći koliko je čekala na stalno zaposlenje, sada nakon 4 godine. Recite ako se zalažete da vratimo na 20 godina mogli ste to otvoreno reći. Centralizacije nema, kada bi netko mogao reći i kažete politizacija zato jer bira gradonačelnik za razliku kada biraju u gradskom vijeću. Pa zar u gradskom vijeću ne sjede političari, predstavnici stranaka, zar tamo sjede ljubitelji ptica pjevica. U gradskim vijećima jednako tako sjede političari, pa recite može jedan političar, može 20 ili 30, ali ne prihvaćam tezu da je politizacija izbora ako se ide konzistentno sa Zakonom o lokalnoj samoupravi koji poznajete jako dobro kao i ja. Ignoriranje Ustava, kažete da je revizija umjetničkog djelovanja ignoriranje Ustava, potpuno jasno piše u zakonu dakle nedvosmisleno jasno piše da oni umjetnici koji imaju sklopljen ugovor o radu koji umjetnički doprinose redovito ne prolaze nikakvu reviziju, to je kristalno jasno. Ali bilo bo dobro da se odredimo u ovom Saboru ako toliko umjetnika svake godine diplomira na kazališnim akademija, je li želimo otvoriti mogućnost da oni koji žele raditi dođu raditi na uštrb onih koji ne djeluju u svom kazalištu ili smatramo da to nije potrebno. Stalno upadate u kontradikciju između jednog i drugog. To da bi se kadrovska politika servirala kao jedina kulturna politika i ovaj zakon promiče autokraciju da pročitate jedan članak i jedan stavak pa da ja pokušam shvatiti na što se misli bilo bi mi možda lakše. Tvrdite da intendanta niko ništa ne pita. Pa piše kako se bira intendant, tako što onaj ko ga bira utvrdi programski i financijski okvir, on mora djelovati ili ona sukladno tom programskom i financijskom okviru, potpuno jasno, dakle nikakve arbitrarnosti tu nema. O ekskluzivnom prerogativu stranke na vlasti, ne znam jel mislite na stranku gdje ste vi na vlasti ili na koju stranku na vlasti mislite pa ću ponoviti ako nismo čuli, ako mislite na stranku HDZ na vlasti trenutačno u državi slovom i brojem dva kazališta odnosno HNK i Lado. Sve drugo evo pogledajte što se zbiva u Zagrebu pa možete vidjeti što se zbiva u Splitu, pa možete vidjeti što se zbiva u Rijeci, pa što se zbiva u Varaždinu, pa što se zbiva u drugim gradovima u Čakovcu, pa malo pogledajte o kojoj to stranci na vlasti govorimo. Ali to govoriti o eliti ako tražimo da u tijelima koja nadziru ravnatelje koji imaju toliku odgovornost i financijsku i programsku sjede ljudi koji imaju barem minimum kvalifikacija. To nije elita, to je borba za struku, za obrazovanje, za kriterije, ja mislim da je to pitanje digniteta i iza toga stoji i iza kazališta, iza knjižnice, iza muzeje i za sve. Ako tražimo da ljudi koji upravljaju tim institucijama imaju određenu razinu stručnosti pa valjda je minimum da i oni koji ih nadziru imaju određenu razinu stručnosti. Neistina je ovo što kažete za reviziju to mi je zaista žao jer to ne piše u zakonu, pročitajte molim vas ponovo i intendanti će se uvijek boriti za one umjetnike koji dobro rade i kvalitetno rade, uvijek jer je njima u istresu da imaju najbolji proizvod na pozornici, da privlače publiku, da imaju vlastite prihode. Stavljati ovo u kontekst radnih prava kao da govorimo ne znam o nekim anonimnim radnicima u nekim velikim kolektivima jednostavno nije ispravno. Davor (Socijaldemokrati)** Poštovana ministrice, zakon je tako pisan da ga svako protumačiti kakogod hoće. Ljestvica je toliko podignuta da se svako kroz nju može jednostavno provući. Sami ste u kontradikciji jer ste rekli da ste vlast koncentrirali i izvršnog imenovanje u rukama gradonačelnika i načelnika, a onda ste dali sulud prijedlog da oni to stave na svoja gradska vijeća, nakon što ste ih vi razvlastili vi dajete prijedlog da oni to stave na svoja gradska vijeća. Jel vi sebe slušate? To je prva stvar. Druga stvar, govorite o boljem položaju kulturnih djelatnika. Da, možemo razgovarati s 20 na četri godine, ali šta je sa čl. 35. koji jasno stavlja i ne definira minimalni rok trajanja ugovora o radu čime se poslodavcu ostavlja mogućnost da umjetnika zaposli na 24 sata na primjer, što je s tim člankom? Ili što je s čl. 37. po kojima će ravnatelj procjenjivati umjetnički doprinos? Pazite molim vas, ravnatelj čija je pozicija zabetonirana upravo političkim odabirom. Meni je žao da vam nisu prenijeli jer smo to sa privremenim zapošljavanjem vrlo jasno obrazložili na odboru, ja sam nekako mislila da tome služe odbori da se neke stvari razjasne, ali evo primjer iz Splita. HNK već godinama nema popunjen orkestar, opera ne može sa 35 umjetnika se izvodit, a grad ne odobrava kao osnivač zapošljavanje djelatnika. Kako ćete zaposlit popune nego privremenim zapošljavanjem? Ljudi su možda negdje drugdje rade honorarno ili tako dalje, dakle ne ostavit mogućnost kazalištu da angažira umjetnike po potrebi projekta na kraći rok pokazuje potpuno nerazumijevanje, potpuno nerazumijevanje načina nastanka. Objasnite molim vas kako bi funkcionirala opera u Splitu u situaciji kada osnivač ne popunjava orkestar? **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovana ministrice. Kada govorimo o narušavanju radničkih prava, ja to nisam isisala iz prsta, sve što trebate znati o tome vi ste to vidjeli, ali niste uvažili rekao vam je sindikat djelatnika u kulturi, to je prvo, da ne nabrajam u kojim sve aspektima se ovdje ide na štetu umjetnika radnika. Drugo, da ovaj zakon centralizira moć u rukama jednog čovjeka i uskog broja ljudi i bolje bi bilo da se u predstavničkim tijelima konačno otvore rasprave i dijalozi zajedno s javnošću onima kojima kazalište služi o tome što kazalište treba biti i da to potičete, a ne da u ovom zakonu smišljate nove odredbe kako što bolje u tim kazalištima kadrovirati. Jedan čovjek bez obzira bio on to gradonačelnik koji bira intendanta ili intendant koji sudi svim drugima koji u kazalištu rade na temelju nekih kriterija koje samo on donosi svake četri godine ljudi mogu dobiti otkaz. **Reiner, Ono što ću ja ponijeti iz ove rasprave je da se Socijaldemokratska partija Hrvatske zalaže protiv rješenja u kojim sada kazališni djelatnici mogu dobiti ugovor nakon četiri godine, a do sada su mogli nakon 20 godina. To je ono što ja slušam iz ovoga što vi govorite. A drugo, govorite o koncentraciji jedne moći u rukama jedne osobe, pa nije moja stranka sazivala odbore u ovom Visokom domu za vrijeme covida i prozivala gospođu Vrgoč kao tadašnju intendanticu pod svim mogućim optužbama. Pa sjetite se tih odbora, onda niste govorili o centralizaciji nego ste joj stavljali na dušu sve moguće za što ona samo što nije morala zaustavit globalnu pandemiju, onda nismo govorili o tome. Ja vas molim u ime digniteta kazališne struke raspravljajmo o onome što piše u zakonu. Zastupnica i potpredsjednica Glasovac digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Glasovac, Sabina (SDP)** U članku 238. omalovažavanje zastupnice. Ja kao zastupnica pa i ovi moji kolegice i kolege donose zakona. Pročitajte Zakon o radu, pa ćete vidjeti. Zakon o radu na određeno vrijeme kako je propisao, koliko po novom zakonu koji stupa na snagu za par dana, tri godine, maksimalno tri ugovora na određeno vrijeme. O.k. To je prvo. Drugo, ovo što vi sad kao popravljate zakonom kad govorimo o 20 godina umirovljenja. Pa vi ste taj problem stvorili tada kao jedna od glavnih suradnica ministra koji je taj zakon donio. …/Upadica Reiner: A ne oprostite, to je bila povreda Poslovnika naravno koja nije bila povreda Poslovnika i potpredsjednica zna da mora dobiti opomenu radi toga, ali repliku ima poštovana zastupnica Orešković. Ministrice pokušajte mi razjasniti jednu dilemu. Ako intendanta i ravnatelja bira izvršna vlast, ministrica i gradonačelnik što njega zapravo motivira da on doista promovira izvrsnost u svom kazalištu. Njemu je zapravo najvažnije imati povjerenje onoga koji ga je tamo postavio bit poslušan, dodvoravat se i raditi ono što se od njega i očekuje. To je prvi i osnovni problem koji nije riješen ovim drugim čitanje zakona. A drugo, kada govorimo o umjetničkom djelovanju i doprinosu koji će se valorizirati svake četiri godine osim što ne postoje jasno propisani kriterij, postoje svi oni problemi na koje su umjetnički djelatnici ukazivali, a to je da se nekoga namjerno stavlja sa strane, da mu se onemogućava da djeluje kako bi se s vremenom ta ista osoba

područja neću sada navoditi niti komunalna, niti druga, gdje se zaista može skrit netko tko je podoban. Umjetnici svaku večer izlaze na pozornicu i to je jedino, jedino gdje se mjeri njihov rad. Kritika, publika, intenzitet pljeska. Dakle, ne možete uspoređivati odgovornost jednog ravnatelja koji, intendanta koji samo o tome ovisi njegova uspješnost. Samo o tome, samo o tome. I imajmo razumijevanja za specifičnost obavljanja umjetničke profesije. To nisu nikakvi ljudi koji su podobni, koji se negdje sklanjanju, koje netko postavlja politički, centralizirano. To su ljudi koji odgovorno vode institucije na korist publike i umjetnika i trebaju za to imati odgovornost. Poslovnik? **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Članak 238. vrijeđanje zdravog razuma. Pa ministrice jel' vi pričate o brodvejskim predstavama ili o nacionalnim kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj u kojima znamo da je bilo redatelja koji su imali doslovno prazna kazališta. Kada ste nekoga smijenili ili prozvali zbog toga što im predstave nisu posjećene. I ja ovdje ne kritiziram umjetnike da se mi razumijemo. Umjetnici doista na daskama pokazuju svoje umijeće, ali intendanti i ravnatelji su jedna sasvim druga kategorija i vi postavljate one koji vama odgovaraju i pašu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro to je bila naravno replika, a ne povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Marić. Hvala lijepa poštovana ministrice. Ja bih se ipak vratila na ovaj članak 23. koji ste vi komentirali u svom uvodnom izlaganju. Ja sam pažljivo slušala o čemu ste govorili. Naime, to je imenovanje članova kazališnog vijeća gdje ste vi kao argument zašto stavljate da član Kazališnog vijeća mora imati određenu izobrazbu, sveučilišni i diplomski studij itd. Znači ne može imati srednju školu što bi se reklo. Vi ste naveli kao argument da eto oni donose važne odluke, nadziru itd. pa moraju imati određeni stupanj obrazovanja. Međutim, mislim i mi tu donosimo važne odluke pa ima tu kolega koji imaju završenu samo srednju školu, kvalitetni su zastupnici i donose itekako važne odluke, tako da mi se to malo čini diskriminirajuće što ste rekli, a u krajnjoj liniji i struka je isto reagirala na to, jer s jedne strane vam je ta odluka u koliziji sa Zakonom o radu, a s druge strane definitivno se diskriminiraju zaposlenici iz same te kuće kazališne, jel' jer si ne mogu birati čovjeka kojega bi htjeli izabrati … …/Upadica Reiner: Hvala./… … neovisno o Hvala vam. Ne mislim da to treba promijeniti. To smo predložili i u drugim zakonima. Ne želimo obezvređivati niti jednu struku, ali kada bismo malo analizirali kako smo imali i u Upravnim vijećima i knjižnica i muzeja koje struke, koje su trebale nadzirati rad visoko stručnih ustanova smatram s punom savješću da na ovakav način doprinosimo nekako podizanju standarda i doprinosimo dignitetu tih ustanova. Dozvoljavam da imamo različita mišljenja. Mislim da to nije problem i da će to doprinijeti, uostalom recimo u upravnim vijećima koje osobno imenujem i bez odabira, bez zakona sam uvijek nastojala birat najbolje. Opara, Andro (HDZ)** Hvala. Uvažena gđo. ministrice, vi ste replicirali na izjavu gđe. potpredsjednice sabora Glasovac koja je izravno kazala da ovim zakonom se krše radne prava, a kolega je replicirao o potpuno trećim stvarima, dakle rade teatar. Ajmo se koncentrirat gospodo i dame na raspravu. Zanimljivo je slušati uvaženu kolegicu iz Socijaldemokratskog bloka koja želi statalistički nastupiti i želi sve regulirati, kao i njezin kolega Bernardić koji također hoće sve regulirati. To je prava kumrovačka škola i nevjerojatno kako ih povezuje to unatoč tome što su u dva kluba, ali odlaze od merituma, nisu pročitali zakon kako, ovako kako ste ga vi predstavili, govore o potpuno krivim navodima i ne drže se dnevnog reda.

muzeju, Umjetničkom paviljonu. Uz sve naše ambicije i mi se nadamo da će na slijedećim izborima tako biti, u ovom trenutku mi ne obnašamo vlast u Gradu Zagrebu tako, takvu kritiku zaista morate uputiti onima koji su u ovom trenutku na vlasti u Gradu Zagrebu, dakle mi zaista vjerujemo da kad mi dođemo na vlast u Gradu Zagrebu da će se onda kao i u drugim gradovima i u drugim institucijama kojima mi upravljamo pokazat upravo ovi standardi političke kulture o kojima govorim. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Da pokazat ćete se standardi, vi sami znate u ministarstvu probleme zaštite spomenika kulture, al nećemo sada o tome, tome, g. Koržinek je osobno s tim upoznat, ali vratimo se dakle, da mi izlazimo na scenu svaku večer i to je najveća potvrda našeg umjetničkog doprinosa, ali šta je s onima koji ne izlaze na scenu? Ima i takvih. Ja sam na sceni 40.g. u kazalištu i tvrdim da je bilo situacija kada su ravnatelji direktno utjecali na podijele i mogu navesti primjere, neću imenovati, ali znamo svi ljude koji nisu neko vrijeme onda bili u podjelama zato što su, nisu bili podobni, nisu bili šutljivi i nisu bili tihi. Eto samo sam to htjela prokomentirati. Ja tvrdim da je tako iz vlastitog iskustva…/Upadica Reiner: Hvala, poštovana Pa ja samo mogu reći u ovom trenutku vaša stranka obnaša vlast u Zagrebu gdje je najviše gradskih kazališta, imate šansu pokazati, prvo trebate obnovit kazališta i tu upućujem kad spominjete zaštitu kulture da se ubrza i „Gavella“ i „Komedija“, pa da umjetnici imaju gdje glumiti, a drugo imate priliku pokazati kako ćete upravljat i kako ćete dati mandat ravnateljima da upravljaju u kazalištima, ali na prvom mjestu ono što apeliram obznanite podatke o financiranju, dajte mogućnost umjetnicima da znaju s kolikim sredstvima raspolažu u ovoj godini, nije dobro da Grad Zagreb kao najveći financijer kulture nakon Ministarstva kulture i medija na ovakav način drži u neizvjesnosti umjetničke djelatnike, onda će bolje biti i kazalištima i glumcima i zaposlenima i nezavisnima.

onome koliko znam jer sam u saboru kao što i vi znate, ali gdje jesam prisutna u Zagrebu, dapače porazgovarat ću u pauzi rasprave u ovom saboru sa velikim zadovoljstvom o problemima, ali bih ipak uputila da se vratimo temi, govorila sam o problemima ovog zakona i komisija koju propisujete koja može doista biti izuzetno zloupotrebljena, zahvaljujem. Dobro to je bila, ministrice molim vas, to je bila replika, pa dobijate opomenu, a sad će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit poštovani zastupnik Davor Bernardić, izvolite. hvala vam potpredsjedniče sabora. Prvo da ne ostane u zraku, a i dok mi je svježe, g. Opara opet ste se pogubili, dakle vi govorite da opozicija pokušava regulirati upravljanje ovim zakonom, a zakon je poslala vladajuća većina odnosno Vlada, dakle po nama ovo je bespotreban, apsolutno bespotreban zakon jer kazališta su i dosad funkcionirala i ovaj zakon nije korak unaprijed, ovaj zakon je upravo korak unazad i to je ono što govorimo cijelo vrijeme. Pogotovo me to čudi zbog toga što je zapravo pozicija ministrice Koržinek, Obuljen Koržinek kao najdugovječnije ministrice u Plenkovićevoj Vladi sigurna. Pa vama je najbolje nemojte čačkat ništa, vi ste čvrsti ko beton, vaša dubrovačka veza vam to garantira i sa svakim promjenama samo možete nešto pokvarit i to je ta nažalost u teoriji se to zove ireakciona retorika, a zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga što možete imati u životu, u praksi i u provedbi čak i najbolje namjere, a da rezultat ispadne dijametralno suprotan od onog kako ste vi to planirali i mi bi vam čak i vjerovali da imate najbolje namjere da nije bilo slučaja Blažević, dakle s pravom ovaj zakon zovemo lex Blažević upravo zato što ste odbili njegovu smjenu iz samo vama znanih razloga, da li je to nešto osobne prirode, zbog čega se to dogodilo, da li ste dobri s tim čovjekom, to ćete vi reći, na to ćete vi odgovarati, vjerujem i to se sada potvrdilo više puta da kad je kultura u pitanju da nema veze dal je SDP konkretno u Rijeci ili HDZ na nacionalnoj razini da samo postoji interes i to se pokazalo upravo na primjeru gospodina Blaževića i to je ono što nije dobro. S treće strane ono što mislim da trebamo reći kad je u pitanju ovaj zakon je da smo konačno evo saznali nakon dugo obvijenom, obvijenog velom tajne sastav te radne skupine koja je na tom prijedlogu zakona radila jer ono što se pokazalo u provom čitanju problematično što je dijelom ispravljeno ali postoji jedan dio koji se tiče baletnih umjetnika koji su me sami kontaktirali što ću vam pročitati, a vezano je za njihove mirovine je to što je upravo u vašu radnu skupinu, dakle kao i drugi koji su u tome vjerojatno imali određene partikularne interese imenovan jedan gospodin koji se bavi baletom jel, a za svoju vjernost u izradi tog nacrta zakona, dakle o tom se pisalo, o tom se bruji nagrađen je radnim mjestom savjetnika u Ministarstvu kulture i medija. I sad hoćete mi meni reći jel to sukob interesa, jel to nepotizam, jel to nekakva trgovina, što je. Dakle, moramo toga biti svjesni. Na taj način se donose zakoni i na taj način se imenuju radne skupine. Dalje, mislim da je ključna stvar koju treba reći koncentracija moći u rukama lokalnih čelnika, dakle gradonačelnika i načelnika jer ovdje ste i sami rekli dakle da jednostavno tu ovlast sada prebacujete sa gradskih gradskih vijeća na lokalne gradonačelnike i načelnike čime dodatno pozicionirate vlast u rukama jednog čovjeka, čime dodatno potičete veću politizaciju i čime dodatno sužujete prostor odlučivanja za sve one koji prezentiraju i reprezentiraju građane u svojim lokalnim gradskim vijećima. I to možda samo po sebi ne bi bio problem, ali problem je kada je to napravljeno upravo s predumišljajem da otkloni sporni slučaj u Rijeci ili s predumišljajem da se riješi situacija u Osijeku. do onoga zašto vam mi ne vjerujemo. Ne vjerujemo vam zato jer to dolazi u specifičnom trenutku u kojem su postojali određeni problemi koje ste vi zapravo sa ovim zakonom htjeli riješiti. I govorite da se, čete se boriti protiv staljinističkih metoda ali kako, vi se zapravo borite upravo staljinističkim metodama. Centralizacijom jer ono što sam rekao u uvodu bitnije je tko je ravnatelj nego kakav će biti kazališna predstava. Bitnije je tko će odlučivati o javnoj nabavi i o trošenju novca kazališta, tko će u tom hranidbenom lancu biti onaj koji potpisuje, naručuje, radi određene direktne pogodbe nego status glumaca i kazališnih umjetnika kojima sami sindikati zato jer su vjerojatno ljudi koji rade u tom sustavu prestrašeni, pa s pravom oni primaju plaću jer tamo i po ovom novom zakonu mogu biti najureni, doslovno crta jer članak propisuje i to pogotovo 37. da će o njihovom umjetničkom doprinosu odlučivati ravnatelj, a ravnatelj će propitivati njihov umjetnički doprinos. Dakle, to je ekstenzivno da ne može biti ekstenzivnije. I to je nešto što je ogroman zapravo problem u samom, u u samoj biti ovog zakona. Dakle, ako i postoje dobre namjere, ako i postoje, pretpostavimo da postoje, zakon je tako opisan da ga svako može zlouporabiti i to je ono zapravo što nije dobro i što baca jednu potpunu veliku i nepotrebnu sjenu na cijeli ovaj proces. Da ne govorim o tome da je u rukama ravnatelja koncentrirana sva moć, ali pazite sad, gledajte čuda, da izvršno tijelo osnivača kad se ravnatelj imenuje, a valjda ne znam u tripartitnom dijalogu vjerojatno sa Ministarstvom kulture ili na neki drugi neformalan način ili u zoni neformalnog utjecaja, ja drugačije to ne mogu tumačiti, izvršno tijelo osnivača po Članku 27. stavak 2. ne može smijeniti intendanta i ravnatelja kazališta osim u slučaju ako su oni osuđeni za počinjenje određenog kaznenog djela, pa kako sad to. Pa kao sad to, zašto to tu piše? Evo, meni to nije jasno, to znači da jednostavno njihova pozicija ravnatelja je na ovaj način zabetonirana i pokušavate zadržati što više ljudi u tom sustavu koji bez obzira jesu li dobro ili nisu dobro obavljali svoj posao tamo trebaju ostati valjda do smrti. To je loše. I zato je ta negativna selekcija u kulturi prisutna u svakom segmentu i zbog toga je svake godine iz godine u godinu uz nedostatak financijskih sredstava kultura u sve nezavidnijem i nezavidnijem položaju. I zato kod nas nema progresa u smislu da se ovdje primjećuje da se događa procvat, kulturni procvat. Imali sve vi tu priliku napraviti, ali očito je da ste i taj dio propustili. Što se tiče, što se tiče primjera lošeg kadroviranja naravno neću govorit o HDZ-u mislim da je oko samog kadroviranja u HDZ-u dovoljno pročitati transkripte SMS poruka koje idu iz vrata predsjednika Vlade Plenkovića, dakle ako se kadrovira putem SMS poruka onda je jasno je da se kadrovira i na ove neformalne načine, ali govorit ću npr. o kadroviranju u Gradu Zagrebu. Zašto govorim Gradu Zagrebu? Zato jer se tu taj direktan politički utjecaj sada najviše osjeća, npr. i to sam rekao u uvodu za ravnateljicu umjetničkog, ravnateljica Umjetničkog paviljona je smijenjena, na njezino mjesto je došla jedna gospođa koja nije muzeolog, koja je knjižničar, ok, nije se bavila nikad muzeologijom niti vodila određene takve velike kulturne subjekte, ali s druge strane ima veliko iskustvo u postavljanju izloga u svojoj knjižnici i to je valjda dovoljan uvjet da se ta osoba izabere na to mjesto, to je uvjet sukladno kriterijima onih koji vode vlast u Zagrebu, dakle to je stranka Možemo s kojima opet s druge strane oko nekih stvari surađujete. I to se vidi iz dana dan, ja o tome govorim svakodnevno u ovom parlamentu i s ove govornice i to je nešto zbog čega s njima imate tu nekakav i prešutan kompromis kad je kultura u pitanju. Ali to je samo jedan loš primjer svega ostalog što se događa. S druge strane događala su se i razno razna imenovanja, mislim i na razini države, ali konkretno ću reći na primjeru Grada Zagreba gdje pojedini istaknuti članovi, zastupnici stranke MOŽEMO na primjer u Gradskoj skupštini imenuju svoje sestre, kćerke, tetke, rodbinu, prijatelje u Upravna vijeća kulturnih institucija. Moje je pitanje čemu? Jel' to nepotizam? Pa naravno da je nepotizam i naravno da je to loše, ali loše je pogotovo što će omogućiti i članak 34. Zakona. Ministrice ja znam da imate sad pametnijeg posla, ali ovaj članak govori o zapošljavanju po pozivu. Dakle, nasuprot zapošljavanju putem javnog natječaja i onda će se dogoditi da takvi nekompetentni ili nedovoljno iskusni kadrovi kakvi su imenovani na primjer u gradu Zagrebu zapošljavaju neograničene mogućnostima ljude koje oni žele i na taj način u neravnopravan položaj stavljaju druge potencijalne kandidate. Za kraj samo ću reći još jedno sve što treba reći o zakonu napisao je sindikat. Sasvim je jasno kako bi eventualno usvajanje ovakvog zakona u kazalištima lako moglo dovesti do urušavanja kazališnog sustava točka. Poslovnika. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, članak 238. je povrijeđen i to na najgori mogući način. Diskriminacija bolesnog čovjeka. Nisam vjerovao da ću morati o tome govoriti. Pet godina se borim sa bolesti, a gospodin Bernardić kaže opet ste se pogubili. Pozivam se na njegovu izjavu od pred mjesec dana kada me je prozvao da sam se pogubio kao što sam se pogubio kada sam obnašao dužnost gradonačelnika boreći se sa svojom bolesti. On diskriminira sve ljude koji svoju bolest nose ponosno i unatoč tome rade i dalje. Ja ne mogu vjerovati da se ovakve stvari mogu izgovarati u Domu. Ovo je nešto nevjerojatno!

sam prilično nadam se da nije tako on mislio. izraz često upotrebljavam u svom političkom izričaju i riječ je o tome da je gospodin Opara direktno rekao da opozicija ima potrebu regulirati nešto. Ali kako je uopće mogao doći do tog zaključka, jer ovaj prijedlog zakona šalje vlast. Dakle, ne šalje ga opozicija. Po nama je nepotreban. Referirao sam se na to, jer očito je da mu u ovom konkretnom slučaju nije jasno tko je predlagatelj. Predlagatelj je Vlada, a ne opozicija. Dobro, to je bila replika. Moram vam dati opomenu ne zbog onoga. Sada će u ime Kluba zastupnika CENTRA i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, najvažnije izmjene u ovom drugom čitanju u odnosu na prvo čitanje su sljedeće. Dakle, slijedom rasprave na prvom čitanju prihvaćen je prijedlog da se iz zakona briše potvrda imenovanja, odnosno razrješenja intendanta nacionalnog kazališta od strane ministra zaduženog za kulturu. prihvaćen je prijedlog da se Kazališnom vijeću vrati ovlast kontinuiranog praćenja rada kazališta, te se propisuje da Kazališno vijeće prati ostvarivanje programa i njegovo financijsko i kadrovsko rješenje. Dakle, to su izmjene koje pozdravljamo i podržavamo. Ono što ne podržavamo u ovom zakonu je prebacivanje ovlasti s predstavničkog tijela na izvršno tijelo, dakle na gradonačelnike, načelnike i procjenu umjetničkog doprinosa kako je definirana ovim zakonom. O tome smo podnijeli cijeli niz amandmana uz još evo neke detalje koje smatramo da treba unaprijediti ili bolje definirati. Što se tiče prebacivanja ovlasti s predstavničkih tijela ne samo da izbor intendanta i članova Kazališnog vijeća ostavlja gradonačelniku već se i godišnja izvješća o radu i poslovanju kazališta ne raspravljaju više, dakle na predstavničkim tijelima već u nadležnom upravnom tijelu za kulturu osnivača, tj. opet na stolu gradonačelnika, tako da nećemo imati niti javnu raspravu o tome kako kazališta posluju. Dakle, gradonačelnik sve imenuje i samo se njemu izvješća podnose. Ovo je doslovno smatramo pokušaj da se od javnosti sakrije poslovanje kazališta. U trenutno važećem zakonu, a to je definirano člankom 34., dakle u novoj verziji se to izričito briše i prebacuje na upravni odjel osnivača. Iako je činjenica da u prijedlogu ovog zakona ne postoji prepreka za podnošenje izvještaja predstavničkom tijelu ne postoji niti obveza, pa je za očekivati da do rasprave u predstavničkom tijelu neće niti doći. Nacionalna kazališta su ustanove u kulturi od iznimnog značaja za lokalnu, regionalnu samoupravu i Republiku Hrvatsku. Obrazloženje predlagatelja kako se ovakvim prijedlogom želi izbjeći politikanstvo u predstavničkim tijelima osnivača, jer paradoksalno je jer se upravo ovakvim prijedlogom zakona omogućuje izravan utjecaj politike na imenovanje i razrješenje intendanata nacionalnih kazališta. Posebno opasnima ovakav prijedlog postaje u sprezi sa drugim predloženim odredbama ovog prijedloga zakona, člancima 23., 26. i 27. jer se osim imenovanja i razrješenja ista ovlast izvršnom tijelu daje i za imenovanje i razrješenje članova kazališnih ili podnošenje kao što sam rekla godišnjih izvješća čime se izravno u ruke izvršne vlati, odnosno jedne osobe gradonačelnice i gradonačelnika stavlja cijela vertikala upravljačke i nadzorne strukture nacionalnog kazališta. Uz izostanak rasprave o izvješćima u predstavničkom tijelu smatramo da su predložene odredbe korak unazad u smislu demokratskih dosega kao i transparentnog poslovanja nacionalnih kazališta te otvaranje puta za potencijalni izravni utjecaj politike na najniže razine poslovanja bez mogućnosti odgovarajuće stručne kontrole ili neovisnog nadzora. Sinergijski učinak prebacivanja nadležnosti imenovanja i razrješenja na dvije upravljačke razine uz manji stupanj transparentnosti rasprave o izvješćima smatramo potpunim izostankom bilo kojeg mehanizma kontrole nad zakonitošću rada uprave i s tim povezanog upliva politike, upravljanje kazalištima od strane javnosti. Podnošenje godišnjih izvješća o radu isključivo nadležnom upravnom tijelu predstavlja korak unazad u transparentnosti rada i poslovanja izostat će svaka mogućnost strukturirane rasprave u javnosti. Ministrica je ovdje danas pozvala na uspostavu dobrih praksi budite sigurni evo mogu reći da tamo gdje stranka Centar ima izvršnu vlast pokazat ćemo i pokazujemo već primjerom kako se uključuje javnost, pokazali smo evo i do sada, radili smo javne natječaje i javne pozive tamo gdje to zakonom i nije bilo propisano, ali evo kako bi uputu dobili i ostalih više od 450 načelnika i gradonačelnika trebalo je to propisati i u zakonu. U kombinaciji s imenovanjem intendanata odnosno ravnatelja, ali i članova kazališnog vijeća samo od strane izvršnog tijela osnivača kako je predloženo do sada obrazloženo ovakav prijedlog nam nije prihvatljiv niti je koristan za kazalište. Što se tiče procjene sposobnosti umjetničkog djelovanja i doprinosa u javnoj raspravi vrlo često se čuo izrazito negativan stav prema ovom izrazu procjena sposobnost umjetničkog djelovanja i doprinosa osim što je takav izraz izuzetno neprikladan jer se osoba koja se negativno ocijeni u takvom postupku mogla bi se nazvati nesposobnom za proizvodnju umjetnosti. Mišljenja smo da je nemoguće procijeniti nečiju sposobnost umjetničkog doprinosa u takvom kontekstu. Ideja da intendanti i nekoliko njegovih odabranika jer on bira tu famoznu komisiju mogu procjenjivati je li netko sposoban proizvoditi umjetnost, možemo reći da je eufemizam za cenzuru i opravdanje za neke osobne osvete. Pravilnik kako će izgledati ta komisija, dakle donosi intendant i to je zaista najveći problem zakona jer nikakve kontrole, mogućnosti ne znam za mobing nepotizam i korupciju u svemu tome, dakle mora biti jasnije, konkretnije definirana. Boljim izrazom smatramo i predložili smo amandman u tom smislu dakle procjena ako već trebamo ovo uvoditi dakle procjena mogućnosti daljnjeg sudjelovanja u ostvarenju predviđenog repertoarnog plana te smo stoga predložili amandmane u tom smislu. Nadalje se predviđa oko te procjene dakle predviđa se da navedene revizije za one umjetnike koji kontinuirano umjetnički djeluju izuzeće od navedene revizije smatramo da izraz kontinuirano je nedorečen i nejasan i otvara mogućnost nepravednih postupanja ukoliko neki umjetnik opravdano nije sudjelovao u provedbi repertoarnog plana, primjerice uslijed bolesti ili više sile otvara se jednako tako mogućnost osobnih osveta ukoliko umjetnik nije sudjelovao zbog namjernog onemogućavanja od strane poslodavaca i slijedom navedenog smo predložili promjenu izraza uvrštavanje riječi ili je njihovo ne sudjelovanje rezultat bolesti, više sile ili jednostrane odluke pa smo tako predložili i u amandmanu. Predložena revizija ukoliko je zakonodavac želi ugraditi u zakon morala bi biti provedena stručno, neovisno i po unaprijed određenim kriterijima minimum je to koji bi onemogućio potencijalne zlouporabe i osobne osvete koji koji proizlazi iz relevantnih istraživanja i evaluaciji radnika. Riječ unaprijed onemogućila bi da se kriterij za reviziju donesu neposredno prije revizije i bez znanja umjetnika temeljem čega umjetnik u svom radu ne bi ni mogao aktivno sudjelovati u ostvarenju istih tijekom navedenog razdoblja. Sastav tijela koje provodi reviziju odnosno dopuna koju smo predložili u amandmanu je doslovno prepisana iz obrazloženja zakonskog prijedloga na strani 26, dakle potpuno je nejasno zašto se takva odredba ne nalazi u zakonu već samo u obrazloženju. S obzirom da ovaj zakonski prijedlog sve više propisuje situaciju kojima se intendanta odnosno ravnatelja ne može razriješiti predložili smo i navođenje realne situacije u kojima bi osnivač morao imati ovlasti razriješiti intendanta. moguće je da intendant ili ravnatelj radi unutar postavljenih financijskih okvira tijekom mandata ostvaruje potpuno drugačiji program ili kadrovira suprotno mandatnom planu. U takvim trenucima omogućuje se osnivaču da pravovremeno reagira i temeljem ovog prijedloga razriješi intendanta odnosno ravnatelja. Još da se osvrnem na ovaj prijedlog da za članove kazališnog vijeća mogu isključivo biti osobe sa visokom stručnom spremom, podržavamo takav prijedlog osim u slučajevima kada umjetnici npr. nemaju prilike uopće visoko se obrazovati. Dakle u RH baletani nemaju priliku imaju priliku bit u Zagrebu evo ispravljam se, predložili smo jedan amandman mislili smo da nema toga pa samo ono stavili jedan amandman, ali evo ako je krivo slobodno to povlačim. Dakle, evo glavne stvari oko kojih se ne slažemo je isključivanje predstavničkog tijela, isključivanje javnosti iz rasprave o radu kazališta, koncentriranje zaista smatramo da to i je koncentriranje na neki način ovlasti u jednu …/Upadica Reiner: Kolege, kolege molim vas ako trebamo ćaskati ja vas lijepo molim kolege.

trebati ćaskati izađite molim vas van./… Ali evo mogu ja završiti za kraj, …/Upadica Reiner: Izvolite, oprostite, izvolite./… Ne sve u redu. Dakle, samo za kraj evo ono što zaista ne podržavamo prebacivanje ovlasti s predstavničkog tijela na izvršno tijelo procjenu umjetničkog doprinosa kako je definirana ovim zakonom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažena ministrice sa suradnicima. Dakle, na samom početku ponovno ću i opet pohvaliti dobre novine koje se donose ovim zakonom, a to je prije svega osiguranje ugovora na neodređeno nakon četiri godine na određeno, zaposleni umjetnici time će konačno biti osigurani od neizvjesnosti i pozicija građana drugoga reda koji nisu bili u mogućnosti npr. elementarnu stvar kao što je dignuti kredit, a to naravno ujedno znači i slijeđenje europskih intencija smanjenja ugovora na određeno. Također ponovno pozdravljamo uvođenje višegodišnjeg financiranja mandatno razdoblje. Također zahvaljujemo na dobroj suradnji u jednom dijelu nakon prvog čitanja i prihvaćanja nekih naših prijedloga, smatramo mudrim da se iz čl. 18. o imenovanju intendanata nacionalnih kazališta maknula odredba da ih potvrđuje ministar ili ministrica kulture, najavljivali ste to gđo. ministrice, smatram mudrim da ste to i izvršili. Također, pozdravljamo prihvaćanje našeg prijedloga da se u čl. 24 o ovlastima i zaduženjima kazališnog vijeća vrati da prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje. Mislimo da ta nadopuna daje bolje ingerencije kazališnom vijeću, da zaista u širem smislu prate rad ravnatelja ili intendanata, naravno, na dobrobit razvoja kazališta i pozdravljamo odluku da se barem ublaže odredbe oko ugovora o djelu, što je tražila, kako struka, tako i sindikat, ostaje nam nada da to neće biti zloupotrebljavano kao za prikriveno zapošljavanje. Ono što od početka govorim, što smo govorili i na Zakon o kulturnim vijećima, što ne možemo prihvatiti, to je centralizacija imenovanja i ravnatelja i kazališnih vijeća u jednoj osobi, u izvršnoj vlasti, tj. u osobi gradonačelnika ili gradonačelnice. Ne razumijem potrebu da se dovodi u pitanje tko ima bolji ili veći izborni legitimitet, da li izvršno tijelo ili predstavničko tijelo. Ja smatram da i jedno i drugo tijelo imaju jednaki izborni legitimitet i u tom smislu smatramo da bi bilo mudro da se imenovanje u kazališnih vijeća vrati predstavničkom tijelu osnivača. Zašto? U čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi lijepo piše da predstavničko tijelo osniva ustanove, a u čl. 23 se određuje da većinu kazališnog vijeća, kažem, imenuje osnivač, a budući da je u ingerenciji predstavničkog tijela, što sam sada rekla, osnivanja ustanova, logično je da upravo predstavničko tijelo kao osnivač imenuje i članove kazališnog vijeća koji će nadzirati rad ravnatelja i zato to ponovno zagovaramo. Evo, budem još jednom navela i Statut Grada Zagreba kao primjer u čl. 6 st. 1 toč. 10 stoji da gradonačelnik imenuje i razrješuje predstavnika Grada Zagreba u tijelima javnih ustanova, sad se nabraja još drugo, osim ako drugim posebnim zakonom nije drugačije određeno. Dakle, zakonska osnova za to apsolutno postoji i ne samo osnova nego i logika i smatramo da u tom smislu treba vratiti barem imenovanja članova kazališnih vijeća od strane osnivača predstavničkom tijelu. Isto ću ponoviti iz prve rasprave kolege sa nezavisne scene, struka i sindikat su vrlo snažno reagirali na čl. 6 i 7 u kojem se uvodi mogućnost i druge osobe, pravne osobe koje će uz ustanove trgovačka društva i umjetničke organizacije biti osnivači privatnih kazališta, kazališnih kuća ili umjetničkih, Dakle time se otvara vrata i ja to dijelim mišljenje moje struke da se otvara vrata jednoj lošoj amaterizaciji, ne štiti se profesionalnost jer do sada, da vas sve zajedno podsjetim, umjetničke organizacije i privatna kazališta su mogli osnivati umjetnici. Razumijem logiku Ministarstva koje stavlja da će biti određeno da trebaju biti zaposleni profesionalni umjetnici međutim, upitno je tko će kontrolirati sve te ugovore, ima ih masovno, to ne može i neće stići ni Inspektorat, a bome nema ni Ministarstvo tih kadrova i tih kapaciteta da iskontrolira svaki ugovor da se vidi da doista ti druge pravne osobe, doista zapošljavaju profesionalne umjetnike. Mnogo sam argumenata već ja rekla, mnogo su rekli kolege, eto, dat ćemo amandmane i lijepo molimo, još jednom da se promisli o čl. 6 i 7. Također, smatramo da je neprihvatljivo da se u čl. 27 omogućuje razrješenje intendanta samo ako ne izvršava programski i financijski plan, a pri tom se zanemaruje način na koji intendant ili ravnatelj vodi kazalište i odnosi se prema zaposlenici. Posljednjih godina, nažalost, nažalost svjedoci smo brojnih žalbi na mobing u kazalištima, kao i na situacije ucjena, zlostavljanja i te pritužbe ne smijemo zanemarit, te glasove moramo čuti i bilo bi poželjno da se ugradi u ovaj prijedlog zakona. Također, samo pravomoćna sudska odluka, s obzirom na sporost hrvatskog pravosuđa, pravosuđa, zaista ne može biti jedina mogućnost za razrješenje ravnatelja ili intendanta jer dok dođe do presude proći će nekoliko mandata, mi zaista poštujemo presumpciju nevinosti, no ako je evidentno protuzakonito djelovanje dokazano raznim kontrolama ili revizijama, ne može se dopustiti da se ono nastavi do pravomoćne sudske odluke jer će se, vrlo jednostavno, nanijeti šteta kazalištu. Također, smatramo da počinjenje bilo kojeg kaznenog djela, znači pravomoćna presuda za bilo koje kazneno djelo nanosi štetu poslovanju i ugledu javnog kazališta i javne kazališne kuće i tu ćemo podnijeti amandman. Vratimo se na kazališno vijeće, nešto o čemu nisam govorila u prvom čitanju, a voljela bih sada. Mislim da bi bilo dobro da se ipak poveća broj članova kazališnog vijeća, dakle 5, 7 i 9. Objasnit ću zašto, vrlo jednostavno. Dakle u HNK, nacionalnim kazalištima, djeluju, opera, balet i drama i moramo imati i jednog predstavnika svih zaposlenika. Vi vrlo dobro, kolega Jakovina, znate, da to onda znači da netko svog predstavnika nema. U HNK u Zagrebu to je najčešće drama jer je najmalobrojnija i onda nema dovoljno birača na izborima za predstavnika, a smatram i vi to znate i vjerujem nadam se da nam je svima jasno da balet, opera i drama svako za sebe imaju svoje specifične probleme i specifične zahtjeve da tako kažem i specifične situacije koje ne mogu uvijek biti podvedene pod istu kapu i lijepo bih vas molila da ako možete biti toliko ljubazni

Znači što se tiče školovanja i školske spreme članova kazališnog vijeća bit ću slobodna samo da evo navest ću jedan primjer, pročitat ću naime iz Pravilnika o radu i sistematizacije HNK u Zagrebu na mjesto pomoćnika intendanta direktora baleta piše, završen preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s područja humanističkih znanosti ili umjetničkog područja ili da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne kazališne umjetnosti. Ukoliko zamjenik intendanta po sadašnjoj sistematizaciji HNK-a u Zagrebu može biti, a ja se s time slažem, ja to podržavam, može biti netko tko nema tu visoku stručnu spremu, ali je istaknuti kazališni umjetnik i radnik

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege, u ime Kluba HDZ-a sam dobio zadatak predstaviti razloge zbog čega je ovaj zakon potreban makar je tona vrlo elokventan i plastičan način učinila gospođa ministrica pred 3 mjeseca kad je predstavila prvo čitanje, potom na odboru na kojemu najbučniji među nazočnima nisu uopće bili, kao što ga je i predstavila danas na kvalitetan način i zapravo svima koji ovo slušaju dala jednu sliku koja s druge strane kada to slušamo vidimo da govore o potpuno drugoj stvarnosti. To me podsjeća na kultnu predstavu Luigia Pirandella 6 osoba traži autora, u kojima je došla obitelj da se glumci maknu pa da oni dođu na pozornicu i predstave svoju tragičnu stvarnost i time zapravo zamijene stvarnosti kako bi pokazali svu apsurdnost tadašnjeg trenutka, tog trenutka na daskama. Čini mi se tako nešto postoji i danas ovdje. Vjerujem da kazališni ljudi koji poznaju to djelo, a i oni koji su ušli u tu lektiru slušajući ovo danas nailaze na naznake tog kultnog djela teatra apsurda. Zašto ovo govorim? Donijeli smo zakon na prvo čitanje kojeg je nakon iscrpne rasprave ovdje ministrica predstavila sa brojnim izmjenama, koja je prihvatila cijeli niz savjeta, prijedloga od strane oporbe. Donijela ga je ovdje, očekivali smo danas neke, neka priznanja ili pohvale. To je učinila uvažena kolegica i ugledna umjetnica gospođa Urša Raukar Raukar Gamulin. Ja na tome zahvaljujem. Slušali ste pozorno njezinu raspravu. Pola njezine rasprave se bila priznanja zbog prihvaćenih prijedloga u ovom drugom čitanju. Uvažena kolegica se suprotstavila nekim drugim rješenjima, prije svega tematike koja je danas bila glavna, a to je imenovanja, Članak 18. Potpuno poštujem vaše stajalište, ali meritum ovoga zakona, a to su poboljšice i kvalitetniji način djelovanja su prihvaćene. To je i kolegica koja zna kazalište priznala. To je ono što, o čemu mi danas moramo govoriti. Što se danas događa? Najbučniji u oporbi su izrecitirali svoje, izvrijeđali koga su trebali izvrijeđati tako i mene i otišli jer je njihova rola završila. A oni kojima je stalo do kvalitetne rasprave sjede ovdje i raspravljaju i siguran sam da će u kvalitetnoj raspravi danas kroz objašnjenja gospođe ministrice ćemo razbistriti stvari jer to naša javnost, kazališna javnost, ali i oni koji žive uz kazalište, publika, vjerna publika očekuju. Argumentiranu raspravu. E pa u toj argumentiranoj raspravi moramo iznijeti slijedeće stvari, a to je. Prihvaćena su sva, sva primjedbe koje idu ka poboljšavanju radnih prava kazališnih umjetnika. Omogućuje se na transparentniji način još bolje financiranje i obveze financiranja osnivača kazališta. Uvodi se na najbolji mogući način ostvarenje radnih prava kazališnih djelatnika koji po 20 godina nisu se mogli zaposliti i sada u 4 godine moraju dobiti zaposlenje. U ovome zakonu se omogućuje da baletni umjetnici dobijaju časni, neću reći uzmak, ali kvalitetnu prekvalifikaciju i kvalitetnu egzistenciju. Ovim zakonom se regulira i nacionalno važno kulturno umjetničko ansambl Lado. Omogućuje se ono što je nevjerojatno važno je a to je konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta koji djeluju na način da sudjeluju i rade koprodukcije, da država to financira, sufinancira i daje mogućnosti da svi ljubitelji umjetnosti u različitim gradovima vide najbolja ostvarenja od drugih kazališta. Sa ovim zakonom se olakšava veliki broj stavki koje su opterećivale kazališne umjetnike koji nisu živjeli kako treba. O tome danas nije bilo riječi, odnosno govorilo se o potrebi statalizacije, etatizacije, svega onoga što nas je kumrovečka škola učila zadnjih pedesetak godina. Sve treba regulirati e pa ne može se sve regulirati i ne treba se sve regulirati. Treba omogućiti osnivačima, gradovima, općinama koja imaju svoja kazališta da na najbolji mogući način preko svog gradonačelnika koji je izravno izabran stvore okvir na koji će živjeti kazalište u toj sredini. To ovaj zakon omogućuje. Osobno kao bivši gradonačelnik se ne slažem sa ovim što je gospođa ministrica kazala da članak 18. treba izbaciti onu stavku kojemu nacionalnom kazalištu ministrica treba potvrditi izbor kazališta. Jer da niste imali tu stavku mi bismo danas imali paralizirano kazalište u Rijeci, paralizirano kazalište u Splitu jer su neodgovorni politički ljudi, jedni u vijeću, a drugi gradonačelnik u Splitu smijenili prije isteka mandata intendante i doveli kazališta u lošu situaciju. No shvaćam, shvaćam potrebu i branim tu potrebu da se ta stavka izbaci. I daje se na volju građanima koji su izabrali svog gradonačelnika da biraju svog intendanta. Danas pričamo samo o tome, a htio bih da pričamo o onome što je gospođa Urša Raukar kazala kao čovjek koji zna kazalište, živi s kazalištem 40 godina i zna što tišti njezine kolege i ljude do kojih nam je stalo. Oni bi samo pričali o imenovanjima, jer je to jedini cilj ovih koji ne znaju raditi svoj posao. Ministarstvo zna raditi svoj posao, napravilo je dobar zakon. Ovaj zakon valja prihvatiti, jer je na najbolji mogući način ostvarilo poboljšice u odnosu na postojeći način u kojem se čuvaju najkvalitetnije iz postojećeg zakona, u koje se sa novim cjelovitim prijedlogom omogućuje i daje zapravo preduvjet i za puno kvalitetniji rad kazališta u uživanjem publike. Ovim se zakonom jasno određuju načela za upravljanje i ovlasti upravljanjima. To vam govorim iz vlastitog iskustva, govorim u ime kluba, ali govorim iz vlastitog iskustva. Kamo sreće da svaki gradonačelnik koji je izabran izravno od svojih građana ima mogućnost biranja svojih najbližih suradnika, da mu se pod egidom demokratizacije miješaju nekompetentna tijela. Ovaj zakon to dopušta i daje gradonačelnicima mogućnost kvalitetnijeg opravdavanja svog programa pred svojim biračima. Odgovoran je za kazalište koje mu je osnivač. Izravno je on odgovoran. Nisu mu odgovorni neki drugi i onda diže ruke i kada pitaju gradonačelnika zašto ste smijenili intendanta. Nisam ja, to je napravilo Kazališno vijeće, nisam ja to je napravilo Gradsko vijeće a dao je nalog da ga se smijeni, skrivanje iza paragrafa. Nema više skrivanja, maske su pale! Odgovornost izravno ide ka izvršnome ka izvršnome tijelu, ka gradonačelniku, ka načelniku u općini koja je osnivač kazališta. Odgovaraj, dobio si mandat. I to je izvrsno. To vam govorim iz vlastitog iskustva i sve ovi koji vam kažu dajmo demokratizirajmo, dajmo širokim plenumima da se s time bave griješite i to je jedina stvar koja dijeli jednu i drugu stranu. Sve drugo niste u stanju priznati, a to je da ovaj zakon poboljšava život kazališta i život kazališnih umjetnika. Poboljšava i zbog toga pozivam svih da se ostavimo nepotrebnih rasprava, da se u nastavku uhvatimo uistinu paragrafa koji pišu u prijedlogu zakona, da donesemo ovaj zakon jer ovaj zakon uistinu daje prostor za kvalitetniji život, funkcioniranje kazališta, kazališnih ljudi na korist naše publike mladih, poglavito mladih. Hvala vam najljepša. U ime Kluba zastupnika FOKUS-a, Reformista i nezavisnih zastupnika sad će govoriti poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

predsjedavajući, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Pred nama je drugo čitanje Zakona o kazalištima. Moram naglasiti da je rasprava uoči prvog čitanja prouzrokovala veliko zanimanje posebice onih na koje se taj zakon prvenstveno tiče, a to su umjetnici, ljudi koji vode kazališta, ljudi koji odlučuju o kazalištima a podredno naravno i na one koji će vjerujem gledati kazališne predstave. Ono što bih izrekao kao pozitivu jeste da nakon brojnih primjedbi od strane stručnih udruga, ali i oporbe ovdje u Saboru ministrica je prihvatila nekoliko prijedloga posebice to da ona ne bude ona koja određuje da li će se imenovanje intendanta i ravnatelja prihvatiti ili neće. Mislim da to treba kada se već sve drugo prebacuje na lokalnu …/Govornik se ne razumije./ ostaviti upravo onima koji o tome odlučuju. Moramo naglasiti i da višegodišnje financiranje koje je predviđeno ovim zakonom je sigurno korak unaprijed i to treba pohvaliti. Ali ostalo je nekoliko pitanja koje treba razriješiti. Ja ću naglasiti da ta sigurnost o kojoj se ovdje govori ljudi koji rade u kazalištu, kazališnih djelatnika je nešto što zbilja treba posebno cijeniti. Naime, taj život, život na daskama, ali život koji ima 7 kora zapravo je vrlo nesiguran. Ono što je ovdje meni i kao pravniku pomalo čudno jeste činjenica kad govorimo o ravnateljstvima, a naglasit ću da taj dio je vezan uz čl. 27, zapravo predviđa da ravnatelj se može razriješiti praktički isključivo kad je napravio kazneno djelo. To je jedini razlog koji je izrijekom ovdje naveden i to bi značilo da tek kroz neku pronevjeru ili neko drugo djelo koje bi bilo pravomoćno utvrđeno bi se moglo govoriti o smjeni ravnatelja. Nitko nije nesmjenjiv, postoje i drugi razlozi i mislim da nije trebalo tako definirati razrješenje ravnatelja nego način koji omogućava da u slučaju, da se primjerice, ne ostvaruje intencije zbog kojih intendant odnosno ravnatelj imenovan, da se zapravo omogući i njegovo razrješenje. Primjerice, da nije ispunio onaj svoj plan i program temeljem kojeg je uopće došao na to mjesto i zbog čega je uopće imenovan. Naglasit ću isto tako da druga stvar koja je isto tako ponešto odudara od drugih zakona jeste pitanje ove neke nove sigurnosti, nove sigurnosti koja se omogućava zapošljavanjem za kazališne umjetnike. Naime, u prilogu za one koje imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kaže svake 4 godine provodi se revizija umjetničkog djelovanja i doprinosa kako bi se utvrdilo jesu li .../Govornik se ne razumije./... posebni međutim, zapravo tko to radi? Po ovom ispada da zapravo ta revizija je vezana uz komisiju ili povjerenstvo u koje imenuje dakle ravnatelj temeljem pravila koje je on dao i posljedice negativnog mišljenja je praktički prestanak zakona, odnosno ugovora o radu. Moram reći da ne postoji nikakva mogućnost žalbe i to je krajnje neuobičajeno. Mi ne govorimo dakle o nečemu što nema neku direktnu posljedicu. U svaki zaposlenik u drugim tvrtkama i u bilo kojim ustanovama, državni službenik ovdje u Saboru ima pravo na žalbu, ovog trenutka zakonom nije predviđena žalba na ovakvo rješenje koje dovodi u jednom trenutku do prestanka radnog odnosa. Mislim da to bi to trebalo provjeriti u novom čitanju, trebalo bi vidjeti na koji način to regulirati, ja neću reći da žalba mora biti opravdana, može biti i neopravdana, ali mora postojati pravni lijek za odluku kojim prestaje radni odnos, u ovom slučaju kazališnog umjetnika u kazalištu. Zbog čega je to tako zamišljeno, meni je to izvan bilo kod drugog zakonskog rješenja, Zakona o radu ili zakona, primjerice, o državnim službenicima. Stoga, mislim da taj dio se mora uzeti u obzir kada dođe do trećeg čitanja pa nek Ministarstvo ili samo razriješi pravne elemente vezano i uz razrješenje i s jedne strane ravnatelja, a sa druge strane prava ovaj, kazališnih djelatnika kad im se prekida ugovor o radu na neodređeno vrijeme, zbog, kao što smo rekli, revizije umjetničkog djelovanja i doprinosa koje radi povjerenstvo, a temeljem onoga što će svaki intendant ponaosob na drugačiji način regulirati u svom radu. Dakle svako kazalište ima potpuni slobodu odlučivanja u tom dijelu. Sukladno tome, a gledajući na gledajući na ukupnost pravnog sistema RH, predlažem da se taj dio razriješi kroz ono što tek dolazi, a to je, nadam se, treće čitanje i rješenje. Ukoliko bi se bilo tko od njih žalio Ustavnom sudu, oni vjerujem da bi uspjeli jer ovim je povrijeđeno ono temeljno pravo, pravo na dakle postupanja u radnim odnosima. Druga, druge elemente neću previše ulaziti, dakle da li imenuje intendanta gradonačelnik ili netko ili netko drugi, u ovom slučaju mislim da se to pitanje treba riješiti kroz, ja bih rekao, jednu raspravu ovdje u Saboru, sva rješenja su, moram reći, legitimna, a da li treba dati sve u zapravo u ruke dvoje ljudi, gradonačelnika i intendanta, to je pitanje više namjere onog tko je predložio, a to je Ministarstvo kulture odnosno Vlade RH. Za ovaj dio koji sam izričito naveo, očekujemo dakle zakonsko rješenje da ovaj Zakon u ovom dijelu ne padne na Ustavnom sudu. Hvala. Sad idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa suradnicima. Pa drago mi je da danas imamo Konačni prijedlog Zakona o kazalištima. Iako nisam te struke, pratim i u Odboru za znanost i kulturu i ovaj sektor, ali ono zašto sam se javio za riječ je prvenstveno da ministrici čestitam na svim izmjenama koje je donijela za dobrobit umjetnika i ljudi koji rade u kazalištima. Ovaj Zakon, a žao mi je da se cijela rasprava svela na određeno kadroviranje gdje je unaprijeđeno, odnosno ministrica je prihvatila još daljnju depolitizaciju da nema ni u čl. 18 finalnog potvrde od ministra, ali kada čitamo ovaj Zakon, 23 stranice, žao mi je da kolege koji su jutros bili toliko oštri i u svojim govorima, da ih sad nema, a ministrica je ovdje, rijetko kad, obično ministri odu, a oporba se žali, ali danas imamo da je ministrica cijelo vrijeme s nama, a oporbe nema. Ali to očito znači da zakon donosi jasnije upravljanje, preciznije financiranje, pogotovo o višegodišnje financiranje vezano uz mandat ravnatelj dobiva mandat sa svojim programom i treba mu se osigurati sredstva da taj program dovede i privede kraju. Mislim da je veliko unaprjeđenje konzorcij 5 nacionalnih kazališta, kazališnih kuća, često znam i osobno doći na premijere u HNK Zagreb, ali i ostala kazališta i jako je lijepo vidjeti suradnju i koprodukcije HNK, a sada će to biti obveza da uz konzorcij bude jednako koprodukcija godišnje. Al ono zašto sam se javio je prvenstveno unaprjeđenje radnih prava i mirovinskih prava naših djelatnika u našim kazalištima i to je nešto što smo evo ministrica i ja dugo raspravljali i po pitanju prekvalifikacije, po pitanju vaučera, po pitanju mirovinskih prava i sve je to ovdje u zakonu. A ovaj inspirativni govor koji je kolega Opara imao upravo ide ka tome da se o tome raspravljamo, što sve donosi dobro za djelatnike u kazalištima, pa tako se uređuje institut prekvalifikacije dakle na razdoblje od 4.g. u kojem će baletni i plesni umjetnici imati pravo na punu plaću, a moći će se obrazovat za neku profesiju i opet jutros sam čuo iz redova oporbe da kako će to oni platit, a jasno piše da postoje vaučeri, da će se razviti vaučer shema, dakle daje se 4 pravo godina na 4.g.. Dosada su na prvi ugovor na neodređeno čekali 16 do 20.g., sada već ga mogu dobit za 4.g., pa zar to nije unaprjeđenje i upravo poruka našim mladim umjetnicima na Akademiji za dramsku umjetnost, baletnim školama, glazbenim školama da se školuju i upisuju u ta zanimanja jer znaju da će imati i određenu sigurnost. Također utvrđuje se umirovljenje baletnih i plesnih umjetnika koji su izgubili profesionalnu sposobnost za rad. Za njih osigurava se tzv. popularno zvani beneficirani staž odnosno staž u produljenom trajanju koji je najpovoljniji, što dosad propisuje set mirovinskih zakona, a i omogućuje im se ono što smo mirovinskom reformom 2018. osigurali da uz mirovinu rade na 50% radnog vremena. Kada sve to stavimo u ovaj zakon naravno uz vrlo participativan način dolaska do ovog finalnog teksta uz potporu različitih strukovnih organizacijama mislim da ministrice ostavljate u vašu ostavštinu jedan skroz nov moderan zakon koji itekako će razviti i doprinjeti i kazališnim umjetnicima i razvoju cijele struke i dati nadu, posebice mladim umjetnicima, opernim pjevačima, baletnim umjetnicima, ljudima koji, glumcima, da imaju budućnost u RH i da mogu ostati, školovat se, napredovati i dobit ugovor na neodređeno u Hrvatskoj, hvala. Hvala vam lijepa. Poštovani kolega, ja ću se referirati na onaj dio vaše rasprave u kojoj ste govorili o tome da ovaj prijedloga zakona zaista unaprjeđuje radno pravni status kazališnih umjetnika, dakle prije svega uređuje status onih umjetnika koji dakle više nisu sposobni djelati, djelovati i umjetnički doprinositi ponudom ugovora kojima mogu dakle obavljati neko drugo radno mjesto ili se mogu prekvalificirati. Govorili ste o reviziji baletnog, plesnog i umjetničkog djelovanja, a ono što je važno i još jednom je potrebno istaknuti govorili ste o uređivanju i to je zaista tako umirovljenja baletnih i plesnih umjetnika i osobit naglasak na to da ovaj zakon omogućuje povoljniji izračun mirovine baletnih i plesnih umjetnika, pa vas molim da to još jednom iskomentirate, zahvaljujem. **Reiner, Željko prava koje će i mladi umjetnici imati, a tu govorim ovu prekvalifikaciju, evo znam i navratiti i na predstave na Akademiju dramskih umjetnosti i koje tamo isto tako plesači studenti i plesačice organiziraju i vidim, vidim njihov polet, vidim njihovu energiju i naprosto mislim da im treba dat potporu da mogu raditi i stvarati u Hrvatskoj i upravo za one sad koji žele ić u mirovinu, a tu je sad pitanje da ti ljudi plesači kraće mogu raditi, ranije idu u mirovinu i upravo taj beneficirani staž će im osigurati. Mlađim, dakle studentima s kojima sam imao prilike razgovarat nakon tih predstava, oni se vide u ovim prekvalifikacijama, oni su fluidni na tržištu rada i oni traže način da

ministrica u svom djelovanju je pokazala jedan princip koji meni osobno odgovara i mislim da je korektan, a to je da se intendanti ne mijenjaju mimo 4.g. svog mandata ukoliko jasno za to ne postoje neki ozbiljni zakonski, zakonske anomalije i bez obzira i kada se radi o različitostima bilo političkim ili nekim drugim i tu je mislim pokazala kako sam rekao jedan čvrsti princip i na neki način, ne na neki način već zaista štiti se tako i profesionalnost i integritet samih intendanata, pa što vi mislite o tome? **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala vam lijepa na upitu, pa upravo dobar dio rasprave je bio fokusiran samo na to da ovaj zakon stavlja pod kapu politike, ministarstva, ministrice, budućih ministara sva imenovanja, a upravo ide suprotno i to sam ja i pitao oporbu danas gdje to piše u ovih 23 stranice zakona, nigdje, ide baš u suprotnom smjeru. Prva stvar da gradonačelnik, dakle izvršna vlast ima upliva u odabir da nema više ovog podmetanja i trgovanja funkcijama sa većinom u gradskom vijeću, a da jedan puta kad izaberete ravnatelja intendanta koji se odabire na svom stručnom programu koji prezentira Kazališnom vijeću da on dobiva i sredstva i priliku da ga

molim odgovorite mi na to pitanje, jer imate iskustva u tome. Prije smo imali prigodu čuti od strane jedne zastupnice da je ovaj zakon suprotan Zakonu o radu, a upravo ovaj zakon omogućuje bolja radno-pravna prava kazališnim umjetnicima pogotovo u članku 35. u kojemu se jasno kaže da onaj kazališni radnik, glumac koji ima četiri godine ugovora mora biti primljen na neodređeno radno vrijeme. Kolegica kaže da je to suprotno Zakonu o radu. Molim vas vaše mišljenje o tome. Hvala vam lijepa. Intencija Zakona o radu je zaštititi radnike, dakle osigurati određeni minimalni standard njihovih prava. Svaki zakon koji definira određeno područje lex specialis, koji definira ovo područje o kazalištima može dodatno nadograditi to upravo u intenciji, dakle ne može restriktivnije ići, ali može ići šire. I ovo je dobra intencija jer netko tko ulazi a zna da karijeru će možda imati kratku, kraću radi tih fizičkih ograničenja, da mora dobiti ugovor na neodređeno unutar četiri godine. Ali zakon, nove izmjene Zakona o radu koje smo zadnje usvojili govori da nema štancanja ugovora na određeno, da možete imati tri ugovora u tri godine

Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Paviću, meni je drago da ste vi pojasnili sve ove radno-pravne i mirovinske zavrzlame koje su se pojavile kod oporbe danas. Drago mi je da ste to pojasnili. Ono što želim naglasiti, a što nisam danas još čula jeste u stvari da baletni i plesni umjetnici već i danas prema aktualnom propisu u stvari ostvaruju beneficirani radni staž, dakle za 12 mjeseci njima se piše 18. I to je dobro i to je potrebno s obzirom na težinu posla koji rade i koje ostavlja na njihovo tijelo posljedice. ono što treba ovdje spomenuti jest da se ovim zakonom uvodi pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine tih baletnih umjetnika i plesnih umjetnika, ali isto tako im se mirovina određuje prema posebnim propisima. A vi kao poznavatelj mirovinskog sustava evo objasnite što to znači ući kao devetnaesta kategorija mirovina po posebnim propisima za baletne i plesne umjetnike u smislu i olakšavanja njihove pozicije u mirovini. Poštovani zastupnik Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Mislim da ovaj zakon jako to dobro rješava i unapređuje sustav. Proces donošenja uopće kategorije zašto je to toliko dugo trajalo treba napraviti studiju za svaku kategoriju i zašto to dovodi do određene iznimke. I mislim da, ja vjerujem da je Ministarstvo rada tu bilo vrlo susretljivo ministarstvu i ministrici na način da ti ljudi standardni mirovinski zakoni definiraju da možete u redovnu mirovinu sa 60 godina, toliko godina staža ili ako ste dugotrajni osiguranik 40 godina staža. Ako ste posebice plesač, baletni umjetnik vi naprosto tijelo vam otkazuje. I ovo će omogućiti ljudima pravedniji i respektirat struku, mlađima će omogućiti prekvalifikaciju i evo sve ove predstave koje ja kažem i odlazim na Akademiju dramskih umjetnosti gdje vidim tu mladost.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, kolegice i kolege.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Andro Krstulović

u ime Kluba zastupnika CENTRA i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

mi ćemo se sada vratiti natrag na našu raspravu. Ajde molim vas nemoj, nemojmo iz klupa idemo nastaviti sa točkom. Vraćamo se na točku pojedinačne rasprave i sad će govoriti poštovani zastupnik Marko Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice sa suradnicima. Nastavit ću tamo gdje sam stao ispred Kluba Hrvatskih suverenista, a to je bio čl. 18. i u i u kojem u st. 6. i 7. utvrđuje se da ministrica nadležna za kulturu ima razriješiti i imenovati ravnatelja i intendanta javnog kazališta i javnog trgovačkog društva u kojem nije osnivač država u bilo kojem dijelu. Ova je odredba vrlo problematična jer centralizira previše ovlasti u rukama ministrice dopuštajući joj da se miješa u upravljanje kazalištima koja nisu u državnom vlasništvu. Takva mjera potkopava samu bit demokratskog upravljanja i protivna je načelima decentralizacije vlasti, ali to nije nikakav problem za ovakvu vlast kakvu danas imamo u Hrvatskoj. Nije uloga ministrice kulture kontrolirati upravljanje kazalištima koja nisu u državnom vlasništvu. Umjesto toga ministrica i njezin tim trebali bi se fokusirati na pružanje poticajnog okvira za funkcioniranje kazališnog i kulturnog života u RH ne miješajući ne miješajući se u svakodnevne poslove neovisnih javnih institucija. Jednako razmišljanje možemo primijetiti i u slijedećem 20. i 22. članku zakona kojim se propisuje da intendanti odnosno ravnatelji javnih kazališta ili kazališnih družina u Hrvatskoj mogu raditi izvan svojih institucija, a to je pogrešno, pogrešan pokušaj rješavanja jedno većeg, dubljeg pitanja. Ovaj članak je zapravo nastava problema sukoba interesa i netransparentnosti. U drugim je zemljama nečuveno da ravnatelji ili intendanti kazališta rade izvan svojih organizacija tijekom svog mandata. Činjenica da je to uopće problem u Hrvatskoj govori o nefunkcionalnosti sustava. Uloga intendanata prvenstveno je upravljačka, a ne umjetnička te se položaj ne smije koristiti za davanje ja bi rekao nepotrebnih privilegija odabranim umjetnicima. Iako je inherentno pogrešno da je, da intendant djeluje umjetnički mora postojati mehanizam za sprječavanje zloupotrebe moći. Ovaj prijedlog zakona ne rješava tu zabrinutost i održava netransparentan i trgovački sustav koji trenutno postoji u hrvatskom kazalištu. Korijen problema leži u koncentraciji moći u rukama nekoliko pojedinaca. Sve dok se ovo pitanje ne riješi sustav će i dalje biti opterećen sukobima interesa i nedostatkom transparentnosti. Ministrica bi trebala kao prioritet dati strukturnoj reformi za rješavanje ovih problema umjesto da se fokusira na površna ograničenja ograničenja umjetničkih aktivnosti intendanata. Članak 23., predloženi uvjet da članovi kazališna vijeća imaju posebnu stručnu spremu zbunjujuće je u najmanju ruku rečeno odredba. Nejasno je zašto je zakonodavac u ovom slučaju ministarstvo i njezin ataše odnosno pardon sjena koja je stvarala ovaj zakon smatrao shodnim nametnuti takvo ograničenje umjetnicima i zaposlenicima koji biraju njihove kolege odnosno koje biraju. Iako je možda razumno da vlasnik kazališta ima ovakve zahtjeve za svoje imenovane predstavnike u kazališna vijeća neopravdano je nametati ista očekivanja za umjetnike i zaposlenike. Ovo se čini kao još jedan primjer nepotrebnog mikro menadžmenta i zadiranja u autonomiju djelatnika i umjetnika uključenih u kazališnu scenu. Nadalje, ako gradonačelnik bira intendanta naravno iz svoje ekipe, a također iz te iste svoje ekipe bira i one koji će kontrolirati rad intendanata i ravnatelja onda znamo da o kontroli ne može biti ni riječi. O kompetencijama ne treba ni govoriti. Poznata je izreka da čovjek i magarac znaju više, u ovom slučaju ostaju samo magarci iliti kadija te tuži, kadija ti sudi. Sva vlast je u rukama jednog pojedinca koji u većini slučajeva nema pojma o tome što je kazalište niti se bavio time i to je zbilja ovoga zakona. Hvala Sada će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Gospođo ministrice sa suradnicima lijepi pozdrav. Kolegice i kolege, prvo moram stvarno izraziti žaljenje što su oni koji su prozivali članove oporbe koji su ovdje govorili pa su otišli, sada niti njih nema ovdje kao što vidite, a to nije dobro. Ukoliko želimo stvarno donijeti kvalitetne zakone moramo o njima svi raspravljati i biti, biti jako kvalitetni u svom radu jer će nam se inače dešavati stvari koje su nam se desile i da nekim drugim zakonima Prvo što se tiče pohvala za zakon, pridružujem se onome što su rekli predstavnici struke i mislim da nisam ni ovlašten da govorim više od toga s obzirom da je prihvaćen veći dio onih primjedba koje su bile i struka je tu pronašla svoj, svoj plus i smatramo da to trebamo i poštivati. Međutim, ono što ostaje kao loše to su izbori i imenovanja. Od tih izbora i imenovanja nismo se maknuli od prvog čitanja i nije mi jasno zašto sada predstavnici većine ovdje govore o nekakvom kumrovačkoj školi, zašto govore o nekakvoj decentralizaciji, zašto govore o stvarima koje apsolutno ne stoje i nemaju veze ni sa čime. Govore o pokušaju regulacije svega i svačega, nije ovo sve i svašta. Imali smo nedavno jedan zakon koji smo donijeli u vezi centara za socijalnu skrb, govorili smo ministru nemojte centralizirati, centralizirao je i sada centri ne rade, ne funkcioniraju. Nitko to ne sluša, a sada kada govorimo o izborima i imenovanjima od strane jedne osobe koja bi trebala kao imati svoje najbliže suradnike i u kazalištu što nije sporno i kad te ljude s obzirom na sve ono što su dobili dosada kao ovlasti dobivaju još dodatnu ovlast, kad ih nazivamo lokalnim šerifima onda se svi čude i govore da to nije točno. Ne znam zašto treba gradonačelnik imenovati i ravnatelja i kazališno vijeće. Zašto trebaju biti oboje imenovani od strane gradonačelnika? A zamislite još apsurda, nakon toga to isto kazališno vijeće će ravnatelja naravno i kontrolirati. Imamo li neki pozitivan primjer iz prakse da je to dobro? Zapravo moć gradonačelnika se zapravo propagira i kroz kazalište. Imenovat će ravnatelja i vijeće koje bi trebalo tog istog ravnatelja kontrolirati. I tu nije kraj, tu nije kraj. Naime, ako pogledate Članak 35. gdje govori se o tome da će se ugovor na određeno vrijeme sklopiti na rok od 4 godine odnosno ukoliko će biti više ugovora sa manjim rokom trajanja da će biti ukupno 4 godine i nakon toga se mora sklopiti ugovor na 4 godine odnosno ugovor za stalno, što je dobro i kvalitetno. Dolazimo do Članka 37. i 38. gdje govori o reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa da bi se utvrdilo jesu li i dalje umjetnici sposobni umjetnički djelovati i doprinositi. I sad apsurd. I to isto tijelo koje će procjenjivati odnosno raditi reviziju koje je zapravo stručno tijelo njega će zapravo imenovati intendant ili ravnatelj, ponovo osoba koju je imenovao …/Govornik Što smo napravili? Gospođo ministrice mislim da bi bilo dobro da se o tome razmisli i da se to promijeni u skladu sa onim zahtjevima koje su zapravo postavili kazališni umjetnici u skladu s onim primjedbama koje ste dobili iz kazališta i koje ste dobili i u javnoj raspravi, a osim toga dobili ste ih tu i u našim raspravama u prvom čitanju zakona. Nadam se da će to kroz amandmane biti prihvaćeno, da će biti promijenjeno pa neka gradonačelnik i bira ravnatelja, ali nemojte molim vas da bira i kazališno vijeće, dajte to prepustite predstavničkom tijelu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac. Izvolite.

Hvala lijepa. Ja bih se u svojoj pojedinačnoj raspravi dotaknula svoje uvodne replike i onoga na što su nas upozorili predstavnici baletnih umjetnika, ali isto tako to se odnosi i na Ansambl Lado i odnosi se na čl. 47. u kome se predviđa smanjenje mirovine ovisno o visini i to pod 1) za 8% razlike od 265,46 do 398,17 eura pa do 4. kategorije umanjenje za 20% za mirovine u iznosu iznad 663,62 eura. Zašto je ova granica zapravo 663,62 eura? Jer je to, to se odnosi na mirovine veće od 5.000 kuna, a 2014.g. je Zakon o smanjenju mirovina je ukinuo to smanjenje za mirovine veće od 5.000 kuna. I ono što se postavlja pitanje, ako smo to ukinuli zakonom iz 2014.g. zašto se u ovom čl. 47. zapravo to smanjenje reflektira i jasno vidi? Osim toga oni navode da se za mirovine ostvarene prema posebnim propisima koje su veće od 3.500 kuna od 1. srpnja prema najavama Vlade i zakona kojeg predlaže doduše drugo ministarstvo ono Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, predviđa se rast od 5%, a od 1. siječnja iduće godine još 5%. Oni smatraju da se mirovine baletnih umjetnika trebaju tretirati na jednak način te da se sukladno tome ukinu smanjenje mirovine iz čl. 47. E sad, oni objašnjavaju da se algoritam za posebni izračun mirovina sastoji od dva uvećanja i zatim smanjenja, 10 najboljih godina i uvećanje od 45% što Vlada nudi plesačima predstavlja relativno značajan dobitak, a pri tom treba imati na umu da tih 45% iako zvuči mnogo jedva kompenzira neizbježno kratak radni staž plesnih umjetnika dok najboljih 10 godina ne znače previše ako je netko kao većina umjetnika o kojima je riječ proveo cijeli radni vijek u nazovimo to tako volontiranju ili prekarnom radu i preslabo plaćenom radnom odnosu. Navedeni koeficijenti sniženja značajno kompliciraju izračun i stvaraju dodatnu neizvjesnost jer se ishodi značajno razlikuju ovisno o tome je li netko sam u prvom ili drugom stupu osiguranja itd. u pitanjima ovdje se može vidjeti koliko je ta materija nepotrebno kompleksna i u nekim e-savjetovanjima. I sad ako Vlada najavljuje postupno skidanje tih stopa sniženja recimo za branitelje i ostale mirovine prema posebnim posebnim propisima, oni su svjesni toga da oni ovim zakonom i ovim rješenjem u čl. 47. neće biti nužno oštećeni, ali će povećanje mirovina za neke od njih biti malo, stopa sniženja, hoće li se najavljeno ukidanje stopa sniženja odnositi na njih ako se one sada uvode odnosno hoće li biti prisiljeni birati između dva algoritma ovog s dva uvećanje i smanjenjem i ono gdje će stope umanjenja biti eventualno ukinute. Ono zapravo što oni apeliraju na vas je da se zauzmete za njih i da se prilikom ukidanja stopa kriznog umanjenja da ih se tretira kao branitelje i sve druge kategorije koje spadaju pod poseban zakon, ali naravno da to ne znači u konačnici da im se ukine 10 najboljih godina i 45% kompenzacije zbog ranijeg umirovljenja. Znači budući da se radi o relativno malom broju osoba mi ćemo i uložili smo i takav amandman da se te stope umanjenja u ovom zakonu brišu dok vi ne vidite zapravo što je krajnja intencija i koji je najpovoljniji element kojima se može zaštititi ove umjetnike koje već ste i sami naveli pogotovo baletni umjetnici taj beneficirani radni staž, ne zato što oni to nego zbog toga što naprosto neke fiziološke promjene koje dolaze starenjem ih onemogućavaju u njihovom punom opsegu obavljanja nekog posla i bavljenje nekim poslom kako je to predviđeno i kako je to omogućeno normalno i prirodno za neke druge kategorije radnika. Evo samo sam htjela pojasniti s obzirom da u replici koja je vrlo kratka možda i nije bilo jasno o čemu se ovdje radi. Vi ste rekli da su to i mirovinski sustav opći propisi, ali vi kao ministrica vjerujem da ćete shvatit o čemu se radi i založit se za njih da se i njih posebno tretira.

kazališta su dužna jedanput godišnje izvještaj o svom radu, prošle godine dakle podnosila su do sad predstavničkom tijelu odnosno osnivaču predstavničkom tijelu, sad se to miče iz zakona i podnose ga Upravnom odjelu zaduženom za kulturu jedinicama lokalne samouprave, smatrate li da je to dobro ili loše? Osobno zastupamo stav da treba ga iznijeti dakle na predstavničkom tijelu kako bi imala javnost priliku sudjelovati u toj raspravi. Evo, **Glasovac, Sabina (SDP)** Ispričavam se, srljam pred rudo. Hvala na pitanju. Naš je opći stav da u ovom zakonu nažalost mi ne nudimo tu sinergiju onih koji kazalište žive, u njemu rade ili njime upravljaju i onih zbog kojih kazalište postoji, a to je publika to smo zapravo svi mi ako se izuzmemo iz uloge političara ako percipiramo to kao građani. Predstavnička tijela sigurno jesu mjesto koje predstavlja građane i mi smatramo da bi bilo normalno da idemo nekim drugim putem. Da upravni odjel predloži nekakav nacrt strategije određenog kazališta kao javne ustanove, da se ta strategija i smjernice ne u političkom smislu nego kroz javnu raspravu građanima dozvolimo aktivno sudjelovanje u kreiranju te forme kazališta, a da onda biramo intendanta na temelju onoga što građani i publika od tog kazališta žele, a da taj intendant bude dužan u svom planu prilagoditi se upravo tome i naravno ponositi, podnositi jedno, izvješća za svaku godinu da vidimo kakvo je ostvarenje onoga za što su ga građani ovaj zadužili u nekom smislu percepcije kako to kazalište pojedino treba izgledati.

Zahvaljujem. Nastavit ću gdje sam stala. Dakle, Članka 34. stavak 2. kod zapošljavanja ponavljam da pozdravljamo odredbu zapošljavanja na neodređeno nakon 4 godine, no ipak smatramo da je neophodno propisati i minimalan rok ugovora o radu na određeno jer bez toga se otvara mogućnost da se potpisuju ugovori npr. na 2 mjeseca, 3 mjeseca što će te zaposlenike držati u neravnopravnom položaju na ostale zaposlenike u RH. Za to uostalom postoje autorski ugovori. Nelogično je da se traži obavezni probni rok u trajanju od 6 mjeseci ako ugovor na određeno može trajati po ovom odredbama npr. 3 mjeseca. I zato predlažemo da se ugovore na određeno ograniči na najmanje godinu dana. Zatim ponovit ću, imamo tu vrlo upitnu reviziju umjetničkog djelovanja, umjetničkog doprinosa kazališnih umjetnika. Već smo sada, sam govorila ne znam i u replici o tome da doista svi mi koji se bavimo kazalištem i koji izlazimo na scenu svako večer time doista potvrđujemo iz dana u dan ili pokazujemo javno koji su naši umjetnički dosezi ili umjetnički doprinosi i to je najbolja i jedina prava provjera, slažem se, međutim postoje kolege i kolegice koji na tu scenu ne izlaze, e sad se možemo zapitati zašto. Naravno, uvijek uzimamo u obzir i bilo je takvih pojedinaca moram reći iz vlastitog 40-godišnjeg iskustva, njih je vrlo malo, koji ne izlaze iz vlastitih nekih tako tako prohtjeva. Međutim, za to već imamo već Zakon o radu desetljećima i to se sve moglo razriješiti i može se dan danas razriješiti Zakonom o radu. Međutim, isto tako moramo biti svjesni da postoje oni koji ne izlaze na scenu zbog toga što su se na ovaj ili onaj način zamjerili ravnateljima pa ih onda oni ne stavljaju u podjelu u dogovoru sa redateljima i to su poznate prakse i svi koji se bave kazalištem o tome puno znaju. Tako da mi predlažemo ako već mora ostati ta odredba o reviziji onda barem da se ujednače kriteriji jer po ovom sadašnjem prijedlogu to, te kriterije, sastav komisije koja će to određivati donosi ravnatelj. Znači svaki ravnatelj u svakom kazalištu ima pravo napraviti svoje kriterije koji će onda biti neujednačeni i to naravno neće biti niti pravedno, niti, niti dobrodošlo, pa ako već mora ostati takva odredba onda bi bilo jedino pravilno da kriterije i sastav komisije odredi ministarstvo tako da bi bilo za sve isto. To se naravno odnosi i na Članak 59. stavak 2. za Lado. da, govorila sam u prvom čitanju o tome kako se nekako sada mi smo, ukoliko pratite povijest kazališta, mi smo prošli jednu dosta dugu fazu redateljskog kazalište koje je čuveno i u svjetskim okvirima, a bilo je naravno i u Hrvatskoj. Rekla bih da smo sada ušli u fazu ravnateljskog kazališta jer su nam ravnatelji, neki pojedinci postali vrlo značajne zvijezde i vidim da i ministarstvo se doista trudi njih dobro zaštititi, ali ja se slažem, da treba ići in feiwer ravnateljima u jednom smislu, ali zadaća ministarstva je upravo u tome da se nađe dobar balans između prava ravnatelja kako prava zaposlenika. I upravo u tome je ta umješnost da kažem zakonodavca koji će na jednaki način štiti i i zagovarati prava jedne i druge strane da ju tako uvjetno, uvjetno nazovem. Zatim, Članak 39. stavak 4. smatramo da treba staviti prekvalifikaciju u trajanju od 5 godina budući da studiji u sustavu visokog obrazovanja danas u RH traju 5 godina. I u stavku 3. istog tog članka se navodi stjecanje kvalifikacije u viskom obrazovanju iz čega jasno proizlazi potreba promjene roka ne 4 nego 5 godina. Ponovno ću napomenuti, neću jer imam premalo vremena, nastavit ću u završnoj. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prava je poštovane zastupnice Marić. Hvala lijepa. Poštovana kolegice i prošli puta i sad ste isticali ono što smatrate dobrim, a to je zapravo jako malo. Koliko sam ja uspjela iščitati ono što naravno pozdravljate je što su ovi sad ugovori na neodređeno ipak mogu nakon kraćeg kraćeg roka nego prije zasnivati, međutim puno je više onoga što se i vi kao umjetnica koja ste dugo u ovoj struci zalažete. Pa me čisto zanima, govorili ste dosta o onom ukidanju antiresecijskih mjera koje pogađaju samostalne umjetnike u kojoj te to fazi, jeste se uspjeli izboriti, čak vam je i premijer Plenković tu znam na aktualcu rekao da će se to riješiti, pa evo ako možete podijeliti znate li hoće li se to riješiti? I vidite li vi još nešto dobro u ovom zakonu što bi možda nekakvu svjetliju budućnost kazalištarcima moglo omogućiti? Hvala. **Raukar-Gamulin, (Možemo!)** Dakle, ja sam vrlo jasno naglasila dobre strane ovoga zakona i moram reći da za nas kazališne umjetnike mogućnost dobivanja ugovora na neodređeno nakon četiri godine doista jest velika promjena i to mi izrazito poštujemo i smatram da je to velika stvar. Naglasila sam isto tako višegodišnje financiranje da je dobro, naglasila sam izmjene od 1. do 2. čitanja u tretmanu ugovora o djelu koji je nešto ublažen, ajde recimo, o ingerencijama kazališnog vijeća, ali ostao je dovoljan broj stvari o kojima sam danas govorila i o kojima ću još govoriti u završnoj riječi za koje smatram da bi bilo uputno da se poboljšaju pa bi onda doista bili zadovoljeni uvjeti koji su potrebni za sve djelatnike u kazalištima, a u samostalnim umjetnicima ću onda kad bude to tema. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. lijepa. Poštovana kolegice Raukar Gamulin i ja dijelim i mi dijelimo s vama stav da je određeni pomak da su ugovori na neodređeno vrijeme sklapaju nakon četiri godine iako je to i dalje neusklađeno sa Zakonom o radu. Ono u čemu dijelimo nezadovoljstvo je da de facto po ovom zakonu ugovori na određeni vrijeme nemaju uopće propisano minimalni rok, što znači da mogu biti potpisani ne znam na mjesec dana, da ti ugovori na mjesec dana mogu opetovano biti produživani i na taj način podržavamo prekarnost. S obzirom da vi dolazite iz tog svijeta vrlo često odgovor koji čujemo kada postavimo ovo pitanje je da zbog specifičnosti posla kazalište traži zapravo takve nestabilne odnosno drugačije uvjete rada od onoga čemu svi težimo, a to je sigurnost radnog mjesta i sigurne uvjete rada što sigurno treba jamčiti i Zakon o radu svim radnicima, a kazališni umjetnici to sigurno jesu. Je li tome tako? **Reiner, Hvala vam na pitanju. Dakle, treba razlikovati autorski ugovor i ugovor o djelu, naravno kazalište ima potrebu da postoje autorski ugovori koji angažiraju umjetnike da li izvođače, da li umjetnike u autorskom timu na dva mjeseca, dva i pol mjeseca koliko traje proces da se napravi jedna predstava. Međutim, drugo pitanje je pitanje ugovora o djelu ti ugovori dakle ugovori na određeno su ugovori dakle želim govorit o ugovorima na određeno oprostite, spomenula sam ugovor o djelu. Dakle, oni su bili rekla bih bolje zakonski određeni u sadašnjem postojećem Zakonu o kazalištima jer su propisivali i ovaj minimalni rok i ja vjerujem ukoliko postoji dobra volja u ministarstvu da će se prihvatiti amandmani kako bi se i taj minimalni rok sveo na godinu dana.

iz ministarstva ne potvrđuje imenovanje i razrješavanje intendanta i što kazališno vijeće dakle vraćeno mu je ono da prati zapravo program izvršavanje programa rada kazališta, ali evo nikako to prebacivanje ovlasti sa predstavničkog na izvršno tijelo i vi se slažete da to zapravo nije, nije dobro i da neki način miče ipak javnost iz praćenja rada kazališta. Hvala.

ja sam o tome govorila i na raspravi o Zakonu o kulturnim vijećima ponavljam to isto i na prvom čitanju i sada u Zakonu o kazalištima, ja smatram i mi smatramo i struka smatra da je stavljanje sve u ruke izvršne vlasti, dakle imenovanje kako ravnatelja tako i nadzora u smislu kazališnog vijeća samo jednom čovjeku sasvim sigurno korak natrag u demokratizaciji nekakvih procesa koje bismo očekivali. I zbog toga ćemo isto tako podnijeti amandman na to budući da ponavljam što sam rekla u raspravi u ime kluba da je u ingerenciji upravo predstavničkog tijela da osniva ustanove, pa po Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi pa bi onda bilo logično upravo da predstavničko tijelo osnivača imenuje i članove kazališnog vijeća koji nadziru rad ravnatelja. Hvala vam. Sada će govoriti poštovani zastupnik Andro Krstulović Opara. Uvaženi g. potpredsjedniče, kolegice i kolege U svojoj raspravi u ime kluba i putem replika sam jasno kazao zbog čega ovaj zakon treba donijeti, zbog kratkoće vremena sada želim govoriti samo o jednome članku i to čl. 27. koji jasno demantira pokušaje oporbe koja je bezuspješno tvrdila da se intendante ne može smijeniti te da oni postaju apsolutisti. Da su čitali zakon onda bi pročitali prvi stavak čl. 27., a koji kaže da „Kazališno vijeće ako isto ne prihvati godišnje programsko i financijsko izvješće intendanta odnosno ravnatelja da ga izvršno tijelo odnosno gradonačelnik može smijeniti“, dakle taj sigurnosni važni, kontrolni mehanizam postoji, pitanje je odgovornosti. E sad, budući da isti taj članak u narednim stavcima jasno utvrđuje i sprječava samovolju političara koja se očitovala nasilnim i pokušajem prijevremenog smjenjivanja intendanata u Splitu i Rijeci. Znamo da je gradonačelnik Splita naumio smijeniti intendanta pod opravdanjem što nije ispunio program, kojeg li licemjerja. Nije ispunio program jer je bio covid, kada su sva kazališta u svijetu stala pri čemu, evo ističem i stvar, 11. svibnja smo izašli iz punog covida, već 17. svibnja predstava „Laponija“ u splitskom HNK okuplja gledatelje i to nije dovoljni razlog da se nekome oda priznanje. Uspješno provedeno „Splitsko ljeto“ te 2020.g. ne samo da je bilo iznimno kvalitetno, što su kasnije i nagrade hrvatskog glumišta potvrdile, nego je pridonosilo i iznimno dobroj turističkoj sezoni u Dalmaciji i Splitu i poslalo pozitivnu sliku i to nije bilo dovoljno, gradonačelnik ga je naumio smijeniti i da nije bilo instituta protiv kojeg se protivim osobno da ga se ukida, ministrica je stavila pravo veta i onemogućila je tako nasilno smjenjivanje intendanta u Rijeci i Splitu. Za uzvrat sud je kasnije potvrdio u slučaju Rijeke da je ministrica imala pravo, potvrdit će da je imala pravo i u slučaju Split. Nasuprot tome gradonačelnik i dalje provodi retorziju i dovodi u situaciju splitsko kazalište da ne želi odobriti neka nužna kadrovska imenovanja mini…, kako bi kazalište normalno funkcioniralo. Sa ovim člancima se sprječava samovolja političkih silnika, omogućuje se kvalitetno i normalno financiranje i što je najvažnije omogućuje se i sufinanciranje od strane države tih HNK-a na mandatnome razdoblju, dakle ne iz godine u godinu, a čuli smo danas da pojedini gradovi između kojih nažalost i Split još nije donio rješenje, rješenja o natječajima financiranja programa i postavlja se pitanje kako jedan čelnik kulturne ustanove odnosno kazališta može planirati godinu kada mu osnivač nije poslao novac i opet se krši zakon i to se ovdje, to se ovdje ne spominje. Dovodimo u situaciju zapravo kazalište da politički silnici sa sadašnjim zakonom mogu utjecati na, utjecati na zakon, na funkcioniranje kazališta. Ovaj zakon čl. 27. zapravo omogućuje bolju, samostalnu i kvalitetnu kreaciju svakog pojedinog kazališta, a tako i intendanta odnosno ravnatelja nasuprot ovim političkim silnim, silnim utjecanjima i praktički utjecajem političara na rad samog slobodnog kazališta. Ovaj zakon zaštićuje i kazalište od samovolje političara, omogućuje im slobodni rad i daje im mogućnost kvalitetnog financiranja. Mogao bih govoriti još puno o tome, zakon je dobar, zakon omogućuje radno pravna, radno pravne elemente koje omogućuje i svim djelatnicima u kazalištu da mirnije žive i djeluje, omogućuje im, to ću ponoviti po ko zna koji put, da nakon 4.g. ugovora na određeno vrijeme mogu i moraju dobiti ugovor na neodređeno vrijeme, da ih se ne drži kao što je ovakav zakon omogućivao po 20.g. bez ugovora. Ovaj zakon valja podržati, ovaj zakon treba usvojiti, ovaj zakon će omogućiti slobodnu i kvalitetnu kreaciju na korist kazališta i njegove publike, hvala. nemojte uteći, poštovani zastupniče ostanite molim vas, imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Pocrnić Radošević. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Opara, u RH djeluju 32 javna kazališta i 214 privatnih kazališta, a imamo i 5 nacionalnih kazališta, to su u Zagrebu, Osijeku, u Splitu, Rijeci i Varaždinu, nažalost u nekim županijama niti nemamo javnih kazališta, ali neću sad o tome. Odredba čl. 28. kaže da su nacionalna kazališta dužna međusobno surađivati, stvarati koprodukcije i poticati gostovanja na temelju reciprociteta i zajedničkog interesa. Pa koji su po vama pozitivni učinci ove odredbe s obzirom na teritorijalnu dostupnost kazališnih sadržaja svim građanima RH? Hvala. **Reiner, Hvala g. potpredsjedniče. Uvažena kolegice, hvala što ste ukazali na ovaj čl. 28., da istina je i ministrica je danas govorila o tome da Konzorcij HNK-a nužno sada mora raditi koprodukcije, ali se ovim člankom utječe i na to da i ostala kazališta djeluju kroz sustav koprodukcija koje će biti sufinancirane od strane osnivača, ali i kroz programska sredstva od strane ministarstva, čime se omogućuje i da u sredinama koje nemaju jake kazališne kuće imaju prigodu vidjeti iznimna ostvarenja, iznimna gradova, drugih mjesta, a osobito HNK-a. Ovo je jedna od vrijednih odredbi koja će sasvim sigurno biti pozdravljena od publike. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo vi zapravo govorite iznutra, bili ste gradonačelnik i znate kako funkcionira kazalište, inače ste i umjetnik po svom određenju i meni doista nije jasno da gradonačelnik koji je izabran većinom, voljom građana, znači preko 50% glasova je dobio, da on nema, nema ovaj mogućnost birati u odnosu na gradsko vijeće koje može biti disfunkcionalno. U većini slučajeva kad gledate u zadnje vrijeme kako se bira, znači čovjek sa 3% uđe u gradsko vijeće i on bi trebao imati veću političku težinu i izabrati ravnatelja nego, nego gradonačelnik. Al kad smo kod toga već politike, ja dolazim iz županije gdje ima 20 srednjih škola i jedan učenički dom i znate koliko ima ljudi iz HDZ-a?

Želi se omogućiti intendantima da imaju sigurnost u djelovanju u mandatu za kojega su dobili, a ne da budu podložni ponekad i disfunkcionalnim vijećima koje nisu odgovorne za funkcioniranje grada kao što je to čovjek sa punim mandatom gradonačelnika. Dakle, ovaj zakon omogućuje intendantima da mirno rade, a kad se tome pridodaju i ostali članci koji im omogućuju i mandatno sufinanciranje i financiranje, onda je potpuno jasno da taj profesionalac može imati potpuni mir i izostanak bilo kakvog silovanja od strane politike.

u biti ovdje u Saboru želi umanjiti ovo što ovaj zakon donosi. Ja bih rekao da ovaj zakon po prvi puta definira određene stvari koje su stvarno bile zakinuti su umjetnici bili za određene stvari koji se ovim zakonom ne poboljšavaju, nego im se po prvi puta daje status. Riječ je naravno i o plesnim umjetnicima, riječ je o nacionalnom ansamblu Lado, riječ je o ugovorima koji su do sada trajali po 16 i 20 godina da bi se došlo do ugovora na neodređeno vrijeme. Prema tome, ja bih rekao da ovaj zakon u biti konačno rješava ono što je najbitnije, a to da umjetnik zna svoj status već na početku svoje karijere, a ovo da se ovlasti spuštaju na razinu izvršnih tijela lokalnih samouprava mislim da je dobro. Tome svi težimo da decentraliziramo državu, da upravo oni koji su birani na neposrednim izborima imaju tu snagu autoriteta koju mogu iskoristiti ako treba i u kulturi. Uvažen kolega Ivanoviću dobro ste podcrtali. Potrebno je osigurati mir, stvaralački mir svakom umjetniku, a on ga ima ukoliko ima stabilnost, a stabilnost se jamči kroz dva važna važna elementa koji ovaj zakon donosi a to je imenovanje od strane izvršne vlasti, odnosno od gradonačelnika koji je dobio puni mandat na četiri godine. I druga važna stavka je sigurnost financiranja, a to je ono što je predviđeno u ovome zakonu, a to je da se sufinanciraju programi od strane države, a time se obvezuju i lokalna samouprava, odnosno osnivači u mandatnome razdoblju. Ne od godine na godinu, pa dolazimo do situacije da imamo ovo što imamo danas, a to je da pojedini gradovi među kojima Zagreb i Split još nisu donijeli rješenje o programima za ovu godinu pri čemu evo ušli smo duboko u godinu intendanti niti, sami umjetnici ne znaju što će im biti financirano. To su ti nemiri koji se ovim zakonom dokida. Zahvaljujem. Uvaženi kolega ne slažemo se oko uloge osnivača u smislu izvršne vlasti i predstavničke vlasti. Vi ste spomenuli političke silnike, pa evo ja doista mislim da stavljanje u ruke biranje, tj. imenovanja i ravnatelja i Kazališnog vijeća koje je tijelo koje bi trebalo nadzirati rad ravnatelja u ruke jednog i samo jednog čovjeka doista se otvaraju vrata mogućnostima da se razviju politički silnici, ovi kak' ste rekli silnici. Da zato i zato zagovaramo da se biranje, imenovanje

a meni pričinja zadovoljstvo da vi kao ugledna umjetnica se slažete sa najvećim dijelom teksta ovog zakona što je zapravo dobro, ovaj element koji govorite o silnicima i o mandatima gradonačelnika potpuno je jasno s mog stajališta i sa svog vlastitog iskustva da se silništvo može spriječiti odgovornošću koje gradonačelnik mora provjeriti na sljedećim izborima odgovornost, demokratski izabranog čelnika koji je odgovoran za rad važnih institucija, pa tako i kazališta. To je jedini element koji omogućuje izravnu odgovornost gradonačelnika. Ako publici ne odgovara intendant tko mu je kriv gradonačelnik … …/Upadica Reiner: Hvala./… … a ne neko široko tijelo koje skida sa sebe odgovornost. Kolegica Raukar-Gamulin digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Uvaženi predsjedavajući biste li bili toliko ljubazni da mi kažete koja mi je to povreda, ne bih htjela izgubiti ako biste bili ljubazni. …/Upadica Reiner: To vam je druga povreda./… Zahvaljujem vam na usluzi, ljubazni ste zaista. moram ipak reagirati po članku 238. omalovažavanje. Ja sam vrlo jasno i precizno govorila što pohvaljujem, što prihvaćamo, što odobravamo, čemu plješćemo ako želite, ali ipak nemojte molim vas izvrdavati moje riječi i reći da je to većina jer to nije. Evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, hvala lijepa. To je naravno za opomenu, jer je bila replika. Poštovani zastupnik Šašlin. Hvala gospodine predsjedavajući, poštovani kolega Opara pa iz vaše rasprave doista je vidljivo da vrlo dobro, jako dobro poznajte problematiku hrvatskih kazališta. Isto tako vidljivo je da ste i proučili ovaj prijedlog zakona, odnosno prijedloge koje i rješenja koja on nudi da bi se stanje popravilo. Iz vaše rasprave mogu zaključiti da u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu postoje određeni problemi koji su baš vezani na neki način i uz izmjene ovoga zakona, pa bih vas molio da i zbog nas ovdje u Hrvatskom saboru, ali i općenito zbog hrvatske javnosti malo pobliže obrazložite odnosno pojasnite tu problematiku odnosno stanje u Splitu odnosno kazalište u Splitu. **Reiner, Željko Hvala kolega Šašlin, trebalo bi puno vremena da bi objasnio tu kompleksu situaciju koja je prouzročena silnošću, silnikom i takvim silovanjem zapravo procedure. Sud je u slučaju Rijeke dao za pravo ministrici da će i u slučaju Grada Splita. Pričat ćemo o tome, već smo puno o tome pisali, ali reći ću samo slijedeće. Onemogućen je slobodni rad intendanta političkom voljom jednog gradonačelnika koji ga ne želi imati jer nije iz njegove opcije. To je loše. Ni jedan intendant ne bi trebao pripadati nikakvoj političkoj opciji nego služiti gledateljima i svojim glumcima. I dopustite da kažem kolegici Urši Raukar, ni jednog trenutka mi nije palo napamet vas omalovažiti. Nažalost Članak 238. predviđa stavku omalovažavanje pa ste se tog uhvatili vjerujem da to i ne mislite jer ni jedan trenutak u svom djelovanju nisam se nikada

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena ministrice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege, ja bi rekao da evo prisutnost saborskih zastupnika nekako najbolje govori o tome da je ovaj zakon dobar prije svega za one ljude na koje se on odnosi. Nema više rasprave koja je bila u prvom čitanju. Ovo drugo čitanje i konačni prijedlog zakona jasno govori da je Ministarstvo kulture i medije odnosno evo ministrica Koržinek Obuljen i njezini suradnici napravili zakon koji konačno daje kazališnim umjetnicima odnosno svim ljudima koji su vezani za umjetnost ono što ta umjetnost u biti treba biti. Ovdje je bilo ljudi koji su govorili da je ovaj zakon katastrofalan, da će ovaj zakon zatrt hrvatsku kulturu. To su bile po meni vrlo opasne izjave ljudi koji ih ne bi trebali izgovarati bez obzira što dolaze iz nekih drugih političkih opcija. Jedan podatak koji mislim da je bitan. Kreativna industrija u RH sudjeluje u BDP-u sa 4,4% da kažem da osnovna poljoprivreda sudjeluje sa 3,6%. Prema tome, sve ovo što radi Ministarstvo kulture i medija odnosno Vlada RH u ovih proteklih 7 godina, a kada je u pitanju kultura naravno jasno pokazuje da ima viziju i da stremi ka onom cilju kojeg želi ostvariti, a to da umjetnici u Hrvatskoj konačno znaju na čemu su. Samo nekoliko stvari iz ovog zakona koje su vrlo, vrlo bitne. Govorili su o njima ovdje zastupnici i uvažena zastupnica Sabina Glasovac koja je krivo govorila kada je u pitanju izračun mirovina, mirovina, plesnih umjetnika i baletnih umjetnika. Oni se određuju po općim propisima i neće doći do ove kataklizme o kojoj je govorila uvažena kolegica Sabina Glasovac. Konačno ti ljudi koji su nakon 16 i 20 godina rada na određeno vrijeme konačno će nakon 4 godine moći potpisivati ugovore na neodređeno vrijeme. ovdje iznijela ministrica kulture jutros, a vrlo mislim da je bitan kada smo rekli da će ovim zakonom jedan dio, jedan umjetnika, plesnih umjetnika ići naravno u mirovinu i da će pojedini ansambli ostati bez plesača, bez balerina, baletana, jasno vas je razuvjerila ministrica Obuljen sa podatkom koji je rekla da je HNK odnosno balet HNK u Zagrebu već raspisao javni poziv za odabir određenih odnosno jednog broja plesača gdje se u prvih 10 dana javilo 550 zainteresiranih ljudi. a natječaj još je otvoren punih 30 dana. Prema tome, mislim da ovaj zakon po prvi puta u ovih 16 godina kako nije mijenjano odnosno 17 godina od 2006. zorno pokazuje gdje želimo da da hrvatska kultura bude. I ono što je posebno bitno, a bitno je za one ljude koji ne žive u Zagrebu, Rijeci, Splitu ili Osijeku nego žive u manjim gradovima, a ova koprodukcija o kojoj je uvažena ministrica govorila upravo želi to da naše nacionalne kazališne kuće uđu i u puno manje gradove od ovih 4 ili 5 velikih gradova koliko imamo u RH. Mislim da je to vrlo, vrlo važno jer u biti kultura je ta koja treba stvarno kapilarno ući i u najmanje mjesto u RH. Prema tome, mislim da je vizija ministarstva da dođe do ovog konačnog Zakona o kazalištima samo dio one priče koje ministarstvo čini i radi. Prije godinu dana smo raspravljali o Zakonu o autorskim i srodnim pravima, vrlo teškom zakonu, no ministarstvo i evo ministrica imaju snage doći sa prijedlogom i upravo se vraćam na početak svoje rasprave, ovaj broj zastupnika najbolje kazuje da je ovo dobar zakon jer da je loš onda bi ovdje bilo u sabornici još barem 30 ili 40 zastupnika koji bi to pokušali dokazati da je ovo loš zakon, a ostalo nas je tek nekoliko. Hvala lijepo. Prije replika pozdravimo na galeriji učenice i učenike Islamske gimnazije Dr. Ahmeda Smajlovića. A sada će prvu repliku imati poštovani zastupnik Šimić. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega, evo ja bi htio nekoliko stvari prokomentirati s vama, prvo je status Ansambla narodnih pjesama i plesova Hrvatske Lado koji se evo nakon puno vremena upravo ovim zakonom se rješava njegov status, ali također i status svih djelatnika i umjetnika koji djeluju u Ansamblu Lado, uključujući njihova prava za zasnivanje radnog odnosa naravno umirovljenje, ali i ranije spomenutu prekvalifikaciju sukladno pravima svih drugih kazališnih djelatnika i umjetnika. Također htio bi još jednom iskomentirati upravo stavku koju nosi ovaj prijedlog zakona koja se tiče kazališnog vijeća koje je zaduženo za kontinuirano praćenje rada i to i financijskog i programskog i kadrovskog. Ono predlaže ravnatelju odnosno intendanta nositelju izvršene vlasti i mislim da tu sve je posloženo baš kako treba. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Evo mogu krenuti od ovog posljednje uvaženi zastupniče Šimić, cijelo vrijeme se ovdje želi nametnuti teza kako je to prevelika ovlast stavljanje u ruke lokalnih čelnika. Pogrešno. Zašto biramo neposredno načelnike, gradonačelnike i župane? I druga teza koja se nameće da u biti ministrica želi imati šapu nad svima i ako ona nekoga ne imenuje taj neće biti izabran za intendanta. Netočno. Ministrica bira samo dva čovjeka, to je intendant HNK u Zagrebu i to u Zagrebu i to je ravnatelj Nacionalnog ansambla Lado i to je sve. Sve drugo ona potvrđuje svojom odlukom ono što su donijeli čelnici izvršne vlasti. Lado kao nacionali ansambl kao ponos hrvatskog folklora konačno je ovim posebnim propisima došao i u Zakon o kazalištima. To je dobro, to je pomak koji se nije usudio niko napraviti u ovih posljednjih 17 godina, evo sada ćemo o tome u petak …/Upadica Reiner: Hvala./… i konačno tim ljudima dati status koji im pripada. Hvala vam lijepa. Poštovani kolega Ivanoviću vi ste zapravo u svojoj pojedinačnoj raspravi onako posredno istaknuli koja je ustvari uloga kazališta u odnosu i na društvo u odnosu na publiku i zapravo kazalište ne samo da zabavlja, to nije jedina uloga, kazalište treba između ostaloga i obrazovati svoju publiku i intrigirati i preispitivati društvena događanja pa ako ako treba i na satiričan način jer na taj način intrigira svoju publiku i zapravo kazalište treba stvarati i promicati kulturnu sliku i društva i i općenito ozračja u društvu. I drago mi je da ste spomenuli ovaj podatak o udjelu kreativne industrije u ukupnom BDP-u, to je više od 4% i ono što je važno naglasiti dakle spuštanje ovlasti izbora i ravnatelja i intendanta na razinu izvršnih tijela, na razinu osnivača koji zapravo treba radu kazališta jamčiti stabilnost …/Upadica Reiner: Hvala./… i Hvala lijepo uvažena zastupnice Bedeković. Da, ja bi rekao da ove tri stvari koje ste vi ovdje spomenuli u biti se ocrtale su ovu današnju raspravu između dva čitanja, između prvog i drugog čitanja i u biti nekako su meritum cijelog ovog zakona dobro su po meni apostrofirane i podcrtane u ovom zakonu i u biti određuju upravo to da kreativna industrija u Hrvatskoj može napraviti, a ona je stvarno postigla enorman napredak u zadnjih četiri ili pet godina samo taj podatak da čini negdje preko 4,3, 4,4% BDP-a ukupnog u RH jasno kazuje da tu itekako ima i života i živosti. No da bi to bilo onako kako želimo moramo imati zakone koji tim ljudima garantiraju ona prava s kojima će moći sve ono što žele artikulirati, na kraju krajeva i ostvariti.

prijedlog ovog zakona donosi doista niz izmjena koje su prije svega u interesu uposlenika kazališta odnosno kazališnih umjetnika itd. znači od reguliranja njihovog prava odnosno mirovinu, od beneficiranog radnog staža, od mogućnosti prekvalifikacije odnosno tzv. druge karije kroz školovanje za tu drugu karijeru itd., niz znači stvari koje su prvenstveno u interesu tih djelatnika kazališta. E sad, vidimo ovdje da oporba uglavnom primjedbe iznosi na to tko imenuje odnosno tko je odgovoran, da li predstavničko tijelo ili izvršno tijelo odnosno gradonačelnik. Iskreno rečeno moj dojam je da oporba to govori iz razloga zato što ustvari i nemaju nikakvih ozbiljnijih primjedbi na ovaj zakon nekakvih osnovanijih primjedbi, to je vidljivo na kraju krajeva iz njihove prisutnosti ovdje, vidimo ima svega troje zastupnika nazočnih to pokazuje njihov ustvari interes i njihovu svrhu ovdje ove rasprave. …/Upadica Reiner: Poštovani Hvala lijepo. Ja bi rekao da svi oni koji su zainteresirani su vjerojatno prisutni ovdje i žele to pratiti. No ono što nije dobro, ovaj zakon je puno kompleksniji od ove jedne ili dvije odredbe koje su se ovdje skroz spočitavale, a to je dal je to predstavničko tijelo, da li je to izvršna vlast. I ministrica je jasno i decidirano rekla, ko sprječava da izvršno tijelo da predstavničkom tijelu ili da predstavničko tijelo od izvršnog tijela traži da raspravi o bilo čemu. Mislim da to uopće nije ono oko čega bi se ovaj zakon trebao vrtiti, ovaj zakon je u biti na određeni način nakon 17 godina donosi povijesne stvari prije svega za umjetnike iz ovog segmenta društva. Prema tome, evo na kraju želim još jednom čestitati ministrici kulture, Vladi RH, svim njenim suradnicima, stručnoj skupini koja je radila na ovom zakonu javnoj komunikaciji i svim ljudima koji su došli do ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS, uvažena ministrice sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. puno već od jutra raspravljamo o jednom važnom zakonu koji se nakon 2006.g., nakon prvog njegovog dakle izdanja donosi evo punih gotovo 20-tak godina i zapravo ono što mislim da je važno naglasiti da je osnovna ideja ovog zakona prije svega očuvati sustav, dakle kazališni sustav koji imamo dosada izgrađen u RH, a da se a da se pri tom vodi računa o organizaciji rada i funkcioniranju kako nacionalnih kazališta tako i onih manjih kazališta na lokalnoj odnosno regionalnoj razini, više puta je to bilo naglašeno, pa je i sama ministrica u svom uvodnom izlaganju i kasnijim obraćanjima vodeći pri tom računa o teritorijalnoj ravnomjernosti i regionalnoj dakle zastupljenosti, a jedno takvo malo kazalište nalazi se i u mojom Virovitičko-podravskoj županiji, a radi se o Kazalištu Virovitica, jednom kazalištu sa tradicijom dugom 70.g. i sa vrlo vrlo uspješnim programima i glumcima i upravo bih evo preostale minute moje pojedinačne rasprave htjela iskoristiti da progovorim nekoliko riječi o više od 7 desetljeća neprekidnog profesionalnog rada Kazališta Virovitica koje je taj dugi dugi niz dakle gotovo 7 desetljeća opstalo prije svega zahvaljujući bezrezervnoj potpori građana Virovitice, bezrezervnoj potpori publike, a onda i potpori osnivača, a to su grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija i svakako kroz te silne godine naši kazališni umjetnici, naši glumci virovitički su svojim sugrađanima sve to tijekom godina vraćali prije svega umjetničkom kvalitetom, a onda i brojnim predstavama i evo jedan podatak. U tih više od 7 desetljeća postojanja odigrano je više od 4 stotine premijera i prikazano negdje preko 10 tisuća kazališnih predstava Kao što sam rekla osnivači grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija, a svakako kazalište ima i jaku potporu Ministarstva kulture koje je prepoznalo kvalitetu ovog kazališta, a koristim prigodu zahvaliti ministrice vama na tome što ste prepoznali kvalitetu umjetničkog ansambla Kazališta Virovitica koje danas broji 11 glumaca i cijelo vrijeme dakle se kontinuirano pomlađuje mladim glumcima koji zaista rado dolaze u Viroviticu i stapaju se u skladnu cjelinu s domaćim ansamblom i uz ustaljenu brojku od 5 premijera i negdje oko 150 i predstava u sezoni polovica tih predstava odigra se u Virovitici i ako to statistički gledamo onda treba reći da gotovo svaki građanin barem jednom godišnje pogleda predstavu, mislim na svakog građanina grada Virovitice, a ostatak izvedbi odigra se u ostalim dijelovima Hrvatske, a često i izvan nje i baš je evo takva repertoarna politika u posljednjih 15-tak godina Virovitičko kazalište ja bih rekla ucrtala u sve mape hrvatskog kazališnog života i svakako omogućila sudjelovanje na praktično gotovo svim domaćim kazališnim festivalima, a svakako Virovitičko kazalište i u posljednjim 10-tak godina osim u Hrvatskoj nastupa i na brojnim inozemnim festivalima, od Kine, Rusije, Armenije, Turske, Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Slovenije, Makedonije, BiH itd. i svakako da su i nastupi virovitičkih glumaca u posljednjim godinama zapaženi i dobro ocijenjeni i od eminentnih hrvatskih i stranih kazališnih stručnjaka. A evo ja ću samo, zaista moram još to evo za kraj napomenuti i istaknuti. Između ostaloga brojne nominacije i broje nagrade, pa i nagrade hrvatskog glumišta između ostalog za 2021. naša Blanka Bart dakle nagrada hrvatskog glumišta za 2006. naš Goran Koši, a podsjetit ću i napomenuti na 58. festival, Filmski festival Pula na kojem je naš glumac Virovitičkog kazališta Draško Zidar nagrađen Zlatnom arenom za najbolju glavu ulogu u filmu „Kotlovina“. Moglo bi se još puno toga nabrojiti o Virovitičkom kazalištu. Samo ću reći u tijeku je „Virkas“ dakle jedna sjajna kazališna smotra koju već 19, a slijedeće godine će biti krupna obljetnica 20.g. organizira Virovitičko kazalište i dakle u punini ispunjava ono što jedno lokalno s naznakama regionalnog kazališta treba ispunjavati…/Upadica Reiner: Hvala/…a to je njegovanje i obrazovanje, izobrazba publike, hvala Hvala. Poštovana kolegice Bedeković, za funkcioniranje javnih kazališta i kazališnih družina značajna su i kazališna vijeća, imaju 5 ili 7 članova, to je zakonom propisano isto kao i sastav, pa se tako jedan član npr. bira iz redova kazališnih umjetnika zaposlenih u kazalištu, jedan iz ostalih zaposlenika kazališta, a za članove koje imenuje osnivač biraju se istaknuti kulturni djelatnici, znanstvenici, nastavnici, pravni i ekonomski stručnjaci. Čl. 23. predviđa da se za člana kazališnog vijeća može imenovati osobu koja ima završenu visoku razinu obrazovanja. Bilo je tu i nekih prijedloga u prvom čitanju da se ta odredba makne, smatrate li da je ova odredba ipak korak prema podizanju kompetentnosti s obzirom da kazališna vijeća nadziru rad ravnatelja ili intendanta, te kontinuirano prate umjetnički i financijski i programski rad kazališta, pa molim vaš komentar. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa kolegice na ovoj replici, ovo je jako važno pitanje. Ja sam i sama svojevremeno bila članica kazališnog vijeća upravo Kazališta Virovitica i zaista svjedočim koliko je važan sastav članova kazališnog vijeća bilo iz redova glumaca, iz redova osnivača, iz redova ostalih istaknutih stručnjaka dakle u, u tom području i važan je taj čl. 23. dakle kojim se propisuje stručna sprema kao što ste vi rekli članova kazališnog vijeća i propisuje se najmanje dakle završen diplomski, diplomski studij sveučilišne razine i dobro da ste to spomenuli i ja sam to mislila i reći ću to u svom, u završnoj raspravi u ime kluba. Tu bi trebalo staviti još jednu odredbu, dakle osim završenog sveučilišnog i završen stručni diplomski studij kako bi se, dakle ovaj članak … …/Upadica Reiner: Hvala./… … uskladio sa Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice prije svega čestitam na radu Virovitičkom kazalištu i želim puno uspjeha prilikom daljnjeg rada i konzumiranja zakonskih odredbi koje će ovaj zakon donijeti. Kroz ovaj zakon vidimo da je puno toga definirano od kazališnih djelatnosti, ustroja, organizacije kazališta, financiranje kazališta. Naravno jedan značajan dio se tiče i samih odnosa zaposlenika, odnosno djelatnika i naših umjetnika u njihovom radnom odnosu što kroz niz zakona tako i ovaj zakon pokazuje jednu veliku socijalnu osjetljivost i Vlade Republike Hrvatske, ali naravno i Ministarstva kulture za sve naše umjetnike koji će ovaj zakon također konzumirati. Evo hvala lijepa. Prije svega hvala vam evo što ste prepoznali Virovitičko kazalište, ja ću dodati i još jednom naglasiti da je Virovitičko kazalište zaista kroz 70 godina svog neprekidnog profesionalnog rada do danas postao kulturni brend kulturni brend grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije zahvaljujući maru osnivača i vođenju brige o osnivaču, o ovom sjajnom kazalištu i sjajnoj glumačkoj postavi. Odgovor na drugi dio vašeg pitanja vezan za zaposlenike, dakle djelatnike kazališta za naše kazališne umjetnike, dakle ja smatram da je ovo jedan moderni zakon i to će biti ostavština ministrice kazališnoj umjetnosti prije svega moderni zakon koji štiti kazališne umjetnike, štiti u radno-pravnom smislu, dakle poboljšava kvalitetu kazališne djelatnosti i u konačnici unaprjeđuje kazališni sustav, daje mu stabilnost. Sada će govoriti poštovani zastupnik Rade Šimičević, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnikom, kolegice i kolege vladajući, kolegice iz oporbe. Evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o kazalištima i jasno postavlja se pitanje zašto ovaj zakon. Zakon koji se nije mijenjao 2006. on zasigurno treba iznjedriti nove ishode u kazalištu. Ovdje je netko citirao malo prije, pa ću i ja: „Imajući u vidu razvoj suvremene umjetnosti, kulture, obavljanje kazališne djelatnosti potrebno je prilagoditi novim okolnostima i novim uvjetima. Dakle, Zakon o kazalištima iz 2006. onaj tko se je tad rodio on zapravo konzumira sad to kazalište i normalno da su nastali novi uvjeti u prostoru u kome i živimo. Dakle, prilagođavamo kazalište novim konzumentima. Jasno i poteškoće koje su su bile u organizacijskom i financijskom smislu trebalo je to ispraviti i jasno razgraničiti ovlasti intendanta, odnosno ravnatelja i Kazališnog vijeća. Već smo kazali da na području Republike Hrvatske imamo pet nacionalnih kazališta, 32 javna kazališta i 214 privatnih kazališta. Kako se oni financiraju? Pa oni se financiraju iz programa javnih potreba u kulturi koje objavljuje ministarstvo, ali isto tako iz jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova i županija. Isto tako dodatne financije mogu se ostvariti iz drugih proračunskih i izvan proračunskih korisnika. Na žalost ovdje moram uputiti kritiku jedinicama lokalne i regionalne samouprave što zapravo ne donose svoje planove na vrijeme, jer već je godina davno počela, a neki gradovi i županije nisu donijele program financiranja. Ono što isto tako ovdje valja naglasiti je da je Ministarstvo kulture sufinanciralo kazališnu djelatnost u 2019. sa preko 20 milijuna kuna. U 2020. i 2021. to je nešto smanjeno s obzirom da smo imali covid krizu i jasno da kazalište nije moglo funkcionirati na način na koji inače funkcionira, ali kazališni djelatnici oni su se potrudili na bilo koji način ponuditi sadržaje svojim konzumentima. Ono što sam htio ovdje napomenuti, jasno neki su pročitali zakon, neki nisu a što kaže članak 12.? Znači kazalište i kazališne družine dužne su čuvati dokumentirano i arhivsko gradivo u skladu sa propisima o zaštiti arhivskog gradiva To nije bilo u ovom zakonu. Dalje, u članku 18. stavak 1. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog ministra nadležnog za kulturu i gradonačelnika grada Zagreba, a dalje u članku 19. stavak 1. ravnatelj javnog kazališta i javne kazališne družine čiji su osnivači županija, grad Zagreb, gradovi i općine imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača na prijedlog Kazališnog vijeća. Do sad je to bilo zakonodavno tijelo, ovdje se stvorila određena tenzija slaganje, neslaganje. Gledajte, uvijek se može polemizirati o tome koliko može Gradsko vijeće, Županijsko vijeće odnosno župan ili gradonačelnik. Ako idemo sa namjerom izabrati ljude koji su stručni, koji mogu realizirati određene kulturne sadržaje, onda zasigurno da ne bismo trebali gledati kroz političku prizmu, nego jednostavno je li netko sposoban ili nije sposoban. Isto tako uredio se status ansambla Lado, smanjilo, smanjilo se ovaj rad na određeno vrijeme i mislim da ovaj zakon, još sam zaboravio spomenuti prekvalifikaciju. Ja mislim da su 4 godine sasvim dovoljne ako je neko završio određeni fakultet onda s obzirom da mu treba prekvalifikacija 2 godine da su 4 godine sasvim dovoljne da bi se postigao onaj rezultat koji treba.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega jedan od važan segment u radu kazališta posebno onih manjih u manjim mjestima sa manjim brojem stalno zaposlenih glumaca i djelatnika, a da bi napravili što kvalitetniji program, što bolje predstave je i međusobno povezivanje, udruživanje, izrada koprodukcija, znači zajedničkih predstava, evo to je nešto što recimo slavonski kazališta već nekoliko godina rade uz jednu dobru potporu ministrice kulture i ministarstva. mislim da je to nešto što je važno upravo zbog kvalitetnih financiranja, manje sredstava, a bolje i više predstava. Kako vi na to gledate odnosno kakva su iskustva u vašem području? Hvala.

I ja isto tako sam bio jedno vrijeme član kazališnog vijeća u Zadru i znam da ljudi stvaraju predstave i da zapravo gostuju po svim dijelovima lijepe naše i to je izvrsna stvar i tako zapravo treba i nastaviti. Pa onda sama iskustava kad se susreću glumci, umjetnici mogu oplemeniti svoju djelatnost, dobiti novu ideju, novu viziju da bi stvorili jednu novu predstavu.

Hvala. Poštovani kolega Šimičević osvrnula bi se i na značajne promjene koje ovaj prijedlog zakona donosi i vezano uz status kazališnih umjetnika, a koji su svakako stup kazališnog djelovanja. Ministrica je napomenula da nije bilo primjedbi kazališnih umjetnika između dva čitanja što svakako je pretpostavka da su zadovoljni odredbama. Na primjer dosada nisu dobijali ugovore na neodređeno svi, ali sada nakon 4 godine provedene u nekoj, nekoj ustanovi moraju, mora im biti ponuđen ugovor na neodređeno, poboljšava se i status umjetnika kojima se nakon određenog vremena smanjuje ili gubi sposobnost za rad, mogućnost prijavljenog umirovljenja, ali isto i tako rad na pola radnog vremena. Spomenuli ste i sami da se značajno uređuje i institut prekvalifikacije kojim će, kojim baletni i plesni umjetnik imaju pravo na punu plaću 4 godine, ali dobivaju i vaučer koji im osigurava poslodavac

došli do zakona u 2023. i zasigurno da je on otklonio sve one nedostatke koji su bili, bar se nadamo da je sve. A ovo što kažete da, ljudi plesni i baletni umjetnici oni, podrazumijeva se da njihov rad zapravo u 95% smatra se teškim fizičkim radom i normalno da ljudi do određene životne dobi ne mogu to raditi. I zato je ovo izvrsna stvar da ljudi mogu se prekvalificirati, steći dopunska, dopunska obrazovanja, da mogu biti i pedagozi odnosno koreografi i nastaviti u onom istom prostoru u kom su radili samo neće biti sad glavni glumci nego će stvarati nove, nove glavne …/Upadica: Hvala./… glumce i to je odlična stvar. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Šimičević, pa činjenica je i svjedoci smo da velika većina kazališnih kuća u RH vezana je odnosno na neki način radi u većim gradskim sredinama, urbanim sredinama što je i logično i normalno. moje pitanje ide u smjeru kako će ove izmjene zakona na neki način utjecati na mogućnost rada odnosno osnivanja i djelovanja kazališta i u manjim sredinama diljem RH kako bi i građani u tim manjim sredinama na neki način mogli zadovoljiti svoje kulturne potrebe.

214 privatnih kazališta, 32 javna kazališta mislim da kazališna trupa uvijek može doći u malu sredinu, ponuditi određene kulturne sadržaje da bi jednostavno oni mogli isto tako biti konzumenti kulture kao i oni u većim sredinama odnosno u bogatijim sredinama koje mogu imati, imati svoje kazalište. Dakle, kultura ne bi trebala biti skupa i kultura bi trebala biti dostupna svima i zato pozivam ministricu da još iznađe načina kako bi se još oplemenilo kazalište i kultura. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo velikim dijelom mi je kolega Šašlin ukrao pitanja pa ja bih, ja bih ovaj osvrnuo se na jedan dobar primjer HNK Split i možemo slobodno reći jedne decentralizacije kulturnih aktivnosti. Primjerice spomenit ću svake godine u sklopu Splitskog ljeta gostovanje u Vrlici, uprizorenje opere Ero s onog svijeta što se pokazalo vrlo dobro kao jedan značajan događaj za cijelo to područje. Pa ja vjerujem, evo danas smo velikim dijelom govorili upravo o nacionalnim kazalištima, o ulozi intendanata i njegovih suradnika prvih, vjerujem da će upravo i ove poboljšice koje se događaju omogućiti još

još kao osnovnoškolac ja sam isto išao u Split na kazališnu predstavu, a neki put bi isto određene kazališne skupine dolazile u u moje mjesto tako da su mi to prvi susreti i to nikad neću zaboraviti. Jasno mi imamo pet nacionalnih kazališta i ono što može ponuditi Zagreb to ne može ponuditi Zadar ili Pula i normalno je da i mi sada dolazimo na određene predstave i događanja u Zagrebu. Ali isto tako iz okolnih sredina dolaze i u te sredine kao što je Zadar, Šibenik, Split, ali isto tako i gostuju, gostuju kazališta kao što je Vrlika i neka druga mjesta i to je izvrsno, samo kažem uvijek treba naći način na koji to sve realizirati. Najvažnije je imati ideju, imati inicijativu i onda će kultura doći do svakog stanovnika Hrvatske. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče evo jedno pitanje vezano sasvim za operativnu provedbu ovog zakona. Imamo ovdje radno tijelo koje će provoditi reviziju umjetničkog djelovanja i doprinosa umjetnika, nakon toga ukoliko se pokaže da taj umjetnik više ne doprinosi može ga se maknuti sa tog radnog mjesta i ponuditi mu se ugovor na drugom radnom mjestu, ukoliko ne prihvati može dobiti otpremninu. No, međutim za baletnog i plesnog kazališnog umjetnika ukoliko ne postoji potreba za obavljanje tih poslova na nekom drugom radnom mjestu može mu se predložiti prekvalifikacija. Što ćemo sa umjetnikom za kojeg ta to radno tijelo utvrdi da više ne doprinosi umjetnički dovoljno tom kazalištu tri godine prije penzije? Može sudjelovati četri godine i počne školovanje tri godine prije penzije i završava godinu dana nakon što je mogao otić u penziju. Što ćemo sa tim čovjekom?

postupiti na kraju krajeva neljudski i neprofesionalno prema čovjeku. Ono što je važno svaki zaposlenik ima plaću, ima plaću u kazalištu, nije ostao bez plaće, a sa 63 godine da sam ja intendant ja nikoga ne bi uputio na prekvalifikaciju i vjerujem da možemo pokazati toliko osjetljivosti Ne, ne, ne iz klupe molim vas./… Da, sad je to vjerojatno specifičnost, ali kažem mislim da ljudi koji dođu na takvu odgovornu funkciju moraju pokazati senzibilitet i empatiju prema ljudima. I vi ste bili rukovoditelj i ja sam bio rukovoditelj i nikad mi nije došlo palo na pamet da postupam neloše sa ljudima. Uvijek sam nastojao naći …/Upadica Reiner: Hvala./… kompromis za bilo koji problem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite.

Zapravo bi analiza replika i odgovora na repliku bila puno zanimljivija od analize odredbi samog zakona jer unatoč tome što su vladajući prihvatili neke od amandmana i to neke one malo manje problematične od prvog do drugog čitanja zakona nije se promijenila sama suština. Pa se na neki način kroz ovaj dijalog između vladajućih i oporbe pogotovo kad se govorilo o nekim kazališnim kućama jasno vidjelo da je u pravu jedna naša istaknuta kazališna umjetnica koja je zapravo i doktorirala na temi reforme kazališta, zna ministrica o kome govorim, prepoznat će njezine riječi, rekla je da je kazalište jedna od rijetkih sfera koje zapravo uopće nije proživjelo tranziciju iz sustava iz kojeg je Hrvatska nominalno prilikom osamostaljivanja izašla. I današnja rasprava zapravo i potvrđuje da sada imamo čak i veće tendencije i želju politike da kroz imenovanje intendanta i ravnatelja utječe na formiranje misli, na strukturu društvene svijesti i savjesti. I manje-više sve drugo što ste vi govorili o modernizaciji kazališta kao jedne cjeline pada u vodu s obzirom da niste otklonili one osnovne zamjerke. Pa kad kažete da vam nisam u prvotnoj replici rekla na koje se odredbe ovog zakona referira, dakle evo gdje su zamke u čl. 18. „Intendanta HNK u Zagrebu imenuje i razrješuje Vlada na zajednički prijedlog ministra nadležnog za kulturu i gradonačelnika grada Zagreba“, ali ako zajedničkog prijedloga nema dakle gdje je tu dogovor jer ako ga nema što će se dogoditi? Tada će i bez suglasnosti imenovati Vlada. Ista situacija ponavlja se i u drugim odredbama. Naime, ravnatelja javnog kazališta kojemu je osnivač RH imenuje i razrješava ministar nadležan za kulturu, to kaže čl. 19. st. 8., ako postoji netko tko je suosnivač tada će se pribaviti prethodno mišljenje. Ali ako ga nema može i bez njega. I što dalje? U daljnjim odredbama ovog zakona razrađuju se ovlasti i intendanta i ravnatelja, manje-više zakon funkcionira po sistemu posuda koje se prelijevaju iz jedne u drugu. I sve dok intendant ili ravnatelj imaju povjerenje izvršne vlasti koja ga je imenovala bez nekog mehanizma kojega može smijeniti mimo volje izvršne vlasti, a upravo je tako to skrojeno u ovom zakonu šta ga boli briga hoće li mu kazalište biti puno ili prazno i hoće li biti prodanih ulaznica. S tim treba dovesti u vezu i odredbe Glave 5. ovog zakona koje definiraju sredstva za rad javnog kazališta i javne kazališne družine. Manje-više tu se nešto kaže o tome kako će se dodjeljivati odnosno da je osnivač dužan osigurati sredstva, ali nigdje ne pišu nekakvi kriteriji izvrsnosti, kazališne profesionalnosti i ostvarenih rezultata, kaže se naprosto nekakav program. Taj program može biti skica našvrljana na ovakvom jednom komadiću papira i to bi moglo proći, kriterija u zakonu propisanih nema. A ono što je trebala biti stvarna tranzicija koju će kazalište nažalost još uvijek dočekati to je da se stvore bolji uvjeti konkurencije između javnih kazališnih kuća i onih koje djeluju u privatnoj sferi jer opstati na tržištu doista nije lako. To znaju svi oni koji se ovom djelatnošću bave i koji doista moraju pokazati tu izvrsnost na kazališnim daskama da bi ulaznice doista bile prodane uz onaj minimalac, doista minimalac koji se rijetko kad i pojavi jer isto neke programe dobiju podatni i poslušni, a oni koji su doista propulzivni vrlo vrlo rijetko, to je sva suština. Mi nismo otvorili prostor ovim zakonom da kultura bude kritična, da bude progresivna, da bude moderna, da bude otvorena, da time otvori i čitavo društvo. Kazalište je nažalost ostalo i nadalje u rukama, zarobljeno u rukama politike koja će kao i kroz vjerske zajednice, kao i kroz neke udruge koje su se danas također ovdje spominjale, podrivati konkurenciju, a pokušati učiniti sve da svojim utjecajem ostane na vlasti, hvala. I vama. Gospodin Ivanović. natječaj je bitan, ne zakon, kad biramo ravnatelja ili intendanta kad je u pitanju sve osim HNK Zagreb i Nacionalnog ansambla „Lado“. Vi ste zastupnica koja se često poziva da je država sve zgrabila i da ništa ne pušta. Imamo sad zakon koji potpuno drugačije definira situaciju, gdje se pušta, naravno izvršnoj vlasti, a mislim da su oni najlegitimniji, da su neposredno izabrani, izabrani su sa 51% glasova, prema tome nikakvo predstavničko tijelo ne može biti ispred izvršne vlasti, a vi sad ponovo govorite da ministrica hoće uzeti sve za sebe, da se bez nje neće moći imenovati niti jedan ravnatelj, niti jedan intendant, niti jedan predsjednik kulturnog vijeća…/Upadica

Eto, pa sad bolje možda ne čitati nego spavati ili sjediti na ušima dok netko drugi iz oporbe govori. …/Upadica Radin: Kad smo već na komplimentima/…Možemo dalje. **Radin, Furio Hvala vam. Kolegice, moje pitanje je, evo dakle ja sam Riječanin, mislite li vi da u ovoj završnoj priči Zakona o kazalištu ipak nije trebalo zaboraviti na ulogu gradskih vijeća s obzirom da, znam da ste upoznati s temom…/Upadica Orešković: Da/…i da o tome znate ovaj sve što morate na koncu i znati, pa me zanima još jednom vaš komentar radi javnosti i ljudi šalju poruke da prate rasprave. Kako biste vi protumačili ukratko dakle koliko imate vremena, u doslovnom smislu ovaj Konačni prijedlog Zakona o kazalištu, mislite li da je to više demokracije ili da je to na jedan način ipak gašenje demokracije, koji je vaš stav o tome? Hvala vam. **Radin, Pa iz svega što smo imali priliku čuti mislim da svi osim HDZ-a u ovoj sabornici su na istom tragu što se toga tiče, ove manje demokracije, ali za razliku od, pa čak i nekih mojih redova, meni se čini da ovdje nije glavni cilj bio taj da omogućimo gradskim vijećima ono što su imali nekad, to smo imali do sada, dakle to je bolje rješenje od ovoga, ali ja vjerujem da i sami naši kulturnjaci, a onda i mi kao politička scena možemo osmisliti neko malo inovativnije i neko malo naprednije rješenje. Mislim da se kazališna izvrsnost i dostignuća ipak na neki način mogu objektivizirati i kvantificirati. Ja bi voljela da odabiru onih koji su u kazalištu na vrhu i koji odlučuju ipak kazališna struka, a manje političari, pa makar sjedili i u gradskim vijećima imaju odlučujuću riječ. Evo to je neki krajnji cilj…/Upadica Radin: Hvala/…prema kojem bi ja voljela da krenemo u nekim budućim sazivima sabora. **Radin, Furio Poštovana zastupnice, evo imam dosta prijatelja iz kazališnog svijeta i mogu reći da znamo točno informacije kolko je ljudi odlazilo iz javnih kazališta zbog toga što su bili nezadovoljni načinom upravljanja u tom kazalištu, zbog toga što se nije dobro radilo u tom kazalištu, zbog toga što nisu bili zadovoljeni njegove, njihovi interesi i na kraju krajeva i ambicije. E sada smo došli u situaciju kada će gradonačelnik moći imenovati ravnatelja, nakon toga će ravnatelj reći s obzirom da imaš ti pravo birati svoje suradnike, mogu i ja birati, pa će imati opet ljude koji su njemu vjerni, nakon toga će oni opet osnivati ona svoja povjerenstva koja će raditi prosvjed odnosno reviziju kvalitete rada pojedinih umjetnika, imat ćemo zapravo veliki džumbus, ali sa time se ni u kom slučaju neće povećati konkurentnost javnih kazališta i ostat ćemo zapravo, otići ćemo zapravo u minus, a ne u plus, a cilj je bio da napravimo jedan drugačiji zakon koji će zapravo omogućiti da se poveća konkurentnost javnih kazališta. Pa slažem se, u jednoj minuti upravo je u tome poanta, dakle imamo javne ustanove, javna kazališta u kojima će politika postaviti svoje, a onda oni dalje rasporediti kako im već odgovara. Imamo nemogućnost kazališnih djelatnika da na neki način sami sebe zaštite ako ih netko mobingira i stavlja sa strane, a to se vrlo često događa u praksi. Imamo situaciju neriješenog sukoba interesa jer netko može namjerno s nekim drugim dogovoriti koja će se djela staviti na repertoar jel tako, a sve to skupa djeluje potpuno odvojeno i financijski je zaštićeno. Dakle, ne ovisi o rezultatima u odnosu na onaj privatni sektor, na privatna kazališta koja mora opstaju na tržištu, a čak i tu postoje problemi jer takve kazališne ustanove može osnovati tko god hoće bez kriterija i degradirati zapravo onu profesionalnost, ona kulturna dostignuća koja bi zapravo cijela ta branša trebala imati, a država kroz zakon pokušati maksimalno zaštiti. Hvala, nemate više replika. I sada je na redu gospodin Marin Miletić. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana gospođa ministrice sa suradnikom, kolege vladajući i kolege iz oporbe, ja ću još jednom pročitati dakle razmišljanje i stav Kluba MOST-a koji sam iznio dakle i u jutarnjoj raspravi. Ono što mi je isto jako važno da kazališta, evo mislim da Rijeka oko 50-ak miliona kuna, ako se ne varam valjda nisam nešto krivo rekao, ali oko 50-ak miliona kuna raspolaže sa novcem građana je li svake godine i važno je da to bude jako transparentno i jako otvoreno i da se zna točno gdje ide novac, za što se troši novac. I evo da institucije koje onda skrbe o tome da ipak to bude posloženije. Držimo da treba jačati kazališne družine i mala kazališta. Kazališne družine i mala kazališta su često fleksibilniji, ako se mogu tako izraziti brže love, interpretiraju neke nove tendencije. Često puno brže i lakše otvaraju prostor mladim glumcima, kreativcima, redateljima. I uvažavam činjenicu da su to tehnički isto tako manje zahtjevne predstave je li s manje glumaca. Upada u oči da je produktivnost njihova puno, puno veća nego produktivnost većih kazališta što isto tako treba imati na umu i to treba poduprijeti. Ja sad neću govoriti o nekim kazalištima u Zagrebu da me se krivo ne shvati, moram tu biti jako oprezan je li iz te jedne dimenzije, ali znam da i znamo da npr. neka kazališta imaju velike milijunske prihode koje dobivaju svake godine koja su im osigurana onda npr. imaju stotinjak predstava koje naprave, a onda s druge strane imamo puno manja kazališta, kazališne družine odnosno mala kazališta koja imaju duplo više predstava. I nije moje tu, niti mi je to struka, niti evo ovdje imamo na koncu i kolegicu Raukar koja je glumica, imamo ljude kojima je to struka, a ministrica je tu sigurno itekako mjerodavna je li, pa onda nek struka o tome govori, ali meni je ovdje više mi je bio cilj potaknuti, postavit neka pitanja i malo zaintrigirat ako ništa bar neke je li ne. Dakle, isto tako ta zaštita intendanta to nam je isto dosta čudno. Jedna kolegica, poznata hrvatska glumica koja je sad vani jučer navečer mislim da je objavljivala neki video gdje je kritizirala ovaj zakon, pa ja je ne bi, mislim nisam je pitao ni za dozvolu pa je neću ni spominjati, gdje ona kaže da je zaštita intendanta nevjerojatna, da ako je čovjek počinio kazneno djelo, ali isključivo iz djela poslovanja ili ugleda javnog kazališta onda ga se ne može je li zaposliti, ali ako je kazneno djelo bilo koje druge vrste da onda nema prepreke. Pa evo ja osobno to ne mogu vjerovati znači ali evo ministrica kaže da nije tako onda, onda ministrice dobro je. Pa zato smo tu, mi vam postavljamo pitanja, vi kažete to nije tako, umirite lijepo javnost, glumcima objasnite da ste vi u pravu i mi onda kao razumna bića koja vas saslušamo i kažemo evo čestitamo i hvala vam na tome. da to je i ljudski nekako ne, na koncu živimo u demokraciji, svako postavi neka pitanja, a pogotovo ljudi kojima je to struka i koji su javne osobe onda to ima određenu težinu, onda mi to interpretiramo, a vi nas onda razuvjerite. Isto taj Članak 16. gdje se kaže da razrješenjem intendanta od posla se istim danom razrješavaju i ravnatelji drame, balete i opere, ljudi s kojima sam ja razgovarao i pio kavu iz vaše struke kažu mi što ako intendant nedo Bog je li ako čovjek umre ili podnese ostavku ili ne znam završi u zatvoru, u toj opciji predlažemo da ravnatelji rade svoj posao još 3 mjeseca dok se ne provede izbor ili imenovanje novog intendanta jer u protivnom imamo neki kaos na, na terenu. Isto tako, struka će odgovoriti što sa tim omjerom broja umjetnika administracije jer neki tvrde, da ne pričamo o onom tehničkom osoblju i svemu koje je potrebno svakom kazalištu i to znamo tko god je jednom u životu tamo bio, nego pričam baš o administraciji, u pogledu administracije da imamo neka kazališta 20 ne znam baletana, glumaca, redatelja je li, ravnatelja ne znam, a onda imamo 58 zaposlenih u administraciji pa sad kažu da li baš mora biti toliko ili ne mora. Evo sad ja ne znam, ali isto postavljam ovdje pitanja pa neka struka onda o tome razgovara

da će biti dobro. Gospodin Luka Brčić, replika. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo ja sam kroz svoje gimnazijsko školovanje između ostaloga imao i predmet povijest umjetnosti gdje između ostaloga povijest uvijek ide za ciljem da život učinim ljepšim, harmoničnijim, da propitkuje ustaljene često puta vrijednosti pa da kako su ovdje neki rekli bude i progresivna. Međutim, ja postavljam pitanje evo pošto dolaziš sa riječkog područja koliko i dokuda, do koje mjere te granice izražaja umjetničkoga mogu ići, a da ne uvrijede neke druge ljude sa određenim vrijednostima jer znamo barem iz mog iskustva i iz ljudi koji dijele uvjerenja koja ja imam bilo je tu više od samog umjetničkog izražaja na granici samog vrijeđanja i određenih simbola, pa zanima me vaše mišljenje. Hvala.

Marin (MOST)** Hvala vam kolega Brčiću, jako je meni teško s ove pozicije reći dakle gdje je granica. znači što je, znamo da od antike uvijek su umjetnici propitkivali, ismijavali, ironizirali, sarkazmom se igrali je li, to je jako teško. Ono što ja primjećujem kriterij je dvostrukih mjerila i to npr. možda, ja bi volio da ti redatelji ili ljudi koji su u umjetnosti ako nešto ironiziraju ja bi onda volio da budu hrabri u svemu. Ne znam da li me razumijete, ne želim s ovog mjesta nikako, nikako svoje drage prijatelje ne znam npr. Muslimane uvrijediti, to su moji prijatelji. Hajrudin Mujkanović imam, Hidajet Hasanović, tu stvarno su mi prijatelji. Ali niste nikad vidjeli da netko ironizira u Hrvatskoj je li Kuran ili Islam je li u to ne diraju, znaju otprilike kao šta bi im bilo nakon toga, otprilike. S druge strane kršćanstvo, križ, Mariju Bogorodicu to je najnotornija sprdancija, ali ja bi volio samo znači ako je umjetnost toliko hrabra, samo to bih volio da bude u svemu, poljima, a mislim da postoji jedna granica gdje ipak ne bi trebalo prelaziti. Da je to stvar čak zdravog ukusa. **Radin, Poštovani zastupniče i vi kao i većina zastupnika pa među njima i ja previše olako zapravo vjerujemo odmahivanju glavom tamo za onim stolom i brzo su prihvatili argumenat ministrice da zapravo nije točno što ste rekli. To je točno. U Članku 27. stavak 4. piše slijedeće. Izvršno tijelo osnivača razriješit će intendanta odnosno ravnatelja ako je pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela koje je nanijelo štetu poslovanju ili ugledu javnog kazališta i javne kazalište družine. To tamo ne piše kaznenog djela nego se točno specificira koje kazneno djelo. Prema tome, gospođo ministrice bilo bi u redu da saslušate ovu raspravu i da se to promijeni u Članku 27. stavak 4. **Radin, Kolega Željko Paviću, ja sam shvatio intervenciju ministrice možda sam ja preoptimističan ovdje u Hrvatskom saboru i možda i nekada malo i djetinje lagano naivan, ali to je dakle na koncu i moj izbor je li da, da budem optimist. Ja sam shvatio intervenciju ministrice da je ona shvatili što smo mi govorili u oporbi, da je shvatila i da je rekla da ne brinite kolega zastupniče Miletić to rješavamo i u zakonu će biti jasno navedeno da, da neće biti naravno moguće da neki intendant koji ima neku kaznenu prijavu da može dobiti posao, je li ukratko govoreći. Da, da je osuđen, da oprostite. Ja sam to shvatio evo tako da u tom smislu da je ministrica rekla to ćemo sve posložiti, a znam da ministrica ovaj sigurno će i zatražit riječ i da će progovoriti i da će to sve razjasniti. umjetnost kao i bilo koja druga pora u RH mora biti lišena svakog oblika korupcije, nepotizma i svega onoga na koncu što je protivno zakonima …/Upadica: Hvala./… RH. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nemate više replika. Prelazimo na završna razmatranja, prva je gospođa Raukar Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Evo na kraju završila bih samo još ovu analizu kojom sam danas pokušala proći kroz cijeli prijedlog zakona. Dakle, nije jasno zbog čega se u Članku 70. propisuje da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje vrijediti Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima. U javnoj raspravi je dan odgovor da on prestaje važiti imajući u vidu da je općepoznato tko se smatra kazališnim umjetnikom. Da, ako je u pitanju glumac dosta jasno, ali kazališnih umjetnika ima u raznim zanimanja i zbog toga se mi nikako ne možemo složiti sa time da se pravilnik, da pravilnik On je itekako potreba i ovaj prijedlog zakona uostalom razlikuje kazališne umjetnike i kazališne radnike. Dapače, mislimo da pravilnik treba nadopuniti npr. inspicijentima za koje svi vrlo, mi iz kazališta vrlo dobro znamo koliko su nam važni i koliko su odgovorni i zaslužni za umjetnički nivo izvedbi naših predstava. Trebalo bi isto tako, to iz javne rasprave govorim promisliti i o kazališnim producentima. I da sada rezimiram. Podržali smo dobre odredbe, navela sam ih nekoliko puta, isto tako ostaje dosta toga o čemu sam govorila i u prvom čitanju, a i sada u završnoj raspravi za što smatram da se može bitno poboljšati. I sve o čemu sam govorila Klub zeleno-lijevog bloka predat će u obliku amandmana. Ja se doista nadam da će amandmani biti prihvaćeni jer će sigurna sam pridonijeti boljoj organizaciji rada naših kazališta. I dozvolite mi da sada na kraju kažem da se što sam govorila i argumentirala, govorila sam iz 40-godišnjeg iskustava rada u kazalištu, vjerujte poznajem ustroj i poznajem potrebe, a također poznajem naravno i mnoge umjetnike koji su mi se javljali i molili da zastupam njihove argumente u saborskoj raspravi o ovom prijedlogu. Kazališni umjetnici iz dramskih kazališta, iz baleta, iz Lada i moje današnje rasprave kao i u prvom čitanju tako i danas zastupale su njihove mnoge glasove. Kazališne umjetnike treba voljeti, a oni će vam onda uzvratiti puninom svog talenta i nije potrebno štititi ravnatelje od nas. Mi samo želimo da nam se omogući da živimo svoj profesionalni vijek na daskama koje život znače i sve moje rasprave bile su pod tim jednim zajedničkim nazivnikom, da svojim kolegicama i kolegama izborim što dostojanstvenije mogućnosti za rad, za odnose s ravnateljem, intendantom, za financijsku situaciju, ali prije svega za ono stvaranje čuda svake večeri s kojim nas tješe, s kojim nas nasmiju, rasplaču, zadive, zapitaju, raznježe. Nikada se neću prestati nadati, pa se i sada nadam da će ministrica zajedno sa suradnicima prihvatiti naše prijedloge u obliku amandmana koji su prvenstveno glasovi kazališnih umjetnika i to će biti na dobrobit kazališta. I dozvolite mi da na kraju ponovno ponovim riječi Hamleta kad govori Poloniju. „Nastojte da se s glumcima lijepo postupa jer oni su sažetak i kratka kronika vremena. Bolje da nakon smrti imate loš grobni natpis nego da oni o vama loše govore dok ste živi.“ Puno vam svima hvala na pažnji.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovana ministrice, kolegice i kolege. Evo ga, prije svega imam potrebu naglasiti da evo nakon 2006.g. i nakon 4 izmjene i dopune Zakona o kazalištima, nakon dakle evo punih 18.g., dakle zakon je donesen 2006., izmjene su bile 2013., 2014. i 2019.g., imat ćemo odnosno imamo sad pred sobom prijedlog, Konačni prijedlog novog Zakona o kazalištima. Klub zastupnika HDZ-a smatra da je to jedan, pred sobom imamo prijedlog jednog novog, jednog modernog zakona, zakona koji prije svega štiti kazališne umjetnike, pa jednako tako poboljšava kvalitetu kazališne djelatnosti, pa onda i kazališne umjetnosti je li i u svakom u svakom slučaju unaprjeđuje sustav i stoga će Klub zastupnika HDZ-a podržati Konačni prijedlog Zakona o kazalištima. Dakle kroz evo gotovo cjelodnevnu raspravu danas govorili smo o tome što sve definira i što sve uređuje Zakon o kazalištima. Ja to sad u ovom trenu neću ponavljati, samo ću naglasiti da se iz brojnih rasprava danas zapravo da zaključiti da ono što je važno, važno je dobro pročitati zakon, dakle proučiti i pročitati prijedlog zakona da bi se o pojedinim odredbama moglo utemeljeno i argumentirano raspravljati. I ja ću samo evo navesti i nabrojiti neke od evo razlika između prvog i drugog čitanja, prije svega osim što je tekst zakona pravno i nomotehnički dorađen, moram reći da je prihvaćen čitav niz prijedloga i sugestija saborskih zastupnika, a i članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulture. Kad govorim brojnih dakle saborskih zastupnika mislim na kolegice i kolege i iz redova pozicije i iz redova opozicije i ja ću samo navesti evo dakle neke izmjene, dakle prije svega brisana je potvrda imenovanja odnosno razrješenja intendanta nacionalnog kazališta od strane ministra nadležnog za kulturu, dakle govorim o čl. 18. i st. 4., 5. i 9.. Jednako tako prihvaćen je prijedlog da se kazališnom vijeću vrati ovlast kontinuiranog praćenja rada kazališta i to u čl. 24. st. 3. kojim se propisuje da kazališno vijeće prati ostvarivanje programa i njegovo financijsko i kadrovsko izvršenje. Što se tiče imenovanja članova odnosno sastava članova kazališnog vijeća i onu odredbu da članovi kazališnog vijeća, da se za člana kazališnog vijeća može imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili s njim izjednačen studij. Napominjem gđo. ministrice da ću uložiti amandman na dakle ovaj članak jer smatram da je ovdje potrebno dakle ovu odredbu uskladiti sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i staviti odredbu da se za člana kazališnog vijeća osim navedenih studija može imati i osoba koja ima završen i stručni diplomski studij, kao što sam rekla radi usklađenja sa novim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Nadam se i pretpostavljam da će amandman biti prihvaćen. I evo koliko vrijeme još dozvoljava još ću napomenuti da je brisan čl. 63., sukladno tome je dorađen čl. 56. kojim se uređuje zasnivanje radnog odnosa u izvođačkom dijelu ansambla i pratećim službama ansambla „Lada“, dakle ponovit ću da je u ovom zakonu dakle riješen na jedan ja bih rekla kvalitetan način status cjelokupnog ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske „Lado“ koji do sada dakle nije bilo, bio uređen niti jednim posebnim propisom i naravno uređen je čitav niz dakle elemenata vezanih za status kazališnih i plesnih umjetnika. O tome je bilo riječi, pa neću ponovno ponavljati. I na kraju ću zaključno reći da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, evo ponavljam još jednom podržati Konačni prijedlog zakona o

Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a evo završno želim reći da nas žalosti zapravo činjenica da u ovom prijedlogu Zakona o kazalištu Vlada Republike Hrvatske kazalište vidi kao mjesto u kojem će se gušiti umjetničke slobode i mjesto na kojem će uvoditi dodatni mehanizmi političke kontrole. Jer kako drugačije nazvati nego gušenjem slobode stavljanjem na led kazališnih umjetnika, kulturnih umjetnika koji imaju ugovore na neodređeno vrijeme, a zakon im propisuje da se obvezno svake četiri godine provodi revizija njihovog umjetničkog djelovanja i doprinosa kako bi se utvrdilo jesu li dalje sposobni umjetnički djelovati i doprinositi. A tu umjetničku reviziju i procjenu mogućnosti njihovog daljnjeg umjetničkog djelovanja donosit će stručno tijelo prema propisanim kriterijima čiji sastav, način rada i zadaće će odrediti samo jedan čovjek i to za svako javno kazalište taj jedan čovjek u ovom prijevodu intendant donosi različite kriterije. To nas može dovesti do toga da će da će umjetnici na istom radnom mjestu sa istim brojem uloga, pa i pozitivnih referenci u različitim kazalištima prema kriterijima jednog intendanta ako mu se svide moći biti mirni među onima koji ne podliježu reviziji umjetničkog djelovanja i doprinosa, a prema drugom intendantu i prema njegovim kriterijima zapravo mora biti meta te nekakve stručne nazovimo komisije gdje zapravo sve te kriterije propisuje jedan čovjek. To po nama nije pravi put, jer se ljude na ovakav način, odnosno ovisno o tome, o nekim procijenjenim subjektivnim kriterijima dovodi do toga, do prekvalifikacije ili do toga da ljudi, a najviše opet žene kad budu već slomljene i bolesne budu slane sa otpremninama u mirovine. Drugo, žalosti nas i činjenica da se Kazališna vijeća u ovom zakonu ponovno vidi kao podlogu za relativno skromne novčane honorare stranačkim kadrovima koje se nije uspjelo smjestiti na neku važnu funkciju, ali eto i sa članstvom u Kazališnom vijeću želi poručiti da se na njih kao računa ako ni zbog čega drugog onda barem da se ne bi okrenuli protiv nas. I to Kazališno vijeće treba voditi računa o tome da većina članova tog vijeća zapravo treba glasati za onog kandidata koga zamisli nekakva politika kojeg su viši politički kadrovi prethodno izabrali. Ako to odbiju, onda ih se prema članku 23. stavku 2. razrješuje ili Ministarstvo nadležno za kulturu, odnosno ministrica ili gradonačelnik, gdje se i to Kazališno vijeće stavlja u taj jedan prostor neslobode, ovisnosti i stavlja ih se na led. Iako Kazališna vijeća trebala bi predstavljati po nama dvije osnovne zajednice. S jedne strane oni koji kazalište proizvode, a s druge strane oni koji kazalište posjećuju i trebali bi poticati na taj način njihovu suradnju i isprepletenost, a ne da Kazališna vijeća štitimo nekim suludim kriterijima s jedne strane od radnika kazališta, pa stavljamo neke kriterije koje mnogi od njih neće moći zadovoljiti, a s druge strane Kazališna vijeća štitimo od onih istih građana, publike od kojih to kazalište živi i koji je jedini jamac opstanka kazališta kao ideje neovisno o kojem se radilo. Kazalište ne bi trebalo biti kazalište obrazovanih i stručnih, nego svih, elita, nego svih onih koji kazalište proizvode, koji ih posjećuju ili koji će ih posjećivati. Nebitno je zapravo tko bira sad na kraju kad se sve svede, zbroji, oduzme bira li intendanta ili ravnatelja gradonačelnik ili predstavničko tijelo ako mi nismo u stanju otvoriti kazališta ljudima, ako nismo u stanju zajedno s tim korisnicima ili budućim korisnicima kazališta kreirati strategije kakva kazališta želimo. Imamo i specijalizirana kazališta i nismo spremni zapravo pozabaviti se kulturnom politikom ne u smislu kontrole, nego kulturnom politikom u smislu otvorenosti, kreacije, pa i provokacije.

Poštovane kolegice i kolege, za kraj da još jednom ponovim kako podržavamo izmjene ovog zakona u smislu je li kojim su uvele da se briše potvrda imenovanja, odnosno razrješenja intendanta Nacionalnog kazališta od strane ministra nadležnog za kulturu i prihvaćen je dakle prijedlog da se Kazališnom vijeću vrati ovlast kontinuiranog praćenja rada kazališta. I propisuje se da Kazališno vijeće prati ostvarivanje programa i njegovo financijsko i kadrovsko izvršenje. A ono što ne podržavamo, više puta smo rekli, dakle prebacivanje ovlasti iz predstavničkog tijela na izvršno tijelo, na gradonačelnike i načelnike. Uz ostalo je li procjenu umjetničkog doprinosa kako je definirano ovim Zakonom, je li i niz drugih nekih stvari koje smo naveli u amandmanima, ali prije nego navedem tih nekoliko stvari koje nisam stigla spomenuti ranije u amandmanima, moram reći da me u ovoj raspravi danas, dakle izgubila sam više bila sve one mogućnosti povrede Poslovnika, replike i doslovno me bolio stomak od nelogike koju sam čula ovdje za govornicom. zastupnici vladajuće većine kažu, ovaj Zakon će spriječiti samovolju gradonačelnika da vrše pritisak na intendanta, evo kao što se radilo u Rijeci, u Splitu i ne znam šta, a onda će ovaj Zakon zapravo dat ovlasti faraona gradonačelniku da on i postavlja intendanta i postavlja kazališna vijeća i jedini čita izvještaj o radu tog kazališta. Mislim, ono, jednostavno, onaj IT-jevac u meni, ono nula i jedinica, ono, doživjela sam tilt jednostavno ono sve mi je prodimilo. Di je tu ta logika? Dakle, ne smije gradonačelnik ono samovoljom birati intendanta i razrješivat ga, a sad donosimo zakon koji mu daje te ovlasti. Intendanta, kazališno vijeće, program, ovo, ono, mislim, sačuvaj Bože to, je li, ovaj, u tom smjeru su išle rasprave u istoj rečenici čujemo ne smije samovolja gradonačelnika, ali dajemo gradonačelniku ovlasti .../Govornik se ne razumije./... i zabrana. Pa dajte ljudi dogovorite se sami sa sobom šta hoćete. Evo, da sad kažem nekoliko amandmana za koje je važno možda spomenuti, a nisu ih druge kolege ovaj, možda to uočile ili spomenule. Jedan se tiče, pitanje je dakle djelovanja čelnika ustanove u samoj ustanovi i predlažemo, je li, amandman odnosno izmjenu čl. 22 kojem se dodaje stavak koji glasi, za vrijeme trajanja mandata intendanta ili ravnatelja javnog kazališta ili javne kazališne družine, može djelovati unutar organizacije kojoj je na čelu, također samo uz suglasnost kazališnog vijeća i na temelju mandatnog programa rada temeljem koje je imenovan. Dakle zašto ovo? Ta je tema zaista ovaj bila aktualna. Postojeći zakon i ova predložena odredba novog zakonskog prijedloga opravdano uređuje, je li, to umjetničkog djelovanje intendanta odnosno ravnatelja kazališta ili kazališne družine izvan kazališta kako bi se spriječile moguće zlouporabe položaja i ovlasti u smislu pogodovanja ili zbog fizičkog odsustva iz kazališta zbog djelovanja na drugom mjestu, međutim, praksa je pokazala da je problematično i djelovanje unutar kazališta iz razloga što intendant odnosno ravnatelj u izravnoj poziciji da sam odlučuje o svom angažmanu unutar kazališta. Na ovaj način u poziciji je sebi priskrbiti značajnu materijalnu korist, i što je veći problem i značajnu nematerijalnu korist u smislu dobivanja projekata i stvaranja umjetničkih životopisa koji su izuzetno značajni za osobni položaj na tržištu. Istovremeno nije pravedno u potpunosti zabraniti takvo djelovanje jer je doista moguće da intendant ili ravnatelji budu izuzetni umjetnici čije umjetničke kreacije želimo vidjeti, zbog toga, evo, predlažemo ovaj dodatak postojećem prijedlogu zakona koji bi intendantima i ravnateljima omogućio djelovanje, ali samo ukoliko je ono unaprijed predviđeno u mandatnom planu temeljem kojeg je i dobiveno imenovanje i uz potvrdu kazališnog vijeća kao neovisnog i nadzornog mehanizma. Dakle ovaj bi prijedlog spriječio moguće zlouporabe položaja i ovlasti i potencijalno nepoštene prakse u ovom smislu. Evo, dakle, to je jedna stvar. I još jedna na kraju, evo, samo sitnica, ako imam desetak sekundi, jedna je problematična odredba da se ograniči umjetničko djelovanje izvan kazališta za kazališne umjetnike, a da rade druge poslove izvan kazališta, dakle ne oni koji su im u opisu radnog mjesta, je li, ovako kako je sročeno u zakonu, čini se da im branimo da bilo rade u svoje, je li, slobodno vrijeme van radnog vremena. Hvala. **Radin,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, kolegice i kolege. U prvom krugu sam isto tako raspravljao, čak i replicirao vezano za ovaj Zakon, a moj je zaključak, bit će vrlo maštovit, ovdje nitko nije u pravu i nitko nije u krivu. Barem po ponuđenim rješenjima. Dakle kad govorimo o nacionalnim kazalištima, imamo situaciju da i koje je sada i nažalost dnevnopolitička zbog situacije i u Rijeci i u Splitu i koju ću ponoviti. Dakle, gradonačelnik je izvršna vlast, on je neposredno izabran od strane građana i on de facto, dakle grad je taj koji je, koji je osnivač kazališne ustanove, kazališna ustanova je ustanova za koju grad odnosno osnivač solidarno i neograničeno odgovara za njegovo poslovanje. Dakle gradonačelnik mora imati neki utjecaj na kazalište, ne govorim u programskom smislu, ali bez daljnjeg u onom upravljačkom. Po meni bi solomonsko rješenje bilo da gradsko vijeće imenuje kazališno vijeće, a onda dalje po proceduri ovako kako je zakonom predviđeno, evo ga, to bi bilo jedan dobar, jedan dobar, jedan dobar kompromis. U protivnom, da, imamo na neki način određeni sukob interesa, s time da, e sad, teško je, teško je rekao, netko može Blaževića voljeti, netko ga ne mora voljeti. Ovdje je pitanje jedno drugo. Ima li boljeg od Blaževića? Po onome što sam vidio i ono što se u, po Rijeci predlaže, to je moj osobni dojam, tome baš i nije tako, jedino ako, pogotovo ako uzmemo da uzimamo ljude da počnu raditi iz mirovine. Srećka Šestana osobno poznajem i po meni, barem dok je bio u Rijeci, bio je jako dobar intendant. Ja ne znam da li se u Splitu pokvario, evo, vrlo, vrlo jednostavno. Dobro, to su upravljačke stvari, ne, ovdje je pitanje jedne druge stvari. Zašto se mi uopće zamaramo oko toga? Ako mi govorimo o decentralizaciji, onda pustimo osnivače da sami reguliraju svoje odnose. Zašto mi moramo nametnuti rješenje da će to biti gradonačelnik ili netko drugi? Zar Grad Rijeka ili Grad Split ili Grad Zagreb, dobro Grad Zagreb je, ima državu za suosnivača i onda je to jedan poseban odnos ne. I kao što rekoh uzimajući u obzir financiranja nacionalnih kazališta pogledajte evo zna i ministrica koliko novaca ide u nacionalna kazališta, koliko ide Rijeci, Splitu, koliko ide Zagrebu. Ja bih onda po tim novcima, nemojte me krivo shvatiti ministrice najrađe ovo nacionalno izbrisao iz riječkog kazališta. I to je tome tako. I mi se više ovdje svađamo u ovom zakonu oko kadrovskih rješenja, imamo određene stvari koje su vezane za radno pravni status ovaj umjetnika u kazalištu. Ja ću vam, al ću ispričati jednu anegdotu kad smo razgovarali sa pokojim Šutejem da, da preuzme kazalište kao intendant. Prvi koji su nam se pobunili, pobunili su nam se djelatnici kazališta jer je on u to doba dakle bio postavio jedan uvjet u mom orkestru može svirat samo onaj tko je prošao audiciju i odmah je nastala u kazalištu tarapana i mi smo se pokojnom Šuteju zahvalili. Netko se boji kvalitete, netko se boji da ima čast svirati sa čovjekom koji je dirigirao Bečkom filharmonijom. I to je jedna realnost. Dakle, nije sve idealno, ali ono što je najbitnije je bitnije pitanje konzumenta dakle te kulture koju serviramo, koju serviramo u kazalištima za koju u biti i nemamo baš rješenja. Italija je mnogoljudnija od nas 20 puta nema 5 nacionalnih kazališta, nema 5 nacionalnih kazališta. I na kraju krajeva i ono što nam se događa, dakle ako imamo pa i hrvatsku dramu u radnom odnosu mi svaki puta kad idemo u kazalište ja bih volio malo više razmjene među tim nacionalnim kazalištima jer pobogu gledamo uvijek iste glumce u različitim rolama, a to ovaj zakon isto nažalost, nažalost ne, ne Hvala. I na kraju ministrica kulture gospođa Nina Obuljen Koržinek u ime predlagatelja, piše 20 minuta. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. To znači da moram govoriti 20 minuta, tako mogu shvatit. …/Upadica: Možete da možete./… Zahvaljujem se na raspravi svim zastupnicama i zastupnicima, uvijek to kažem kako onima koji su govorili o onome što piše u ovom tekstu, tako i onima koji su govorili o onome što ne piše u ovom tekstu, ali vjerujem ponukani interesom da se govori o kazalištu. Dužnost mi je referirati se na određene komentare koji su se danas u više navrata ponavljali kako bih u ovoj završnoj riječi pokušala još jednom objasniti koja je namjera ovog zakona, zašto mislim da je dobar i zašto mislim da će značajno unaprijediti obavljanje kazališne djelatnosti. Neke stvari koje možda nisam spomenula ranije, ovdje se licitiralo smanjenjem iznosa za financiranje kazališta, mi smo se zaustavili u obrazloženju na 2019. godini. Napisali da je 2020. i '21. bila Covid godina kad smo u biti uložili puno više, ali kroz ad hoc mjere, reći ću samo ove godine u odnosu na tih 19 milijuna 2019. ove godine putem Ministarstva kulture i medija 35 milijuna, govorim još uvijek u kunama da se može usporediti. Ono što je još tako važno reći generalno za naše kazalište, a to je da smo jedina europska država koja je držala kulturu otvoreni tijekom Covida i ovo je mjesto i prilika da se još jednom svim umjetnicima, svim ravnateljima, intendantima koji su u tim nemogućim uvjetima radili oda priznanje i zahvalnost. Pokazali su da kulturu odnosno umjetnost svi zajedno smatramo vitalnom potrebom. Ovdje bilo dosta riječi o pojedinim pitanjima pa ću ja samo kratko rekapitulirati da je očito došlo do pogrešnog čitanja između toga tko može osnovati kazalište i definiranja uvjeta za obavljanje kazališne djelatnosti što se definira upisom u upisnik odnosno očevidnik kazališta tako da nema apsolutno nikakve, nikakvog straha da bi zbog različite pravne osobnosti osnivača netko, neka ustanova ili tvrtka ili umjetnička organizacija ili udruga imale ili nemala uvjete za kazalište. Što se tiče upravljanja ja moram priznat da mi je cijela ta rasprava oko toga tko bira ili potvrđuje u svjetlu manjka interesa koje vidimo na lokalnim razinama uopće za raspravu o meritumu, o ispunjenju funkcija ustanova u kulture, u kulturi žalosna. Mislim da smo dali jedan dobar prijedlog, obrazložila sam zašto. Mislim da je dobro da oni koji su dobili mandat imenuju ravnatelje. Podsjetimo se i to piše u ovom zakonu ne imenuje ravnatelje po Duhu Svetomu, imenuju ih na temelju programa, na temelju financijskog i programskog okvira koji moraju kao osnivači sastaviti i na to ravnatelji koji se odnosno aspiranti na ravnateljsku poziciju moraju odgovoriti svojim programima i tu dolazimo na Članka 27., moje je duboko uvjerenje, a to sam prokomentirala sa nizom ravnatelja da oni imaju pravo ukoliko se nisu oglušili na neku odredbu zakona ili nisu prekršili neka pravila, da imaju pravo odraditi svoje mandate na ono razdoblje na koje su izabrani. Ovo što se događa na lokalnim razinama da se promjenama političkih opcija smjenjuju i ravnatelji ustanova u kulturi to je pogrešno. Time smanjujemo, isušujemo baze onih koji će se uopće biti voljni sa svojim životopisom i svojim programom prijaviti na natječaj ako im se šalje poruka da će ovisiti o tome do kad je pojedina politička opcija na vlasti. Nisam licemjer, ne volim licemjerje, nikad ne govorim ono što ne činim i ne svjedočim svojim djelom, pa ću još jednom ponovit da zastupam takav stav, principijelno pokazala sam u svom mandatu time da niti jednog ravnatelja nisam smijenila niti u legitimnom, niti u montiranom procesu sa svog mjesta bez obzira ko ga je imenovao i u tom smislu ovo što se dogodilo ovo ljeto u Rijeci i u Splitu smatrala sam nezakonitim bez obzira što je u Rijeci ponuđen kao v.d. ravnatelj osoba koja je čak i član HDZ-a. Ja sam principijelno stala iza jednog i drugog ravnatelja i rekla sam da smatram da se ne smije kršiti zakon i da se ne može bez argumenata smjenjivati ravnatelje. Za dobrobit kulture, za dobrobit kulturnih ustanova ja apeliram i s ovog mjesta kao ministrica, ali i kao osoba koja je cijeli život vezana uz kulturu da se tako ponašamo i da ne radimo razno razne montirane procese i smjenjujemo ljude, da ne nabrajam sada sve gradove samo zadnjih godinu dana gdje se to događalo. kad se ovdje kaže s ove govornice da su neki ravnatelji institucija stranački kadrovi, to je nešto što nije dobro i ne treba, ne Unijeli smo upravo zbog toga odredbe gdje se kaže kada kazališno vijeće ne prihvaća izvještaj ravnatelja da o tome sastavi pisano izvješće, pa to je minimum, ako nekome želite uskratit povjerenje elaborirajmo pisanim putem. Uveli smo i odredbu da se ravnatelju mora dati prilika da se o optužbama izjasni jer to nije uvijek bio slučaj. Evo ovog ljeta zastupnica Puljak će vjerojatno se sjetit, vi niste dali u Splitu priliku ravnatelju da se uopće očituje, to nije demokracija. Tako da mislim da ove odredbe koje smo unijeli one će doprinjeti tome da se veći broj ljudi okuraži javiti za ravnateljska mjesta i da imaju razloga vjerovati da će mandat za koji su se natjecali ako čestito i pošteno rade moći odraditi do kraja. Ovdje je bila izgovorena jedna stvar koja mislim da ne priliči ovom saboru „poštujemo presumpciju nevinosti, ali što kad je evidentno da je neko kršio zakon?“ Za to služi sud. Ovdje se u ovaj sabor pozivala intendantica Zagrebačkog nacionalnog kazališta na odbore u ovaj sabor da bi joj se sudilo za širenje bolesti tijekom covida. To je bilo strašno. Ja pretpostavljam da ste na to mislili kad ste rekli „što kad je evidentno kad se krši zakon“. Ne, to mora pokazat sud i zato je dobro da osiguramo u ovom zakonu dignitet za one koji prihvate tu veliku odgovornost vodit kazališne kuće. Malo je bilo riječi o financiranju, ja sam istaknula i ističem još jednom čl. 30., 31. i 32. gdje stavljamo više naglaska na sigurnost financiranja. Bilo bi dobro da ono što propagiramo ovdje kad govorimo o interesu za kulturu da i tamo gdje smo na vlasti na lokalnim razinama poštujemo, pa evo još jednom podsjećam podsjećam na potrebu da se objavljuju rezultati financiranja na vrijeme. Većina gradova to nažalost još uvijek nije napravila, s tim se izravno ide protiv umjetnika, a posebno nezavisnih umjetnika. Najviše je rasprave bilo oko statusa kazališnog umje…, kazališnih umjetnika. Mislim da je svakome ko prati ovu raspravu jasno ako ste dosada mogli dobit ugovor na neodređeno vrijeme nakon 16. odnosno 20.g. sad možete nakon 4.g., da je to značajno poboljšanje. Prvo puta sam i u prvom čitanju i na odborima objašnjavala, ali ponovit ću još jednom. Zašto ugovori na djelo, o djelu ili autorski ugovori na kraće vrijeme, vratimo se, npr. HNK Split ima 35 zaposlenih umjetnika u orkestru, minimalno kolko treba imat je 58 za manje opere gdje će oni nadomjestiti tih 20 ili 30 ljudi ako im osnivač ne osigura ova radna mjesta, nema drugog načina nego kroz ugovore o djelu. To nije nikakav prekarni rad, to je nužnost da bi se mogao realizirat program i u tom smislu postojala su određena odstupanja inspekcija protiv ravnatelja koji su takve ugovore smatrali prekrivenim zapošljavanjem, a istovremeno im osnivači nisu odobravali radna mjesta, dakle ovo izravno ide prema tome da se omogući da se može realizirat program u punom Drago mi je da smo nakon jako puno rasprave o većini pitanja postigli suglasnost sa strukovnim udrugama i sa sindikatom. Ovaj dio koji se tiče revizije umjetničkog djelovanja mislim da se u ovoj današnjoj raspravi više puta prilično zlonamjerno i netočno interpretirao, dakle sasvim je jasno i stoga kako je napisano da reviziji ne podliježu oni umjetnički, umjetnici koji redovito sudjeluju u provedbi predviđenog repertoarnog plana, ali znamo da postoje situacije vrlo rijetke, ali postoje, kada umjetnici ne djeluju u svom matičnom kazalištu, a djeluju izvan njega, ja ću samo reći da uz svu želju da štitimo one koji su zaposleni razmišljajmo i o desecima i stotinama umjetnika koji mogu samo sanjati s obzirom na broj kazališta neki stalni angažman i moramo omogućiti onima koji žele raditi da dođu na mjesta onih koji ako iz nekog razloga koji mogu bit različiti ne žele raditi. Bilo je tu dosta pitanja, ovo mi nije bilo jasno, omjer umjetnika i administracije, od kud ti podaci, ja ne znam gdje bi to moglo biti više administracije nego zaposlenih umjetnika pa još i višekratno, zastupnica, potpredsjednica Sabora govorila je o gušenju umjetničkih sloboda, stavljanju na led nekih umjetnika. Ne znam, evo, to ne, zapravo ne znam uopće kako to komentirati, ponekad i ja ostanem bez riječi na te insinuacije. Mislim da je hrvatska država i da su sve naše kulturne institucije, institucije u kojima se poštuju umjetničke slobode, ja vjerujem da uz možda rijetke u, rijetke, rijetke iznimke u našem društvu većinski smo davno prihvatili činjenicu da je umjetnička sloboda nešto za što se svi zalažemo i uopće ne mogu vjerovati da je nekome palo na pamet da bi bilo koji ravnatelj u bilo kojoj instituciji gušio bilo čije umjetničke slobode. Ja se zahvaljujem na svim komentarima, pratili smo ih u dobroj vjeri, žao mi je da je u jednom velikom dijelu i u ovom drugom čitanju su ponavljani određene teze iz javne rasprave koje smo ili već izravno uključili ili smo ih uključili na neki neki adekvatan način. Ponovit ću da smo ovim Zakonom izradili, sigurna sam, akt koji nastavlja dobru, omogućit će da se nastavi dobra tradicija onoga što u našem kazalištu je dobro i dobar omjer između javnih i neovisnih kazališta i dobra teritorijalna rasprostranjenost, izmijenili smo ono što je trebalo, poboljšali smo status umjetnika, jasnije smo definirali upravljanje, sada će bit puno lakše i intendantima i kazališnim vijećima kad će znati tko ima koju ulogu. Financiranje smo bolje precizirali, ja se nadam da će osnivači dobro proučiti taj segment zakona i osiguravati adekvatno financiranje, kroz konzorcij nacionalnih kazališta pokazali smo u kojem smjeru želimo dalje razvijati kulturnu politiku, a to su koprodukcije, gostovanja, više mobilnosti, više mogućnosti za rad i neovisnim samostalnim umjetnicima i ansamblima i ono što je najvažnije, na dostojanstven način rješavamo jedan problem koji je opterećivao kazališne ansamble u smislu baletnih umjetnika, ali i puno bolje i kvalitetnije rješavamo radnopravni status status svih umjetnika koji djeluju u kazalištu. Ja se još uvijek nadam da će ovaj Zakon dobiti široku potporu sutra na glasanju. Hvala. **Radin, Furio Povrijeđen je članak

govoreći time da je ovo ljeto došlo do nezakonite smjene intendanta, a ja ću vas podsjetiti na čl. 27 sada u novom prijedlogu zakona koji kaže u st. 1, ako kazališno vijeće ne prihvati godišnje programsko i financijsko izvješće intendanta, odnosno ravnatelja, izvršno tijelo osnivača može intendanta odnosno ravnatelja razriješiti dužnosti prije isteka mandata. .../Upadica: Hvala, hvala./... Pa evo, predlažem da uklonite taj stavak i kažete

omalovažavanje zastupnice jer vjerujem da, ministrice, vi još uvijek ne raspolažete parapsihološkim moćima da znate što ja mislim, vjerujte, doista nisam mislila na bivšu intendanticu HNK, dapače, razmišljala sam o nekim recentnim situacijama. Vi ste nekoliko puta naglasili da niste nikoga smijenili u svojih 7 godina, ali ja bih voljela znati kad bih imala još uvijek repliku, a nemam je, da li biste razriješili nekoga tko krši zakon dokazano,

Hvala lijepa. Ide opomena po defaultu, a zaboravio sam reći prije, a moram reći, gđa. Puljak, to je bila treća opomena. Da, pa onda se oduzima riječ.

da je ministrica uvrijedila sve građane Splita. Ne mogu razumjeti kako ona može govoriti u ime građana Splita. Ministrica je postupila zakonito i spriječila je nezakonitu smjenu intendanta od strane gradonačelnika koji se ponašao nezakonito. Što je tu nejasno? Govoriti u ime građana Splita ne može nitko, pogotovo ne netko tko si umišlja da je postao Mesija. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Bila je replika, moram vam dati opomenu, ja se isto slažem da, mada se slažem da nitko na svijetu ne može govoriti u ime svih građana Splita, to se slažemo,

Zagrebačkog nacionalnog kazališta za koju ste rekli da je pozivana na odbore navodno što ste pretpostavili da joj se sudi širenje bolesti tijekom covida i kako ste rekli to je za vas bilo strašno. Ja vas samo pitam kako to može za vas biti strašno vama vladajućima koji ste ograničavali slobode kretanja građana, koji ste maltretirali građane bez suda i bez suca pod palicom dakle vašeg stožera ljudi su ostali …/Upadica Vrijeme. Sama ste rekli da ide opomena jer ide jer je bila replika. I sada gospođa Dalija Orešković replika napokon. Hvala predsjedavatelju. Ministrice kad vi govorite o tome da želite dignitet ravnatelja i intendanata, štit njihovu profesionalnost u poslu i zaštiti ih od političke smjene prije kraja mandata ispalo bi da se vi i ja 100% slažemo u ciljevima. Ali onda dolazimo do problema, prvi je taj što niste propisali nikakve kriterije po kojem će se intendant imenovati, a drugi je problem kad krenete u vašu argumentaciju pa kažete da ravnatelji nisu članovi nijedne političke stranke, ali eto imali smo toliko ravnatelja koji su bili članovi HDZ-a, dakle argumentacija vam je nespojiva sa činjenicama i sa stvarnošću. Hvala. **Radin, Furio Hvala vam gospođo zastupnice. E vidite tu se vi i ja razlikujemo. Ja ne znam gdje ste vi evidentirali da je u kulturi bilo puno ljudi koji su predstavnici nekih stranaka, nije ih bilo, ali ovakvim raspravama kakve vi potičete će ih bit i to je razlika. I ja se zalažem za to mene se ne tiče zaista ministricu ko za koga glasuje na izborima, ja sam to pokazala branjenjem nekih umjetnika koji su ne bili skloni nekim opcijama nego jasno zagovarali određene političke opcije radikalno suprotno do mojima, ali vjerujem da dok rade dobro za kazalište i institucije oni će imati moju podršku i tu se mi razlikujemo i ja ne mogu to vama objasniti jer vjerojatno vi to ne možete prihvatit.

doista ministrice vi meni ništa ne možete objasniti jer pričate potpuno nesuvislo i nelogično. Ja nisam rekla da ima puuuno ravnatelja koji su bili članovi nekih političkih stranaka, ja sam rekla da je bilo ravnatelja, a i to ste sami rekli koji su članovi HDZ-a o tome se radi. A upravo vaši stranački kolege stalno tvrde kako mali rejting ima moja politička stranka i da nikada nećemo doći u priliku pa vas i to demantira, eto mi nećemo doć u priliku niti želimo imenovati niti intendanta …/Upadica Radin: Hvala, hvala./… niti ravnatelja, to biste znali da ste slušali što sam pričala tijekom rasprave. Hvala. **Radin, Furio bila je replika. Ne ulazim ja u nikakve sadržaje da se mi razumijemo. Gospođa Jelkovac replika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovana ministrice, slažem se s onim što je predloženo u zakonu i što ste obrazložili da intendante odnosno ravnatelje kazališta imenuju gradonačelnici iz razloga što to proizlazi iz Zakona o ustanovama, kazalište je također ustanova pa slijedom toga je to i logično. I drago mi je što ste naveli da niste podlegli montiranim procesima kao što je bio ovaj u gradu Splitu od strane gradonačelnika Puljka i njegovih vijećnika u kazališnom vijeću koji su preko noći htjeli smijeniti intendanta Šestana. Ustvari mislim da su oni tad radili protiv sebe jer kao što ste dobro zaključili publika i građani su ti koji najbolje mogu ocijenit svakog intendanta jer oni dolaze navečer na predstave. A sjećam se da je publika grada Karlovca jako podržavala g. Šestana dok je bio u Karlovcu, tako da mislim da je u ovom slučaju gradonačelnik PUljak radio protiv sebe. Pa molim vas da mi vi komentirate da li vi smatrate da je to tako. Hvala. **Radin, Hvala vam na vašem komentaru. Ja mislim da je u prvom redu se radilo kontra interesa kazališta, a onda ako idete kontra interesa institucije za koju ste odgovorni, a onda posljedično idete i kontra sebe. Sazivat sjednicu u deset navečer usred ljeta 3.8. da biste predlagali nekog izvan poslovnika, bez propisane procedure je gaženje digniteta ustanove i to je ono što ja stalno zagovaram. Poštujmo mandate, poštujmo ravnatelje i onda možemo očekivat da će se na natječaj javljati najbolji. Ako budemo slali poruku vi ste smjenjivi, ovisite o našoj dobroj volji, pa gradonačelnik kojeg ste spominjali kad se raspravljalo o izvješću Hrvatskog doma izašao je van i onda se vratio i pitao onako kolokvijalno je li gotovo. Najuspješnija koncertna dvorana u Hrvatskoj sigurno zadnje dvije godine smijenili smo ravnatelja da se nismo osvrnuli. To se tako ne radi i tako nećemo …/Upadica Radin: Hvala vrijeme./… dobivat najbolje kandidate za ova važna mjesta. **Radin, Furio Hvala vam potpredsjedniče. Poštovana ministrice, evo za kraj još jedanput želim istaknuti da jednom od najpozitivnijih stvari koje donosi ovaj zakon jest ustvari unapređivanje radnopravnih odnosa našim umjetnika, ali isto tako i mirovinskih prava. Pa ono što vidim kao iznimno pozitivnim jest uspostavljanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme koje će se temeljem ovog zakona moći ostvariti nakon četiri godine, a nakon 16 godina što predviđa stari zakon i mislim da je to jako pozitivno. veliku pozitivnu stvar koju želim istaknuti jest da ustvari mirovine za baletne i plesne umjetnike će se određivati prema onima koje se ostvaruju prema posebnim propisima, danas je takvih mirovina 18 vrsta među koje spadaju one za akademike i one za vatrogastvo pa će sada i baletni i plesni umjetnici ostvarivati mirovinu prema posebnom propisu …/Upadica Radin: Vrijeme./… Nina (HDZ)** Hvala vam. I meni je drago da smo u suradnji sa u prvom redu s resornim ministarstvom uspjeli odgovorit na ono što su bili interesi strukovne udruge i pronać rješenje koje je adekvatno koje daje mogućnost umirovljenja pod najboljim uvjetima koje nudi naše zakonodavstvo, a ono što je važno da ćemo na takav način omogućit angažman mlađih umjetnika i osigurat

neki su jako traženi, dakle osim što imaju 3, 4, 5 ili više premijera godišnje u svojim matičnim kazalištima igraju i u nekim vanjskim produkcijama, vode televizijske emisije, vode, šta ja znam, snimaju filmove, snimaju televizijske serije, vidimo ih na jumbo plakatima, vidimo ih u reklamama, dakle ljudi puno rade, to apsolutno nije sporno. Sa druge strane imamo jedan ozbiljan broj glumica i glumaca koji ne igraju odnosno nisu u podjelama čak niti u svojim matičnim kazalištima i ne treba ih nitko, da tako grubo kažem. Tko to ustvari regulira? Svima je jasno naravno da osim Zakona o obnovi postoji i Tržišni zakon koji vrlo nemilosrdno nažalost regulira takve stvari, neke glumce i glumice će se uvijek tražiti više, neke manje. Pa vas hoću pitati smijemo li tržište previše i pretjerano pustiti u hrvatsku kulturu…/Upadica Radin: Hvala/…posebno s naglaskom na glumište? Hvala na odgovoru. **Radin, Furio Hvala vam g. zastupniče, pa prava je šteta da niste bili danas na raspravi jer bi možda vi bili odgovorili na neke komentare potpuno dijametralne koje smo slušali danas tijekom dana, tako da sasvim sigurno da oni koji su u angažmanima, a koji ne rade i ne doprinose trebali bi dat mjesto onima koji žele raditi i žele doprinositi i u tom smislu evo mogu samo izrazit žaljenje da ste tek sad došli u sabornicu i moglo je bit zanimljivije danas.

to umjetničkoj struci da to riješi u svom okviru imajući u vidu i slobodu umjetničkog stvaralaštva i sigurno je svima bitno, kao i vama i kao ministrici kulture da imate dobre intendante odnosno ravnatelje jer su odgovorni za umjetnički program i njegovo provođenje, te samo poslovanje kazališta i mislim da je bitno da je, da imate dobrog intendanta, ako vi vjerujete njima, pa ne znam zašto i onda i oni ne bi vjerovali. **Radin, Hvala vam najljepša. Ja mislim da je interes u prvom redu institucija, kazališne djelatnosti i naše publike, pa onda i svih osnivača da biraju najbolje ljude i ako mogu s nečim zatvorit ovo današnje izlaganje, to je zaista moj apel, da kad biramo osobe koje će vodit kazališta, u ovom slučaju intendante i ravnatelje, da biramo one koji imaju i umjetnički dignitet, koji su profesionalni, koji mogu preuzeti odgovornost za tako složen sustav, osigurati i dobro upravljanje i angažman svih kreativnih djelatnika i osigurat i dodatne prihode i biti interesantni publici i istovremeno doprinositi hrvatskoj kulturi i umjetnosti, vjerujte mi nije lako u današnjim okolnostima vodit takve institucije i s ovog mjesta mislim da svi moramo uvijek poslati tu poruku zahvalnosti umjetnicima i svima koji djeluju na dobrobit naše kulture, tako doprinose najbolje i našem društvu, hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, nemate više replika, zaključujem raspravu, glasat ćemo kada se steknu uvjeti i do 16 i 30 pauza iz uobičajenih video razloga, hvala.